Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser:

redegørelse nr. R 14, vil finde sted torsdag den 25. maj 2023 og ikke som tidligere meddelt tirsdag den 23. maj 2023. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om dansk udlændingepolitik og Europa-Kommissionens migrationspagt. Af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Kofod Hvis ingen gør indsigelse mod at fremme denne forespørgsel, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer. Af Flemming Møller Mortensen (S), Michael Aastrup Jensen (V), Jon Stephensen (M), Karsten Hønge (SF), Kenneth Fredslund Petersen (DD), Carsten Bach (LA), Rasmus Jarlov (KF), Søren Søndergaard (EL), Christian Friis Bach

Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 17 af Anders Kronborg (S), Preben Bang Henriksen (V), Lean Milo (M), Karsten Hønge (SF), Peter Skaarup

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 18 af Alex Ahrendtsen (DF) bortfaldet. Hermed er forespørgslen afsluttet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling, 2. del, af lovforslag nr. L 65: Forslag til finanslov for finansåret 2023. Af finansministeren Forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er formanden for Finansudvalget, hr. Simon Kollerup, Socialdemokratiet, for en mundtlig indstilling. Værsgo. Kl. 13:03 Simon Kollerup (S): Tusind tak. Efter en, hvad man godt kan kalde ekspedit og veloverstået debat i går efterfulgt af afstemninger om ændringsforslagene til finanslovsforslaget skal jeg bare fortælle jer alle sammen, at vi har holdt møde i Finansudvalget, hvor vi har gennemgået afstemningsresultaterne. meddele, at – og nu bliver det spændende – gennemgangen heldigvis hverken har givet anledning til bemærkninger eller til yderligere ændringsforslag, og derfor indstiller Finansudvalget lovforslaget til videre behandling.

Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 66: Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat,

Tak. Det drejer sig om noget, der måske ikke er den store folkelige debat om, men som jo har en kæmpe betydning for, hvor mange penge man kan bruge på velfærden ude i kommunerne, nemlig at vi har det rigtige niveau for udgiftslofter også frem i årene. Og vi kan jo se nu, at alt tyder på, at frem i årene skal tallene justeres, og det har helt lavpraktisk en kæmpe betydning for, hvor mange penge vi kan bruge på pædagoger og sygeplejersker, og hvad vi kan bruge på den kommunale velfærd, og at vores økonomi samlet set højst sandsynligt kommer til at se meget bedre ud, end vi havde regnet med. Derfor er det ikke en teknisk detalje, at vi får rettet det her til, og jeg har forstået på finansministeren, at det også er det, man netop vil – at så snart man har de nye tal i hus, vil man også få det rettet til, og det får en helt konkret betydning. Det kunne også være ikke op på talerstolen her, så til at sige noget omkring det i dag. For det kommer til at have en kæmpe betydning i kommuner og regioner, at vi får et andet råderum og en helt anden økonomi end det, der ligesom ligger på tegnebrættet nu. Tak.

Den her lov er ikke en, vi drøfter så meget, men det er jo en utrolig vigtig lov, for det er den, der lægger rammerne for hele den offentlige økonomi de næste 4 år, i hvert fald hvis vi ser på de to love Der er tre advarselsflag, jeg gerne lige vil hejse. Det første er det, som fru Lisbeth Bech-Nielsen også var inde på, og det er, at vi står i den lidt særlige situation, at vi er ved at vedtage rammerne for dansk økonomi de næste 4 år, i næste uge – får en ny opgørelse i det såkaldte konvergensprogram, som viser, hvor mange penge der egentlig vil være i kassen. Det får vi så at vide, efter at vi har bestemt, hvad kommunerne, regionerne og staten må bruge de næste 4 år. Det er et problem, for hvis ikke man ændrer på det – det er noget, som også de økonomiske vismænd har peget på – skaber man faktisk en bias til fordel for at sænke skatten frem for f.eks. til fordel for at sænke skatten frem for f.eks. at anvende midlerne på velfærden, fordi det ikke er i strid med udgiftslofterne at sænke skatterne, og det er der nok nogen som er planen. Så et spørgsmål til finansministeren, hvis finansministeren vil komme på talerstolen, kunne være at forholde sig til det her. Hvad sker der, når der kommer et nyt konvergensprogram, som viser, at økonomien ser anderledes ud? Et andet advarselsflag er, at vi med den her lov jo kan se, at man ikke har tænkt sig at lægge mere ind, når man skal hæve lønnen for offentligt ansatte. Vi ved, at regeringen, og det er jo godt, planlægger at anvende 3 mia. kr. på at øge lønningerne for nogle af de lavtlønnede offentligt ansatte. Det håber vi i hvert fald; det har de i hvert fald sagt at de vil.

der er i hvert fald en risiko for – og det synes jeg bare vi skal være klar over – at det ender med, at hunden bliver fodret med sin egen hale, og at vi altså måske ikke får en højere løn, men til gengæld får dårligere arbejdsvilkår for de mennesker, der går derude. Det sidste advarselsflag hejser jeg på baggrund af et spørgsmål, jeg har stillet. Det går på, at i de sidste 2 år har Ukraineudgifter og covid-19-udgifter været undtaget i udgiftslofterne. Men jeg har fået et svar fra finansministeren, som siger, at for 2023 – og det er jo bl.a. også det, vi vedtager udgiftslofter for nu – har man ikke undtaget de her udgifter. Jeg er lidt i tvivl om, hvad konsekvenserne af det er, men der er i hvert fald en risiko for, at konsekvenserne bliver, at kommunerne og regionerne skal spare andre steder, når de får øgede udgifter, f.eks. til ukrainske flygtninge. Så det synes jeg bare at vi skal være bevidste om. Det ville selvfølgelig være rart, hvis finansministeren kom herop; ellers kan vi måske klare det i en skriftlig dialog, ved et samråd eller andet. Jeg har fået et svar fra finansministeren, som siger, at man sagtens kan ændre lov om udgiftslofter, hvis der sker større ændringer, f.eks. når man kommer med en 2030-plan, og det er jo betryggende, at man kan det. Spørgsmålet er selvfølgelig også, om man vil. For det er jo regeringen, der har serveretten på det, om jeg så må sige. Vi andre kan ikke gøre så meget, når først vi har stemt den her lov igennem. Så det ville være betryggende, hvis finansministeren ville oplyse os om, hvordan og hvorledes det ser ud i forhold Tak for det. Vi siger tak til hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Ønsker flere at udtale sig? Finansministeren, Tak for det. Og tak for spørgsmålene. Bare for at der ikke skal være nogen tvivl om den sag, vil jeg sige, at det er korrekt, som det blev sagt af begge de ordførere, der har været på talerstolen, at man kan ændre udgiftslofterne, i forbindelse med at regeringen præsenterer sin 2030-plan. Det gør vi jo i anden halvdel af i år, så der er det min klare forventning, at man også vil se, at der vil ske en justering af udgiftslofterne.

Tusind tak for det, finansminister. Det er rigtig godt, for så får vi til den tid igen diskussionen hernede, og det er jo glædeligt. Bare lige til det andet spørgsmål omkring det her med undtagelse af udgifter afledt af den russiske invasion af Ukraine og håndteringen af covid-19 vil jeg høre vedrørende den forskel, der er på, at man sidste år havde en bekendtgørelse, der sagde, at det ikke indregnes i udgiftslofterne, og at man nu har sagt, at man ikke udsteder den bekendtgørelse for i år: Hvilken betydning får det,

ikke har belastet andre, altså ikke har skullet konkurrere med udgifter til ældre eller børn ude i kommunerne, nu skal konkurrere, hvis finansministeren forstår, hvad jeg mener? Kl. Jeg tror, at jeg forstår, hvad hr. Pelle Dragsted mener. Og hvis spørgsmålet er, om det, at vi skal have håndteret de udgifter, der er, i forbindelse med at der er borgere fra Ukraine, der på grund af den forfærdelige krig, som Putin fører mod Ukraine, er kommet til Danmark, betyder, at vi dermed har mindre til rådighed i forhold til de forhandlinger, vi står i med kommunerne, så er svaret, at det ikke er en del af vores forhandlingsoplæg, at vi skal bruge mindre på ældreplejen, på skoler eller på daginstitutioner. Hele spørgsmålet om ukrainere i Danmark er noget, vi, om man så må sige, håndterer med kommunerne ved siden af det andet regnestykke. Kan finansministeren oplyse eller uddybe, hvorfor man ikke har udstedt en tilsvarende bekendtgørelse om at holde de her udgifter uden for udgiftslofterne, ligesom man har gjort det de sidste 2 år, og hvilken betydning det får? Vi er i gang med at se på, hvordan vi teknisk konterer det her på den bedste måde. Og under alle omstændigheder, som jeg også var inde på i et tidligere svar, har vi mulighed for, når vi justerer udgiftslofterne, senest i forbindelse med at vi fremlægger en 2030-plan i anden halvdel af i år, at justere, hvis der måtte være nogle udfordringer i så henseende. Så jeg anser det – med al respekt, for det er helt fair at stille spørgsmålet – som en lidt teoretisk diskussion. Tak til finansministeren. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:13 Afstemning Formanden (Søren Gade): Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1-3 af finansministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og ALT), som vedtaget. (Søren Gade): Forhandlingen drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:13 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:14 Afstemning Formanden (Søren Gade): Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1 af finansministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og ALT), som vedtaget. (Søren Gade): Forhandlingen drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:14 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

Det næste punkt på dagsordenen er: 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 59: Forslag til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek). (Fremsættelse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

uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 80: Forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat,

Tak for det, formand. Jeg skal gøre det kort. Der har sneget sig en mindre fejl ind i betænkningen angående SF's stillingtagen til ændringsforslagene. Det er bare for, at det også er sagt her: Vi stemmer for ændringsforslag nr. 1 og 3 og imod ændringsforslag nr. Tak for det. Vi siger tak til fru Signe Munk. Og jeg giver nu ordet til fru Theresa Scavenius, Alternativet. Værsgo. Kl. 13:22 (Ordfører) Theresa Scavenius (ALT): Tak. Jeg er her bare lige for at motivere de ændringsforslag, vi i Alternativet har lavet, og jeg vil også lige sige, hvorfor vi faktisk mener, at der er behov for en yderligere udvalgsbehandling af det her lovforslag.

Det er et eksempel på et lovforslag, som er rigtig, rigtig svært at lave, og vi er i Alternativet meget optagede af, at vi i Folketinget har gode betingelser for at lave vores demokratiske arbejde, og det er rigtig svært, når lovforslagene er næsten umulige at læse. Jeg har faktisk læst det fire gange, og jeg har stadig væk ikke det fulde overblik over det, og jeg synes, vi i det her hus bliver nødt til at kræve, at vi har nogle lovtekster, vi faktisk kan læse. Men det, der jo faktisk er det afgørende i det her forslag, er, at vi afgiver kompetence, at vi i giver kompetence til ministeriet til for evighed at beslutte alt i forhold til vores søterritorium, og det er det, der hedder en afpolitisering og en afdemokratisering. Jeg tænker, at vi er rigtig mange, der er enige om, at vi er imod, når Rusland afdemokratiserer, at vi er imod, når retsinstanser i Østeuropa bliver bliver politiseret, at vi alle sammen er imod det. Men derfor er det ret beskæmmende, at det, der faktisk kan ske, er, at vi her i et demokratisk hus sidder og er med til at træffe beslutninger, som afdemokratiserer vores samfund. For hvis den her lov går igennem, har vi i det her hus ikke længere mulighed for at træffe politiske beslutninger omkring alt, hvad der skal foregå i vores undergrund og på vores søterritorium. Og jeg vil igen sige, at vi kan være meget uenige om, hvad der skal bruges på det søterritorium, men jeg tænker, at vi er enige om, at vi faktisk synes, det er nogle relevante politiske diskussioner. Det kan både være minedrift, det kan være råstofudvinding, og det kan være naturbeskyttelse. Det er altså nogle rigtig, rigtig vigtige områder, som ikke kun har brug for teknokratiske løsninger. Så jeg vil virkelig appellere til, at der, hvis det her bare kommer igennem, er mange, der vil stemme imod det. For jeg har forsøgt at lave et ændringsforslag, der skulle sige, at beslutningskompetencen skulle blive her i Folketinget. Men det kunne jeg ikke få lov til, fordi det ville ændre for meget på selve lovforslaget, og det er jo netop et eksempel, der viser, at lovforslaget primært handler om at flytte politisk beslutningskompetence fra det her hus til ministerierne. Så det kommer I ikke til at stemme om. Men vi har i Alternativet – og heldigvis med støtte fra både Enhedslisten og delvis SF – lavet to andre ændringsforslag, og det ene handler om det her med, at der i lovforslaget står, at der er et krav til, at alt, hvad der skal søterritoriet, skal være økonomisk effektivt. Vi mener, at der er behov for et paradigmeskifte, hvor vi selvfølgelig tænker miljø og klima ind i, hvad der foregår, og derfor handler det ene ændringsforslag om, at det her med miljø- og klimahensyn vægtes højere end økonomiske hensyn. Vi kan ikke blive ved med at have økonomisk indtjening som det bærende princip i vores lovgivning. Det sidste handler om det med en klagemulighed, og det er ret svært at overskue, og måske har jeg ikke fået det fulde overblik. Men jeg er bekymret for, at der er nogle organisationer, som ikke bliver klageberettigede med de nye regler, og derfor har jeg lavet et ændringsforslag, der handler om, at at alle skal være klageberettigede, og det her kommer også til at handle om Grønland. Så det er rigtig vigtigt, at der ikke kommer nogen tvister om, at nogle organisationer eller nogle mennesker ikke har mulighed for at klage i forhold til de her ting, som bliver noget ret sensitivt. Den sidste ting, som jeg vil nævne, er, hvorfor jeg mener, at der er behov for en udvidet udvalgsbehandling af det, og det er, fordi en del af lovforslaget er motiveret af, at der skal være en implementering af rigtig mange EU-naturdirektiver, og de bliver alle sammen opremset i lovforslaget. Jeg har så spurgt ind til, hvordan de her naturdirektiver så faktisk bliver implementeret, og jeg har så fået svar fra ministeriet om, at det bliver de faktisk heller ikke. Og den uoverensstemmelse mener jeg simpelt hen vi i udvalget bliver Er det her et lovforslag, som implementerer nogle EU-direktiver, eller er det det modsatte? Desuden mener jeg også, at det her er et lovforslag, der er nødt til at blive miljøvurderet, og så vidt jeg kan se, har der ikke været en ordentlig behandling af det. Så de to ting gør, at jeg motiverer, hvorfor vi har brug for en yderligere udvalgsbehandling af det. Gade): Vi siger tak til fru Theresa Scavenius fra Alternativet. Ønsker flere at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

hverken for eller imod stemte 0. Ændringsforslaget er forkastet. Jeg betragter hermed ændringsforslag nr. 6, 13 og 18, stillet og tiltrådt af de samme mindretal, som forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af NB)? Det er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (ALT), tiltrådt af et mindretal (EL). Afstemningen starter.

forkastet. Jeg betragter herefter ændringsforslag nr. 5, stillet og tiltrådt af de samme mindretal, som forkastet. Det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 4 og 7, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af NB)? De er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal (ALT), tiltrådt af et mindretal (EL). Afstemningen starter.

Herefter er ændringsforslag nr. 15 og 16, stillet og tiltrådt af de samme mindretal, bortfaldet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 9-12 af et flertal (udvalget med undtagelse af NB)? De er vedtaget. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 17 af et mindretal (DF), tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af NB)? Det er vedtaget. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 20, uden for betænkningen af klima-, energi- og forsyningsministeren, som vedtaget. Det er vedtaget. Jeg forstod på ordføreren for Alternativet, fru Theresa Scavenius, at man ønsker lovforslaget henvist til fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.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

afstemningen starter. Afstemningen slutter.

Det næste punkt på dagsordenen er: 22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 63: Forslag til folketingsbeslutning om udvidet producentansvar for tekstilproducenter og forbud mod forbrænding af usolgt tekstil. Af Signe Munk (SF) m.fl.

I SF har vi fremsat et forslag, der kan give industrien flere værktøjer til og mere hjælp til at omstille produktionen af tøj, sko, tasker, boligtekstiler samt arbejdstøj og tekstiler fra erhverv til at have et mindre klima- og miljøaftryk. Desuden foreslår vi et de facto-forbud mod at afbrænde usolgt tekstil, for der er bare i branchen fortsat et problem både med overproduktion af tøj, hvor der går store ressourcer til spilde, når noget også ender med at blive afbrændt uden endda at være brugt. Når man ser på det globalt, udleder tekstilindustrien mere CO2 end fly og shippingindustrien tilsammen, og det er et alt for stort problem til, at vi kan ignorere Og vi er af den helt grundlæggende overbevisning, at et lovkrav kan være med til at sikre, at CO2-udslippet kommer ned, kan være med til at sikre, at miljøbelastningen fra tekstilindustrien kommer ned. Forslaget er fremsat som en opfølgning på andre initiativer, der er gjort på hele affaldsområdet, og oven på den aftale, der er lavet for 2020 og 2021 om affaldssektoren og cirkulær økonomi, hvor også mange af Folketingets partier, der er repræsenteret her i dag, var med. Vi har grundlæggende fremsat det her forslag for at give industrien et kontant krav til mere genbrug, mere genanvendelse og mindre afbrænding af tøj, og det håber jeg der er mange af Folketingets partier der vil bakke op om. Gade): Vi siger tak til ordføreren for forslagsstillerne, fru Signe Munk. Forhandlingen er hermed åbnet, og jeg giver nu ordet til miljøministeren.

Produktion og forbrug af tekstiler er miljø- og klimabelastende, og det indebærer et stort forbrug af naturressourcer. Forbruget af tøj og tekstiler er det fjerdestørste samlede miljø- og klimaaftryk i EU, og det overgås kun af bygninger, fødevarer og transport. sted primært? Det er primært i produktionen af tekstiler, og i gennemsnit, og jeg vil lige sige til Folketinget, at der er stor forskel, men i gennemsnit kræver det cirka 3 kg kemikalier at producere 1 kg tøj, og det kræver cirka 1.400 l vand at producere en enkelt t-shirt. Der er selvfølgelig kæmpe forskelle, men tekstilproduktion optager jo også enorme landarealer med bomuldsmarker osv. Og ved at trække så meget på vores land- og vandressourcer og ved at udlede både klimagasser og kemikalier, er produktionen af tekstil både skadelig for miljø og for sundhed. Hvis man så ser, hvordan det går med forbruget af tekstil, så kan man simpelt hen se, at det er stigende. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur forventes det globale forbrug af tekstiler at fortsætte med at stige med omkring 60 pct. til 2030 i forhold til 2017. og det svarer til et årligt forbrug på cirka 100 mio. t tekstiler på verdensplan. Og det her forslag handler jo også om affaldshåndtering, for tekstiler er også en udfordring, når det bliver til affald. Alt for meget ender i affaldsforbrændingen med CO2-udledninger til følge, og en række virksomheder er jo i gang, det tror jeg også er vigtigt at slå fast her, med at gøre noget. Der er alvorlige problemer, men der er også en række virksomheder, som heldigvis er i gang med at tage kampen op, og det er både her i Danmark og andre steder. Vi er flere politikere, der har været ude og besøge virksomheder, jeg har selv også for nylig set gode eksempler på virksomheder, der arbejder med at se tekstilaffald som en ressource, og der tror jeg, jeg må sige, at det kun er fantasien, der sætter grænser. Jeg så for nylig, at sådan noget som forladte festivaltelte kan blive til ny mode. Aflagte tæpper fra krydstogtskibe kan blive til møbler og inventar, så alt det kan faktisk lade sig gøre. Men der er lang, lang vej til en fuld cirkulær økonomi på det her område. Derfor er det vigtigt at få fokus på, hvordan vi bedst kan reducere miljø- og klimapåvirkningen fra vores tøj og selvfølgelig også fra andre tekstiler. Et sted, hvor vi kan gøre meget for at skabe gode betingelser for genanvendelse af tekstilaffaldet, er hjemme hos os selv, ved at vi hver især alle sammen sørger for, at slidte bluser og strømpebukser og andet ikke smides ud og brændes af, men derimod bliver sorteret og indsamlet til genanvendelse. Og det vil også give virksomheder nemmere adgang til de materialer, som skal bruges til nye produkter, og der går Danmark jo, som Folketinget ved, foran i EU. Alle husstande får nemlig senest til sommer mulighed for at sortere og få afhentet tekstilaffald hjemme i vores husholdninger. Og EU kommer lige bagefter, vil jeg også sige, for EU har har et krav om særskilt indsamling af tekstilaffald. Det træder i kraft den 1. januar 2025, men Danmark starter altså med det her til sommer. Derudover har vi et tæt samarbejde med både tekstilbranchen, genanvendelsesindustrien og kommunerne, som altså nu skal til at indsamle det her tekstilaffald, og der er nedsat partnerskaber for tekstilaffald, hvor kommunerne deler erfaringer med hinanden og de virksomheder, der skal aftage og sortere og genanvende tekstilaffaldet. Men vi er nødt til at have større ambitioner her, for vi skal også sikre, at mere tøj går til genbrug, ligesom tøj skal designes til at kunne holde i mange flere år. Sidste år indgik vi derfor et sektorsamarbejde med den danske mode- og tekstilsektor, som forpligter de deltagende virksomheder til at nedbringe deres miljø- og klimaaftryk, og det er der stor interesse for. Jeg kan se, at det startede med kun 10 virksomheder, og i dag er over 60 virksomheder med i det her samarbejde. Det synes jeg er meget positivt, og det synes jeg vi også skal kvittere for, altså at virksomhederne er interesseret i den her dagsorden. Kl. 13:41 Det forslag, vi drøfter her i dag, er jo i det store og hele en gentagelse af et forslag, som blev behandlet i december 2021, og i forslaget ønskes det at pålægge tekstilproducenter et udvidet producentansvar og, som der står, indføre et forbud mod forbrænding af usolgt tekstil. Derudover foreslås det, at der bliver undersøgt yderligere tiltag, der kan nedbringe klima- og miljøaftrykket ved produktion af tøj. Lad os tage dem en ad gangen her. Udvidet producentansvar er jo et blændende godt redskab, som er helt uomgængeligt på rigtig mange områder. Og hvis vi gjorde det her, ville det jo konkret betyde, at tekstilproducenter bliver ansvarlige for håndtering af tekstiler, når tekstiler bliver til affald. Helt konkret vil det være sådan, at producenterne som minimum i hvert fald skal betale regningen for at håndtere tekstilaffaldet, altså at virksomheder, der sælger tøj i Danmark, uanset hvor det er produceret henne, så skal betale et gebyr, som vil gå til affaldshåndteringen. ikke samme gebyr til al slags tøj, men netop afhængig af, hvad det er for noget tøj, og hvad man skal bruge på at håndtere det som affald. Og det er det, der hedder, at man kan miljøgraduere et sådant gebyr. Det betyder så også, at hvis man bruger de mest miljøskadelige tekstiler, så får man så det højeste gebyr at betale, og det giver så også på den måde vores producenter et incitament til bedre og mere miljøvenligt design af tøj og tekstiler. Jeg kan sige, at vi fra regeringens side generelt er positivt indstillet over for at se på udvidet producentansvar som et uomgængeligt centralt værktøj i affaldshåndteringen. Samtidig har et bredt flertal i Folketinget jo besluttet at indføre udvidet producentansvar for emballage, så det er noget, vi kender, og det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft i hele EU senest i januar 2025. Hvad angår tekstilområdet, når vi skal lave en løsning på det område, at tekstilbranchen i høj grad er international. Det tøj, vi køber og har på, bliver produceret i hele verden, og selv om Danmark er en stolt nation, når det gælder mode og design, så må vi også sige, at selve produktionen af tekstiler sker i begrænset omfang i Danmark. Sådan noget som en t-shirt rejser typisk igennem mange lande, før den ender på hylderne i en dansk butik. Derfor er vores holdning, at den her udfordring vil vi løse med klart mest effekt og klart bedst globalt gennem EU. Det vil have en ganske begrænset effekt på den globale tekstilproduktion, hvis det kun er Danmark, som indfører et udvidet producentansvar. Miljøstyrelsen har jo lavet en analyse, som netop er offentliggjort, og som viser, at der er positive effekter på miljø og klima nationalt og globalt. Det er relativt begrænset. Dertil vil et udvidet producentansvar medføre væsentlige administrative byrder for erhvervslivet, og en dansk enegang vil jo på den måde forvride konkurrencen med virksomheder uden for det danske marked. Så derfor er det vores forslag, at vi sikrer klare og fælles rammer på tværs af hele det europæiske marked. EU's 450 millioner borgere har jo et gigantisk potentiale i forhold til vores små 6 millioner i Danmark for netop at påvirke den globale tekstilbranche positivt. Så hvis vi lykkes med et harmoniseret producentansvar på tværs af EU, kan vi også sikre, at virksomhederne har lige konkurrencevilkår, selv om tøjet produceres til at blive solgt i Danmark eller i Tyskland eller andre steder. Og hvordan går det så med det EU-arbejde? Vi har gode indikationer på, at EU ser på sagen på nøjagtig samme måde, og hvis man læser Europa-Kommissionens tekstilstrategi, tekstilstrategi, som udkom i marts sidste år, så fremgår det, at man forventer, at Kommissionen vil tage endelig stilling til spørgsmålet i forbindelse med den kommende revision af affaldsrammedirektivet, og det forventer vi sker meget snart. Og det giver netop god mening at indføre et udvidet producentansvar for tekstiler. Det giver ikke så meget mening at gøre det med danske særregler, når vi ved, der er noget på vej på området fra EU om meget kort tid. Den anden del af forslaget handler om forbrænding af usolgte tekstiler. Der tror jeg, at de fleste er helt enige med forslagsstillerne, det er jeg også selv, altså tøj, tekstiler, som ikke er solgt fra butikkens side, og som ikke fejler noget, selvfølgelig ikke skal brændes og selvfølgelig ikke skal ende på et forbrændingsanlæg. Tøjet skal jo først og fremmest sælges eller doneres eller laves til nye kollektioner. Og vælger en virksomhed så alligevel at kassere deres tekstiler, så de altså ender som affald, så må de stadig væk ikke brændes af. Det følger faktisk allerede af de eksisterende regler, og hvis man slår op i affaldsbekendtgørelsens § 60, fremgår det, at tekstilaffald fra virksomheden enten skal forberedes enten skal forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden materialenyttiggørelse. Og hvis man læser videre i bekendtgørelsens § 3, fremgår det, at forbrænding ikke skal anses som anden endelig materialenyttiggørelse. Så vi har altså en regel her, som allerede fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Det er allerede i dag forbudt at sende usolgt tøj til forbrænding. Alligevel har vi så undersøgelser, der viser, at det alligevel sker. Der er alligevel tøj, der ender i vores forbrændingsanlæg. Og derfor må man sige, at spørgsmålet ikke handler om at genindføre det, for det er indført. Spørgsmålet er, hvordan vi håndhæver det, og om vi kan styrke håndhævelsen af reglerne. der har jeg slået op, for det var, før jeg selv blev miljøminister. Men siden forslaget sidste gang var til behandling i Folketinget i 2021, har Folketingets partier i august 2022, altså august sidste år, mødtes for netop at drøfte det her affaldstilsyn og lavet en aftale om at styrke affaldstilsynet. Og det er den brede aftalekreds bag klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som står bag den aftale. Jeg synes kun, de fortjener ros for, at man har indført den, og det indfører netop et affaldstilsyn, som sikrer, at virksomheder sorterer deres erhvervsaffald korrekt, så genanvendeligt affald ikke bliver forbrændt, og det gælder selvfølgelig også for tøj- og tekstilvirksomheder. Hvordan gør man det konkret? Det gør man gennem en forhøjet tilsynsfrekvens og ved, at der etableres en modtagekontrol på forbrændingsanlæggene. Og det betyder, at anlæggene kan afvise affald, der skulle være sendt til genanvendelse. den politiske aftale fra august måned træder i kraft i 2025 med et nyt og styrket affaldstilsyn. Til afslutning vil jeg sige, at tekstilsektoren er en forurenende industri med et for højt aftryk på vores miljø, vores klima og et for allerede en række initiativer i gang, og vi er helt enige i, at der fortsat skal arbejdes for at reducere miljøpåvirkningen fra sektoren. Vi har at gøre med en global tøj- og tekstilindustri, og derfor har vi langt flere muskler, hvis vi skubber sammen med vores kolleger i det store Europa, på europæisk plan. Og vi ved, at EU meget snart kommer med konkrete forslag, og derfor er det der, vores arbejde skal koncentreres frem for at lave danske særregler på området. kan vi ikke støtte selve forslaget, om end der er mange elementer i det, som vi støtter, men dog med andre løsningsforslag end de skitserede. Kl. 13:49 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er et par enkelte korte bemærkninger. Den første er fra fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak for ministerens tale. Det var lige ved, at ministeren kunne være ordfører for forslaget, i hvert fald de første 2-3 minutter, for alle de gode argumenter var der netop. Det er en branche og en industri, der har brug for regulering, og det er en branche og en industri, som har et gevaldigt klimaaftryk, et gevaldigt miljøaftryk, og måske kunne man føje til argumentationen, at der desværre også er nogle arbejdsvilkår i mange lande, som absolut ikke er værdige. Så problemerne er der, og det kan jeg jo høre ministeren er meget bevidst om. Men så kom det store »men«: Vi vil hellere vente på, at EU gør noget. Jeg vil bare høre ministeren, hvordan det harmonerer med at være et grønt foregangsland, at man ikke vil tage et initiativ, som ministeren jo kender, et producentansvar for virksomhederne

vil være alt for kortsigtet og vise et manglende udsyn, hvis man troede, at vi kun skulle lave løsninger her i Danmark, netop når vi er enige om de store problemer, som netop blev nævnt her fra ordførerens side. De problemer er jo ikke kun det tøj, som vi køber i Danmark, og som er i vores danske butikker; det er nøjagtig det samme tøj, som ligger i resten af de europæiske butikker. Derfor vil det jo have så meget mere effekt at arbejde på EU-plan med forslag. Jeg står jo ikke her og siger, at det ikke kunne være godt, hvis det skete. EU har selv skrevet om det, EU er selv på trapperne med konkrete forslag, som præcis håndterer de her elementer. Derfor mener vi, at det er der, vores arbejde skal koncentreres. Og når Kommissionen selv har beskrevet, at det er et af de elementer, de arbejder med, så mener vi, at det er dér, vi bør prioritere vores indsats. Jeg har højere forventninger til ministeren, nemlig at han både kan arbejde i EU for EU-lovgivning, men faktisk også kan lave grønne tiltag herhjemme, som det jo netop handler om, når man i hvert fald i SF har den forståelse af at være et grønt foregangsland. Så vil jeg bare høre, om ministeren kan bekræfte, at det netop er sådan, at hvis man laver et producentansvar på tekstil for alle virksomheder, der markedsfører tekstilprodukter i Danmark, så vil det ramme alle virksomheder, uanset hvor de hører hjemme, hvis de altså markedsfører deres tekstiler i Danmark. Jo, det er præcis sådan, det vil være, og det vil sige, at med hensyn til de t-shirts eller de sko, eller hvad det er, tekstiler, tæpper og andet, vi køber hertillands, uanset hvor det bliver produceret, og det er jo meget, meget globale produktionskæder, vi har, vil det være hvis man vil ind på det danske marked, skal man betale for, at vi håndterer affaldet. Men netop derfor er der også så meget mere effekt i at få dem til at lave den grønne omstilling, hvis vi er et stort marked, der presser dem, fremfor et meget lille marked i europæisk sammenhæng. Vores tøjindustri er jo virkelig en stor synder, når det kommer til klimaet. Der er heldigvis rigtig mange borgere, som ønsker at gøre en stor indsats, går i genbrugstøj og gør alle mulige forskellige ting. Men så er det jo rimelig frustrerende samtidig at kigge på, at man har en regering, som ikke ønsker at de facto forbyde når virksomheder vælger at afbrænde usolgte tekstiler. For det kan godt være, at der er noget lovgivning i dag og sådan noget, men det foregår jo massivt, og det, vi foreslår her, er sådan sådan set bare, at man forbyder det reelt. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, om han tror, at regeringens forslag om et affaldstilsyn sikrer os hundrede procent her? For det er jo ikke noget, vi har noget imod i SF. Tværtimod synes vi, at det ville være godt. Men kan det virkelig sikre os mod den her kæmpestore problematik? det fremgår altså direkte af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3 og 4 – det fremgår direkte – at man ikke må sende tøj til forbrænding, og derfor handler det ikke om, om man er for eller imod. Hvis man vil

udstedt. Så det vil sige, at det er forbudt i dag, og det vil sige, at det ikke er en diskussion om, hvorvidt vi reelt skal gøre det forbudt og lave et reelt forbud, som der bliver sagt. Det er reelt forbudt. Det fremgår af de her paragraffer af affaldsbekendtgørelsen, som jeg læste op, også i min tale. Så det er forbudt. Spørgsmålet er, om vi håndhæver det godt nok, og derfor var det, at jeg syntes, det var på sin plads at rose de af Folketingets partier, der er med, også SF, til at lave den aftale om at styrke tilsynet, for når man har et forbud, der ikke virker, skal man styrke tilsynet. Vi ved jo, at det foregår i dag, og derfor synes jeg, det er lidt en underlig tilgang, ministeren har. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge ind til hele synspunktet om, at EU ligesom skal sikre lovgivningen her. For jeg synes, det er sådan lidt en tilbagevendende ting for den her regering, at man parkerer meget af ansvaret hos EU. Vi synes jo i SF, det er godt, at man bruger EU-sporet; altså, vi er et meget EU-positivt parti. Men anerkender ministeren ikke også, at ved at tage danske initiativer og ved at gå foran

Er der noget lige på trapperne i Kommissionen, som vi kan påvirke for at få nogle regler, som påvirker ikke kun dem, der vil sælge tøj til det danske marked med 6 millioner indbyggere, men dem, der sælger tøj til det kæmpestore europæiske marked? Det sidste vil jo have en langt, langt større effekt på natur, klima osv. Derfor står vi lige foran den diskussion med Europa-Kommissionen og de andre medlemslande, og det vil have en langt, langt større positiv effekt. Kl. 13:55 Formanden (Søren Tak for det, og tak til ministeren for en tale, som jo på mange måder meget ærligt opridser de store udfordringer, der er med tekstilindustrien, både når det gælder miljøpåvirkning, og når at jeg finder en ret stor inkonsistens i regeringens argumentation, når det gælder miljøtiltag og grønne tiltag helt generelt. For ministerens kongsargument er her, at det at lave det her udvidede producentansvar i år vil have en begrænset effekt på verdens udledninger og på miljø- og klimaaftryk. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det kan ingen være uenig i. Men det er jo også rigtigt, når det gælder klimaområdet. Altså, Danmark har et meget lille klimaaftryk i verden, og til trods for det har vi lavet en klimalov, fordi vi gerne vil være et foregangsland. Miljøministeren har selv for et par måneder siden sagt, at vi måske skal gå foran på nogle punkter, når det gælder PFAS, selv om der faktisk er EU-lovgivning på vej, fordi det er godt at være et foregangsland og vi skal beskytte vores borgere. Hvorfor er det lige, at den her sag ikke er vigtig nok til, at regeringen vil handle? EU's tekstilstrategi, som jo bl.a. beskriver en revision af affaldsrammedirektivet, udgivet sidste år belyser hele værdikæden, den komplekse globale værdikæde for tekstil og for tøjproduktion, men sætter også rammen for, hvad Kommissionen skal arbejde med, og hvad vi kan forvente som medlemslande, og det kommer nu her, for det er jo nu, der skal leveres på det her. Der beskriver man netop, hvordan man vil vurdere at kunne indføre præcis det her element. Derfor er det vores vurdering, at vi er så tæt på det, der vil være et fantastisk gennembrud, nemlig at få hele Europa til at indføre det her, og det vil sige reelt

Jeg deler fuldstændig ministerens holdning til, at det her er en global problemstilling, som også skal løses globalt, men det ændrer jo ikke på, at vi kan være et foregangsland, som Frankrig jo eksempelvis er i det her spørgsmål. De er gået foran i flere år i forhold til tekstilområdet, og Holland er på vej med lovgivning om meget kort tid. Sandheden er vel også, at regeringen ikke kan garantere, at der inden for en meget kort tidsramme kommer den lovgivning, der er behov for, og derfor forstår jeg simpelt hen ikke, hvorfor regeringen ikke ser velvilligt på det her og går videre med et grønt forslag, som der jo nærmest, når man hører ministerens tale, ikke kan herske nogen tvivl om ville være fornuftigt.

lande, som har samme politiske holdning som Danmark, og se, om vi kan gå videre dér. Så lad os prøve at drøfte det videre. Men det ville også overraske mig meget, for Kommissionen er meget ambitiøs på det her, og det synes jeg også er godt de er, for det er en stor og vigtig opgave, de har. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til miljøministeren. Vi starter nu på ordførerrækken. Den første, jeg vil byde velkommen til, er fru Anne Paulin fra Socialdemokratiet. Kl. 59 kr. for en glitrende festkjole og 44 kr. for en stribet skjorte – det er nogle af de tilbud, som man møder på hjemmesiden SHEIN. Den kinesiske onlineshop har taget begrebet fast fashion til et helt nyt niveau, men SHEIN er blot ét ekstremt billede på et langt bredere og systemisk problem, nemlig en mode- og tekstilbranche, som fuldstændig ignorerer den sande pris, som vores klima og miljø betaler for den massive overproduktion af tøj, der hvert år finder sted. Store dele af den globale modebranche er præget af en brug og smid væk-logik, som overhovedet ikke holder. Engang holdt vores tøj i årevis; i dag er der nogle steder 52 mikrosæsoner på et år. Og meget af det tøj, som hver eneste uge pumpes ud på markedet, er af så lav kvalitet, at syningerne går op efter første vask. Derfor mener vi også i Socialdemokratiet, at det er vigtigt, at vi får skabt en meget stærkere regulering af tekstilbranchen, som er meget international og derfor også mangler regulering generelt. Forslaget om, at det skal være forbudt at afbrænde nye tekstiler, hvilket B 63 bl.a. handler om, er jo nemt at imødekomme, fordi et sådant forbud allerede eksisterer i dag. Men faktisk er der jo også EU-lovgivning på på vej, som endda kan overhale det her forslag indenom, med den kommende ecodesignforordning, hvor der forventes at være et forbud mod destruktion af nye produkter, hvilket også betyder, at nyt, usolgt tøj heller ikke vil kunne sendes til genanvendelse, som SF ellers foreslår i deres forslag, men i stedet skal sælges, doneres eller genfremstilles. Det er rigtig godt, fordi det skal være med til at lægge pres på producenterne, for at vi kommer endnu højere op i affaldshierarkiet. Det er vigtigt, for i Europa er tøjproduktion det, som har den fjerdestørste miljøbelastning, kun overgået af fødevarer, boliger og transport. Hvad angår et udvidet producentansvar i forhold til tekstil, ser der ud til at være lovgivning på vej, som ministeren også var inde på, når affaldsdirektivet skal revideres i år. Det støtter vi i Socialdemokratiet varmt op om, og vi mener også, at det er helt rigtigt, at vi går EU-vejen. Så når vi ikke stemmer ja til B 63 i dag, skyldes det, at EU-reguleringen er på vej og også kommer til at gå endnu længere i forhold til at bekæmpe tekstilindustriens ressourcespild end det, der umiddelbart er lagt op til i det her B-forslag. Tak for det. Der er en enkelt kort bemærkning fra fru Signe Munk, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. 14:01 Signe Munk (SF): Tak for det, og tak for ordførerens tale. Det er bl.a. et godt eksempel på den her hurtige modeindustri, hvor der ikke længere er noget, der hedder sommer-, efterårs-, vinter- og forårskollektioner. Det er simpelt hen bare bare mikrokollektioner. Det er jo helt vildt. Man kan knap nok gå ud af butikken, inden det tøj, man har købt, tilhører den tidligere sæson. Det er jo helt paradoksalt, altså helt paradoksalt! Så bliver jeg også bare nødt til at høre om noget. Når ordføreren er så bekymret for klima- og miljøpåvirkningen fra tekstilindustrien, hvordan kan det så være, at ordføreren for Socialdemokratiet mener, at det kan være tilstrækkeligt, at Europa-Kommissionen har foreslået, at der kommer et producentansvar? Det kan jo godt være, at ordføreren ved noget, jeg ikke ved, men hvis ordføreren siger, at det kommer i 2024, og at det bliver et producentansvar i forhold til alt solgt tekstil, er det jo godt nok. Men er det det? Kan ordføreren sige, hvornår lovgivningen fra EU vil træde i kraft? Som jeg forstår det, ser det ud til, at det skal være en del af de forhandlinger, der skal være omkring affaldsdirektivet og den revidering, der skal være i år. Det synes jeg er virkelig positivt, og det ligger jo også i forlængelse af tekstilindustrien, som jo er meget ambitiøs. Så derfor deler jeg ikke den bekymring, der er fra SF, altså om, at fordi det er et EU-spor, er det noget, som vi ikke kan regne med, eller som ikke kommer til at være så effektivt. Jeg tror tværtimod, at det, at vi har det inde i EU-sporet, betyder, at det så virkelig kan komme ud og gøre en kæmpestor forskel. og gøre en kæmpestor forskel. Og i Socialdemokratiet mener vi jo også, at det er virkelig vigtigt, at vi er meget ambitiøse på det her tekstilområde. Det er dejligt, at EU er i gang med lovgivningen. Men jeg skal bare lige forstå, om det er Socialdemokratiets nye princip på klima- og miljøområdet, at fordi man diskuterer noget i EU, skal man ikke gøre noget i Danmark. For virkeligheden med det her forslag er jo, at vi foreslår at indføre producentansvar i forhold til tekstil i Danmark, uagtet om EU kommer med det eller ej. Så er det Socialdemokratiets princip, at man ikke skal tage nationale initiativer, fordi der er en diskussion i EU? Kl. 14:04 Anne Paulin (S): Nej, selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det ikke et generelt princip, at fordi noget måske kommer på et tidspunkt i EU, skal vi ikke gøre noget i en dansk kontekst. Men det her er immer væk planer om, at de her diskussioner om, hvordan man får det her implementeret i EU samlet, skal komme snart. Så jeg synes også, at det er lidt en stråmand, altså det der med, at fordi man siger, at nu kommer der snart nogle diskussioner om det her i EU, det er godt, at vi får hele EU med, skulle det være sådan et generelt princip om, at man aldrig kan gøre noget i Danmark, før man har gjort det i hele EU. Kl. 14:04 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der nåede lige at komme en enkelt kort bemærkning mere. Fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Værsgo. Tak. Det var egentlig for lige følge op på det der. Jeg tror ikke, at de partier, som både kan se, at vi kan lave noget i en EU-kontekst og i en dansk kontekst, ikke forstår, at der selvfølgelig er større effekt af, at man laver noget på EU-plan. tror ordføreren fra Socialdemokratiet ikke, at hvis vi var foregangsland i Danmark og gik forrest, ville det også være nemmere at fremme sagen på europæisk plan? Det tror jeg nemlig. jeg synes, at vi skal være et foregangsland i den forstand, at vi skal presse på for, at kan det her kommer til at ske. Og jeg har heller ikke hørt andet, end at miljøministeren er meget positivt indstillet over for, at vi får de her fælleseuropæiske standarder i forhold til producentansvaret. Så vi kan godt presse på og gå foran i Danmark ved at gå meget aktivt ind i de her diskussioner. man kunne også godt gå foran på en anden måde, nemlig ved at lave noget lovgivning og nogle initiativer og indsatser, som adresserer lige præcis ordførerens bekymringer og vores andres bekymringer i Danmark, efterfølgende, sideløbende og parallelt forhandle på EU-niveau. Det kan godt være, at det blev nævnt, at der snart sker noget på EU-plan, men det der snart har jo ikke en dato. Og det betyder jo, at snart kan være i morgen – eller det kan det ikke – eller om lang tid. Har ordføreren ikke den bekymring? Nej, jeg har ikke den bekymring, for det er ikke mit indtryk, at snart er om lang tid, som ordføreren udtrykker det. Det er mit indtryk, at snart er ret snart. Og derudover mener jeg jo også, at vi har taget initiativer, som gør, at den danske modebranche er ved at forberede sig til den her meget mere cirkulære fremtid. Igen i forhold til det her sektorsamarbejde, som miljøministeren også var inde på, er det mit indtryk, at der kommer rigtig meget positivt ud af det. Der er flere og flere, der slutter sig til det. jeg tror egentlig, at vi er inde i en god, proaktiv gænge med det her spørgsmål. Kl. 14:06 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Nu er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til fru Anne Paulin fra Socialdemokratiet, og jeg byder nu velkommen til hr. Erling Bonnesen fra Venstre. Tak for det. Det er jo meget sympatisk, og det kan man ikke forestille sig at der er ret mange der kan være imod. Som det også allerede er fremgået af debatten, og som jeg er orienteret, er der også allerede godt gang i initiativerne, herunder også på EU-niveau. I øvrigt er det også, som ministeren lige har svaret, jo allerede forbudt at brænde brænde det af. Så kan der være noget om tilsyn, og det kan man så få set på. Samlet set er jeg også meget enig med den tale, som ministeren holdt, og den foregående ordfører redegjorde også for det og svarede på det, så der er ingen grund til at synes jeg, at når der er gang i tingene, følger vi op på det. Derfor er der ikke nogen grund til at gå videre med det her forslag. Men lad os komme videre med de andre ting, som der er fokus på allerede.

brugt, og gebyret bliver lavere, hvis fibrene kan genanvendes eller i bedste fald kan genbruges. Oversat til et sprog, vi kender, er det et princip om, at forureneren betaler. Jeg vil bare høre: Er det ikke et godt liberalt princip, at det er forureneren, der betaler? Jeg er da meget glad for, at vi kan blive enige om, at det er nogle gode intentioner. Jeg hører også, at de deles bredt set. Det har jeg markeret at vi også gør. Det er da fint, at vi også lige tager en ekstra runde med debatten her. Men når vi så samtidig kan konstatere, som ministeren og den foregående ordfører også gør, at der allerede er godt gang i initiativerne, så er der da slet ingen grund til at begynde at hæve skatter og gebyrer

at vi sorterer mere, også derhjemme. Vi har f.eks. rigtig mange steder fået sat flere spande op de steder, hvor man bruger det. Der kommer jo også initiativer på tekstilområdet, som det i øvrigt også fint er fremgået af ministerens svar. Så der er jo godt gang i det, og derfor er der sådan set ingen grund til at lave dobbeltkonfekt, kan man sige. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Erling Bonnesen fra Venstre, og jeg byder nu velkommen til fru Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne. Kl. I dag skal vi behandle et beslutningsforslag fra SF, hvor de løsninger, der efterspørges, allerede i dag findes i gældende lovgivning eller er på vej fra EU – heldigvis. Det forventes, at Europa-Kommissionen om kort tid præsenterer en revision af affaldsrammedirektivet, som indeholder et forslag til obligatorisk og strømlinet producentansvar for tekstiler. Derudover Derudover forventes der også at komme et forslag til en ny ecodesignforordning i EU, der forbyder destruktion af usolgte produkter, også usolgt tøj og tekstil. Som det er i dag, er det som følge af affaldsbekendtgørelsens § 60 allerede forbudt at sende usolgt tøj til afbrænding i Danmark. Virksomheder har pligt til at sortere materialer, der kan nyttiggøres, så man bl.a. kan genbruge tekstilerne. Den gældende lovgivning i Danmark og EU's kommende initiativer giver i vores optik altså løsninger på det, der efterspørges i forslaget her. I Moderaterne mener vi også, at en skærpelse af lovgivningen på tekstilområdet i EU er den rette vej at gå. Vi skal væk fra brug og smid væk-kulturen. Vi skal passe på vores klode og omstille både produktionen og forbruget af tøj og tekstiler, men det er ikke noget, vi kan løse alene i Danmark, hvis vi skal sikre langsigtede og holdbare løsninger på det her problem. Tøjindustrien er en international branche. Påvirkningen fra vores produktion og forbrug af tøj i EU kender ikke landegrænser. Det sætter et stort aftryk i resten af verden. Et udvidet producentansvar i EU er et godt værktøj til at sikre mere cirkulær produktion og cirkulært forbrug i hele Europa. Det er mere holdbart og langsigtet og vil immer væk også have en større klimaeffekt, end hvis vi kun gør noget her i Danmark. For når samtlige producenter på tværs af lande skal betale regningen for affaldshåndteringen, får de også et klart incitament til at sørge for, at produkterne er designet til at have en længere holdbarhed, så de i højere grad kan repareres, genbruges og genanvendes. Derudover ved jeg, at der allerede er en lang række leverandører inden for tøjindustrien, ja, sågar også inden for brugskunst og interiør, der i mange år selvstændigt har iværksat bæredygtige initiativer på tekstilområdet. Derfor synes vi heller ikke, det giver mening at lave danske regler nu, når EU er godt i gang med processen. Med hensyn til afbrænding af usolgt tøj og tekstil er det jo som sagt allerede ulovligt, men det er klart, at der stadig væk er et problem med afbrænding i Danmark. Der er virksomheder, der ikke følger affaldsbekendtgørelsen. Det skal vi have gjort noget ved. Derfor er det også aftalt politisk, at affaldstilsynet skal styrkes, så man kan føre et mere hyppigt tilsyn med afbrænding af tekstiler. Aftalen træder i kraft i 2025. Når de ting, som SF efterspørger, allerede er i gang med at blive løst på EU-plan, kan vi ikke stemme for forslaget.

Jeg skal bare høre, om ordføreren, som taler rigtig meget om, at vi skal vente på, at der kommer EU-lovgivning, kan fortælle mig, hvornår EU indfører et udvidet producentansvar for tekstil. Nu kan jeg jo kun tale på egne vegne, men jeg vil tro, at vi ser noget inden for et par måneder; så lad os nu se, hvad de kommer op med. Jeg ved, at selve branchen også er med og er medspiller på det her, for de er godt klar over, at der er et kæmpe problem.

Det afgørende er jo, hvornår der kommer et krav om, at alle lande i EU skal indføre et udvidet producentansvar. Hvornår mener ordføreren det kommer? Er det om et par måneder? Jeg håber da helt klart, at det er med i det, der kommer om forhåbentlig et par måneder, og er det ikke med, tænker jeg at vi står i en ny situation, som vi så skal tage stilling til.

»om et par måneder«. Kan vi da forvente, at Moderaterne vil støtte et forslag a la det, der ligger på bordet i dag, hvis ikke der ligger noget om et par måneder, hvor man i EU-landene altså skal implementere det her forslag om producentansvar? nu rammer du jo noget, der er sådan lidt essentielt hos Moderaterne, for vi går ikke ind for at lave love bare for at lave love, hvis der er noget på vej med de samme hensigter. Men jeg vil nærmere sige, at hvis det så ikke er med – jeg regner med et par måneder, og jeg tænker ikke, processen kan blive forsinket så meget – og vi står der, og der ikke kommer en løsning på det her, tænker jeg da, at vi skal kigge på det igen. Så Moderaterne vil ikke lave noget i en dansk kontekst, hvis der foregår noget på europæisk plan, men jeg synes altså, at man skylder at anvise nu problemet anerkendes, for jeg hører ordføreren anerkende, at der er et problem. Så synes jeg også, man skylder at anvise en anden løsning end bare at læne sig tilbage og vente på, at løsningen kommer fra EU. Vi læner os så sandelig ikke tilbage. Vi har da en helt klar holdning om, at det her skal implementeres for alle, og heldigvis kender jeg branchen så godt, at jeg ved, at mange af dem allerede er langt, og de er klar over, at de har et ansvar, og de vil det også gerne. Så jeg tænker, at branchen er med på det her, og at vi lander en løsning. Og der er ingen grund til at stå og bruge tid, penge og ressourcer på at lave en egentlig lovgivning i Danmark, hvis den kommer fra EU om 2 måneder. Jeg tror simpelt hen, der er noget, ordføreren har misforstået. For når Kommissionen kommer med noget fra EU, betyder det jo ikke, at det er implementeret i Danmark lige bagefter. Jeg kan oplyse ordføreren om, at sidst der var et forslag fra EU om udvidet producentansvar, tog det 7 år at få implementeret. Det vil sige, at vi skriver 2030, hvis der sker det samme på det her område, før der er en lovgivning, der er gældende i Danmark. Mener Moderaterne virkelig, at vi skal vente i 7 år, hvis det er det samme, der gør sig gældende, før der sker noget på det her område? For det var altså det, der skete, sidst der kom et forslag. Kl. Der tror jeg godt, ordføreren kender mit svar på det. Selvfølgelig vil Moderaterne ikke vente 7 år på det. Det er heller ikke det, jeg siger. Kommer der ikke noget, der er brugbart i den her kontekst, er vi selvfølgelig villige til at tage det op igen og kigge på det i en dansk kontekst. Jeg tænker heller ikke, at det tager så lang tid, for som jeg siger igen, er industrien klar over, at der er nogle udfordringer – de er medspillere. Og der er rigtig mange producenter og leverandører, der allerede har taget en hel masse tiltag. Ja, helt ud i detailleddet arbejder man på det her. Så jeg tænker, at der bliver landet en god og pragmatisk løsning med miljøet i centrum her. Det kan man jo håbe. Det tror jeg sådan set også der gør. Spørgsmålet er, hvornår det så bliver implementeret. Og sandheden er jo, at når man forhandler i EU, tager det årevis, for alle lande skal høres. Det er jo Kommissionen, der kan spille ud, men så skal der forhandles med lande på alle mulige ledder og kanter og ja, også med branchen. Så det her er jo ikke enkelt. Det kommer ikke til at tage kort tid. Derfor vil jeg gerne høre Moderaterne, hvad Moderaternes tidsgrænse er. Hvornår skal det være indført i Danmark, og hvornår er man klar til faktisk at tage nogle skridt, som vi jo kan, herhjemme? Kl. jeg har den holdning, at når der kommer et udspil fra EU, kan vi jo gøre, hvad vi kan her fra Danmarks side for at presse på. Så en egentlig tidsfrist har jeg ikke, men jeg kan i hvert fald godt love ordføreren, at Moderaternes tålmodighed ikke holder til 7 år.

Det er et godt spørgsmål. Det, man kan sige, er, at vi arbejder sammen med branchen i forvejen. 60 producenter arbejder vi sammen med og har en løbende dialog med. Så jeg tænker da også, at det er sådan nogle ting, vi kan tale om. Men lad os nu se, hvad EU kommer med, så vi virkelig kan rykke på det her. 450 millioner er mange mennesker. Lad os satse på, at vi kommer i mål med at få en massivt bedre affaldshåndtering på det her område snart. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til fru Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne. Jeg byder nu velkommen til hr. Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Tak. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi i Danmarksdemokraterne synes, at det er udtryk for et enormt ressourcespild, at der er nyt tøj, der ikke bliver brugt. Vi synes også, at det giver rigtig god mening, at man har det som en klar indsatsprioritet, at man naturligvis vil sikre, at det tøj, der bliver produceret, også kommer til at ende på menneskekroppe. Det tror jeg faktisk også er en en udbredt holdning hos tøjproducenterne; jeg har faktisk selv haft fornøjelsen af at være ansat i en række år ved nogle danske tøjproducenter – tro det eller ej, det var damekonfektion, det ændrer bare ikke på, at ressourcespildet jo trods alt stadig væk er der, og jeg synes egentlig, at miljøministeren har givet en pæn indføring i, hvad det er for nogle prioriteringer, der også foregår på den nationale scene inden for EU, og også i, hvad det er for en indsats, man har har haft gang i her i Danmark med branchens repræsentanter. I Danmarksdemokraterne er vi i hvert fald bekymret for det, hvis man kommer igennem med den model, som der skitseres her, med nogle skrivebordsgeneraler, som skal diktere straf- og bonusmodeller og være smagsdommere i forhold til danske tøjproducenters miljøbevidsthed. Så er vi bange for, at det bliver til negativ gunst for danske interesser; det bliver noget, der vil have betydning for vores eksport, for vores produktion, for vores følgeerhverv her i Danmark. Vi har ikke behov for bonusmodeller og straffesanktionsmodeller over for danske tøjproducenter. Vi har faktisk behov for, at de har nogle gode ramme- og vækstbetingelser, og det synes vi også de har i dag. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det godt kan blive endnu bedre, men vi skal ikke gøre det ved at lave noget nyt, rigidt overformynderi, som sådan set bare betyder, at de administrative byrder bliver større. Jeg anerkender fuldt ud forslagsstillernes gode intentioner. Vi deler sådan set intentionerne om, at man skal tænke det ind. Man skal ikke bevidst acceptere ressourcespild, man skal ikke bevidst acceptere, at der er tøj, der bliver brændt, som det bliver skitseret her. Det bliver det så heller ikke i forhold til den lovgivning, der er i Danmark, har vi jo fået betryggelse fra ministeren om. Så den del af det er jo vinget Men vi er nødt til at insistere på, at de modeller, der skal til, skal være nogle, der bliver på internationalt niveau. Det skal være nogle initiativer, som gør, at danske producenter ikke bliver dårligere stillet end deres konkurrenter og kolleger fra andre lande, og det vil de altså desværre blive, hvis vi indfører det, som der bliver foreslået her fra forslagsstillernes side, og på den baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for det. Vi behandler et beslutningsforslag om at indføre et udvidet producentansvar for tekstilproducenter i Danmark og et forbud mod at afbrænde tekstiler i Danmark. Forbuddet mod at afbrænde tekstiler er allerede etableret i Danmark, hvilket flere ordførere og også ministeren har redegjort for. Det udvidede producentansvar kan være en god idé. Vi er i hvert fald tilhængere af, at nogle, som forårsager en forurening eller en skade for samfundet, også skal være ansvarlige for enten at rydde op efter sig selv eller at betale en afgift, som svarer til den omkostning, man har pålagt samfundet. Det er i nogle tilfælde bedst, at det ligger hos forbrugeren, men man kan også tænke sig situationer, hvor det er bedst, at det ligger hos producenten eller sælgeren. I det her tilfælde tror vi at det vil være en dårlig idé at gøre det nu uden om EU, fordi vi frygter, at tøj, der produceres og sælges i Danmark, ville blive betragtelig dyrere, end hvis man producerer eller sælger sit tøj i Tyskland eller Sverige. Og selv om der er mange mennesker, der ynder at sige, at de betaler deres skat med glæde, så ved vi, at de, der siger, at de betaler deres skat med glæde, også køber ind med glæde, når de er i udlandet, hvor skatten ikke er så høj. Det vil sige, at i det her tilfælde kan man også frygte, at folk, der synes, det er en rigtig god idé med producentansvar i Danmark, så alligevel, hvis det fordyrer tøjet betragteligt, betragteligt, vil købe rigtig meget tøj, når de er på ferie i udlandet eller på indkøbstur syd for grænsen eller i Sverige. Så derfor afventer vi spændt, hvad der kommer fra EU, og er klar til at bakke op om, at man der laver et producentansvar på tekstiler, der sørger for, at enten producenter eller forbrugere kommer til at betale prisen for den skade, som forbruget og produktionen af tekstiler forårsager. tale. Jeg synes, det er interessant at folde argumentationen om, at det ville fordyre det at sælge tøj, sko, tasker osv. i Danmark, hvis man indførte et producentansvar på alle alle de virksomheder, altså også uden for Danmarks grænser, som markedsfører deres varer i Danmark, lidt ud. Er ordføreren ikke enig i, at når man som virksomhed markedsfører et produkt i et givet land, så vil der jo være forskellige afgifts- og momsforhold og lovgivning, som man givetvis må indrette sig efter, og at et udvidet producentansvar på producenterne Jo, det er jeg enig i, og det vil sige, at et gennemført producentansvar på tekstilprodukter i Danmark ville lægge sig oven i alle de andre faktorer, som gør, at det i forvejen er dyrere at sælge tøj i Danmark end i mange andre lande, og dermed ville forstærke den problemstilling, at folk har noget økonomisk ud af at købe deres tøj i andre lande frem for at købe det i Danmark. Det synes vi ikke vi skal gøre, både fordi det er til skade for Danmark, at folk i højere grad vælger at købe deres tøj i udlandet, men også fordi det ikke rykker noget, hvis det får folk til bare at købe deres tøj i udlandet i stedet for at købe det i Danmark; så flytter man sådan set bare indkøbet til et sted, hvor der ikke er producentansvar, i stedet for at der sker et indkøb i Danmark, hvor der er producentansvar. Kl. 14:27 Formanden (Søren Gade): Fru Signe Munk. Kl. 14:27 Signe Munk (SF): Jeg vil egentlig godt høre, om ordføreren har belæg for den påstand. Altså, hvor er det afdækket henne? Noget af det, der faktisk er afdækket af Deloitte omkring et udvidet producentansvar, er, at det vil spare forbrugerne til deres affaldsgebyr. Jeg vil bare høre, om det ikke er Liberal Alliances politik, at det er godt at spare forbrugerne nogle penge på affaldsgebyret, som man ville gøre med en udvidet producentansvar. Det er muligvis rigtigt, at man så ville kunne spare på affaldsgebyret, men det er jo noget, som alle kan spare. De mennesker, som køber deres tøj i udlandet, ville også kunne spare på deres affaldsgebyr, altså selv om de køber deres tøj billigt i udlandet. Så det ændrer ikke noget på folks lyst til at købe deres tøj i udlandet, at affaldsgebyret er blevet mindre i Danmark – overhovedet ikke. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Jeg byder nu velkommen til fru Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti. Tak for det. Jeg lærte som forberedelse til det her beslutningsforslag i salen i dag, at det billigste af det tøj, vi køber, bruger vi i gennemsnit kun syv-otte gange, før det bliver kasseret. Det synes jeg alligevel er helt vildt at tænke på. Jeg er ikke selv en, der køber dyrt og fint ind. Der har jeg mine jyske rødder for dybt liggende i mig. Men jeg synes dog, jeg trods alt bruger mit tøj mere end syv-otte gange i gennemsnit. tak til SF for at fremsætte det her beslutningsforslag, som sætter fokus på behovet for en mere cirkulær økonomi. Det er til fulde en ambition, vi i Det Konservative Folkeparti sige et par ord generelt om den dagsorden først, og så skal jeg nok komme tilbage til det konkrete beslutningsforslag. For der er små, spændende tiltag i gang i Danmark, hvad angår den cirkulære økonomi. Men sådan på den store klinge må man bare sige: Danmark er ingen duks i klassen, når det kommer til det område. Vi er blandt de værste i EU målt på affaldsproduktion pr. indbygger. Vores ressourcefodaftryk ligger væsentligt over det europæiske gennemsnit. Skulle alle leve, som vi gør i Danmark, ville man bruge fire jordkloder. Verdensmålet om bæredygtigt forbrug er det, Danmark præsterer suverænt dårligst i forhold til. Og Det Europæiske Råd har i den seneste landespecifikke henstilling rettet en skarp kritik mod Danmark for ikke at tage den cirkulære omstilling tilstrækkelig seriøst. Vi mener, at Danmark har brug for en ny national strategi for cirkulær økonomi med fokus på forbrugsreduktion og affaldsforebyggelse. Vi lavede en fin aftale om det her for nogle år siden efterhånden, men der var fokus rigtig meget på håndtering af affald, på plastik og på sortering. Men vi mangler også den første del af leddet, så at sige. En national strategi kunne man med fordel udarbejde med forbillede i eksempelvis det hollandske, som har en 7 år gammel strategi, hvor man lavede green deals med alle sektorer, som skulle være med til at opfylde målsætningerne. Her har man som samfund målt at være 24,5 pct. cirkulær i sit forbrug. Jeg ved, der er et arbejde i gang i forhold til at opgøre, hvad det danske tal tilsvarende vil være. Jeg er meget, meget spændt på, hvad de kommer frem til, men jeg er ikke sådan videre optimistisk i forhold til resultatet. Så hvad angår det konkrete forslag i salen her i dag: Som flere andre har været inde på, og som der står i beslutningsforslaget, er den europæiske produktion af tekstiler den fjerdestørste belastning efter fødevarer, boliger og transport. Der er ikke nogen tvivl om, at branchen vil skulle reguleres i højere grad, end hvad tilfældet er i dag, og det er der heldigvis også initiativer til på europæisk plan med EU's strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Vi Konservative kommer heller ikke til at stemme for beslutningsforslaget den her gang. Jeg må indrømme, at jeg undervejs i læsningen flere gange tænkte: Jeg synes, det virker administrativt jeg synes, der er mange nye kontrolinstanser, der skal implementeres. Nu har der været lidt snak om, hvor hurtigt man kan gøre det på europæisk plan, men vi skal også være helt ærlige og sige, at det her godt nok også ville kræve meget at implementere i en dansk kontekst. I Det Konservative Folkeparti er vi helt med på en model, hvor vi gør det lettere at gå efter at få en mere bæredygtig tøjproduktion. Vi er positive over for at se på, hvordan tøjindustrien kan sælge mindre for i stedet at genbruge og reparere mere. Vi er også åbne over for at se på en ny afgiftsstruktur, som skaber de rigtige incitamenter, som skal til for at rykke branchen. Men det kræver også, at vi samtidig tilbagefører andre skatter. Danmark bør udvikle sig til at blive et samfund, hvor vi genbruger, genanvender og har et langt mindre ressourceforbrug. Vi har brug for en national politisk strategi for cirkulær økonomi, hvis vi skal have nedbragt vores Det håber vi på at regeringen vil indkalde til forhandlinger om på et tidspunkt. Vi kommer ikke til at støtte det her specifikke forslag. Tak for ordførerens tale. Jeg synes jo netop, ordføreren indrammer det, når ordføreren siger, at Det Konservative Folkeparti er klar på at se på afgifter, der giver et incitament til at producere mere holdbart tøj – tøj, hvor fibrene i højere grad kan genanvendes, tøj, der i højere grad kan genbruges. Det er jo netop det, det udvidede producentansvar handler om. om. Derfor skal jeg bare forstå, om Det Konservative Folkeparti er imod et udvidet producentansvar på tekstil eller bare er imod implementeringshorisonten i det her forslag. jeg ikke, at implementeringshorisonten i det her forslag er specielt realistisk. Vi er i den grad tilhængere af et udvidet producentansvar på tekstiler, men det giver suverænt bedst mening, at vi gør det på europæisk plan. Det har der været mange argumenter for fra talerstolen allerede, og jeg synes egentlig, at de har været meget valide. Et af de argumenter, der også har været på talerstolen i dag, er, at der i Danmark er etableret et sektorsamarbejde med de virksomheder, der har lyst til at gå i front på den grønne omstilling af tekstiler. Jeg vil bare høre, hvordan det kan være, at De Konservative ikke vil understøtte, at de her virksomheder med lovgivning faktisk får cadeau for det arbejde, de allerede gør, så alle dem, der halter bagefter, også kommer med, altså via lovgivning og et udvidet producentansvar. Jeg synes, det er alletiders, at der er danske producenter, som går forrest på det her, og som har en ambition om at producere på en måde, som belaster mindre. Men derfra og til at pålægge alle et nationalt udvidet producentansvar synes jeg nu engang der er lang vej. Kl. 14:34 Marianne Bigum (SF): Mange tak. Jeg vil også spørge til erhvervshensynet. For sådan som jeg forstår det, er der i den her branche, som jo virkelig ivrig efter at komme i gang, også snakke om, hvor man skal etablere de næste store sorteringsanlæg, som f.eks. på skandinavisk niveau kan sortere det affald, der er. Her handler det jo virkelig om mængder,

Jeg vil høre om ordførerens tanker, i forhold til hvordan vi, hvis vi ikke går forrest, men går sammen med alle andre, ellers kan sørge for, at vi er i front og får etableret de her nødvendige sorteringsanlæg og det næste erhvervseventyr på området. Kl. Jeg kan ikke påstå på nogen måde, at jeg er ekspert inden for det her område. Men det indtryk, jeg har fået, når jeg har været i dialog med branchen, er, at de siger, at vi på tekstilområdet i Danmark er omkring 5-10 år efter, hvad man var på plastikområdet. Altså, vi skal sådan lige spole 5-10 år frem, og så er man det samme sted. Der er godt nok sket meget i de sidste 10 år på det område. Vi kommer jo til at udsortere tekstiler som en særskilt fraktion. Det har vi lavet en fælles aftale om. Det er det eneste rigtige at gøre, og det er netop også med til at gøre, at der kommer de mængder, som sikrer, at der er et tilpas grundlag for at lave et sorteringsanlæg

og mit indtryk er egentlig, at vi er meget længere fremme, i forhold til industriens iver efter at komme i gang med det. Tekstiler er ikke noget nyt, vi diskuterer i Danmark, og der er faktisk, så vidt jeg ved, reelle konkrete drøftelser om, hvor det næste anlæg skal ligge. Og det kunne lige så godt ligge hos os, hvis vi altså var forrest på den her dagsorden. Så spørgsmålet er egentlig, Mette Abildgaard (KF): Min vurdering af, at man er de her 5-10 år bagud i forhold til plastik, har jeg på baggrund af samtaler med branchen selv. Så det er en vurdering, jeg har fået fra dem, men der kan selvfølgelig også internt i branchen være vidt forskellige vurderinger af det her. Det anerkender jeg til fulde. Selvfølgelig er det interessant, om vi kan få et

tak for det. Først og fremmest tak til SF for igen at sætte spotlightet på en sektor, som har en stor klima- og miljøbelastning, nemlig tekstilbranchen. Det er rigtig vigtigt, at vi får denne debat, og jeg håber også, at den kan føre til noget handling. For det er der i den grad behov for. Jeg er selv arveligt belastet af at gå op i det her område, i og med at både min farmor og mormor var syersker i en tid, hvor det var noget andet med tekstilbranchen. Det var rigtig mange i den egn, hvor jeg er opvokset. Jeg husker fortællinger om, hvordan man syede tøj på bestilling, derefter gik man over til måske to kollektioner, og hvad er vi i dag oppe på? Vi er oppe på, at butikker som Zara og H&M har op til 24 kollektioner. Så det er helt korrekt, når fru Signe Munk siger, at man nærmest ikke er gået ud af butikken, før ens tøj er outdated. Det er anderledes nu. Tøjet bliver produceret på anden vis, i virkeligheden også med dårligere løn- og arbejdsvilkår og med enorme aftryk for vores planet. Derfor er det noget, vi skal tage meget alvorligt. jeg sådan set også regeringen gøre i de taler, der er. Man oplister meget korrekt, at det koster mange kemikalier, flere kilo, bare at producere ét stykke tøj, over 1.000 l vand for en T-shirt, og at det i øvrigt koster meget på klimakontoen. Vi forbruger utrolig meget tøj, og der er også meget af det, som fru Mette Abildgaard sagde, som vi næsten ikke når at få i brug, før det ryger væk. Derfor er det fuldstændig afgørende at se på at sikre mere genbrug og mere genanvendelse og for guds skyld også få forhindret den afbrænding, som desværre sker, i hvert fald hvis man hører eksempelvis Forbrugerrådet Tænk og andre, som der er henvist til i det her beslutningsforslag. Det er et udbredt problem. Jeg lytter mig til i debatten, at regeringen ønsker, at der skal ske noget, men man samtidig ønsker at afvente, hvad der sker i EU. Jeg forholder mig en anelse mere pessimistisk til tidsplanen, hører jeg mig til, end regeringen, men vil dog tage med mig i dag, at hvis der ikke er en meget hurtig implementeringsplan, lyder det på regeringspartierne til, at man faktisk er klar til at handle fra Danmarks side. Det synes jeg er godt. For der er ingen tvivl om, at vi skal gøre noget her, fordi vi kan og har mulighederne og kan være et foregangsland, men også fordi Danmark jo faktisk har en relativt stor tekstilbranche, om end tingene ikke bliver produceret herhjemme længere. Derfor håber jeg, at vi inden for den her folketingsperiode faktisk kan få gjort noget i fællesskab. Det håber jeg meget, selv om jeg er ærgerlig over, at regeringen ikke bakker op om det her forslag, for det gør vi i hvert fald i Enhedslisten. Sluttelig vil jeg gerne sige, at det her vidner om, at vi har behov for mere cirkulær økonomi, mere genbrug og mere genanvendelse, og jeg håber, at regeringen snart vil tage flere initiativer på de områder. For det er der i høj grad behov for. Tak.

definerer det at være et grønt foregangsland. Er det at vente på nogle snakke i EU, eller er det at sætte national handling i gang, hvor man faktisk laver grøn omstilling? Det er vist det, man kalder et ledende spørgsmål og et rigtig godt et. Der er jo ingen tvivl om, at vi mener, at man bør gå foran i Danmark på så mange grønne områder som overhovedet muligt. Jeg synes også, at man kan se, at det, at Frankrig i en del år faktisk har været foregangsland, også fordi de har en meget, meget stor modebranche og har taget noget ansvar på sig, faktisk har skubbet til handling og diskussion, også herhjemme, også i den danske modeindustri. Derfor synes jeg ikke, at der kan herske nogen tvivl om, at det ville være rigtig fornuftigt, at vi gjorde mere. Og hvor ville jeg ønske, at det i virkeligheden var sket noget tidligere. Nu må vi se, hvad der kommer fra fra EU. Jeg kan godt frygte, at der kommer begrænsninger på, men der er ingen tvivl om, at for os at se er det at være et foregangsland altså også, at man tør gå forrest. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Næste ordfører er fru Samira Nawa fra Radikale Venstre. Velkommen. Kl. Tak til SF for at fremsætte beslutningsforslaget, og for ikke at trække spændingen i langdrag vil jeg godt allerede nu meddele, at Radikale Venstre støtter forslaget. Og som jeg lige lytter mig til det i debatten, er det ikke nu, det bliver vedtaget, så vi er også meget gerne medforslagsstillere på forslaget næste gang, vi skal have debatteret det. Jeg vil gerne lige give det et par ord med på vejen også. I Danmark er vores overforbrug så massivt, at hvis alle levede som os, ville det kræve fire jordkloder, og sådan har det desværre været alt for længe. Siden 1970 har en samlet verden levet over evne. Vores klimaaftryk i Danmark er blandt de højeste i verden, og det skyldes jo ikke, at vi bevidst modarbejder den grønne omstilling, men det skyldes det simple faktum, at velstand skaber forbrug. en høj grad af velstand øger det her forbrug ud over det bæredygtige. Hvis vi så dykker ned i tekstilbranchen, er vores overforbrug af tøj jo også en af de helt store syndere. Vi køber lystigt tøj på nettet med gratis fragt og priser, der er så billige, at vi faktisk ikke engang behøver spekulere over, om vi får brugt tøjet. Tekstilindustrien producerer, vi køber, og klimaet betaler. Men klimaets regning er nu så stor, at der skal ske drastiske ændringer, hvis vores globale klimaaftryk igen skal begrænses til den ene klode, vi har, derfor er det afgørende, at vi ændrer måden, vi forbruger og producerer tøj og andre tekstiler på. Det er jo det fjerde mest miljø- og klimabelastende forbrugerområde i EU, og på verdensplan er tekstilproduktion ansvarlig for 10 pct. af den globale CO2-udledning, og det er, som jeg tror ordføreren for forslagsstillerne også nævnte i sin indledning, mere end fly- og shippingindustrien tilsammen. Det ser så også ud til kun at blive værre, for frem imod 2030 forventes det, at verdens forbrug af tøj og sko vil stige med 63 pct., og det har vores klode rent ud sagt ikke råd til. Forslaget her indeholder helt konkret et udvidet producentansvar samt et forbud mod afbrænding af usolgte tekstiler. Set med Radikale Venstres øjne kan det kun gå for langsomt med at få sat en stopper for den meningsløse tekstilafbrænding. I stedet for at ende på forbrændingen skal tekstiler i langt højere grad repareres, genbruges og i sidste ende genanvendes til andre formål. Flere ordførere, bl.a. fra regeringspartierne, har henvist til det arbejde, der foregår på EU-niveau, og det argument forstår jeg sådan set godt i forhold til størrelsen af klima- og miljøeffekten, for jo flere lande, der går sammen om det, desto bedre og større en effekt får det også. Men siden hvornår har det, at der foregår et arbejde i EU eller på internationalt niveau, skullet bremse, at skullet bremse, at vi i Danmark som nogle, der kalder os et grønt foregangsland, også bliver ved med at være det grønne foregangsland. I Radikale Venstre bakker vi varmt op om forslaget. Tak. Tak for opbakningen. Det føltes en kort periode, som om SF lige var i massiv modvind her på forslaget med en masse nejer, men så kom Enhedslisten og Radikale Venstre og meldte sig ind i den grønne bande her – det er vi i SF meget taknemlige for. Jeg vil i forhold i forhold til diskussionen om EU versus det at gå foran som EU-land bare høre, om det ikke også undrer ordføreren, at man i Holland arbejder med et nationalt udvidet producentansvar inden

i Radikale Venstre er vi glade for at være en del af den grønne bande, og jeg synes sådan set også, at vi skal til at have nogle flere medlemmer i den grønne bande. Flere partier er hjertens velkommen, for jo flere vi har med det der grønne rygmærke, jamen jo mere kan vi også jo mere kan vi også simpelt hen gå forrest og gøre en reel forskel. Jo, selvfølgelig undrer det mig da, at der henvises til EU og et arbejde, der foregår dér, når det er muligt for andre lande at gå forrest – hvorfor skulle det så ikke også være det i en dansk kontekst? Om ikke andet, så da også fordi vi skal kunne ranke ryggen i det her land og sige, at vi er et grønt foregangsland. Vi tør godt lave national lovgivning og ad den vej hale de andre EU-lande med os i samme gode retning. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Så er næste ordfører hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. (DF): Tak, formand. Det er på alle måder et sympatisk forslag fra SF her i dag, og jeg er jo relativt ny som miljøordfører og har derfor kigget tilbage i den behandling, der var for godt 2 år siden, da det her jo er en genfremsættelse. Og der er, som jeg forstår det, sket det i den mellemliggende periode, at det krav, der følger af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3 og 4, er trådt i kraft, hvor – og jeg citerer – affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anvendelse til endelig materialenyttiggørelse efter reglerne om håndtering af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Og der er altså i stk. er altså i stk. 4 en oplistning af de mange forskellige former for affald, som i videst mulig omfang skal genanvendes, og der nævner man så i pkt. 9 tekstilaffald. Det er så en bestemmelse, der er trådt i kraft ved indgangen til i år, og som vi i Dansk Folkeparti gerne vil se hvordan kommer til at virke, inden vi går videre ned ad den vej, som SF anviser. Så er der hele spørgsmålet om det udvidede producentansvar, hvor vi jo i Danmark har god erfaring med den slags inden for en række forskellige brancher, men hvor den gode erfaring jo også baserer sig på, at det i vidt omfang er er erhvervsorganisationerne selv, der udformer den slags ting. Dansk Industri gør et dygtigt arbejde på det område, og det er nok den vej, vi også foretrækker at gå. Så det er egentlig ikke, fordi vi sidder og siger, at det her er hovedrystende fjollet, men med de bemærkninger, som jeg har her, kommer vi heller ikke til at stemme for. Tak for ordførerens tale, og det er ærgerligt, at ordføreren ikke kan bakke op om forslaget. Jeg ved dog, at ordføreren har en ret god indsigt i EU-processer. Og der er jo flere af de partier, som har været heroppe, som har argumenteret for, at det ikke giver mening at indføre dansk producentansvar, for lige om lidt kommer EU med deres forslag. Kan ordføreren ikke delagtiggøre os i, hvordan processen vil være, fra Kommissionen kommer med et forslag, til der sædvanligvis vil være en national lovgivning? Hvor lang tid vurderer ordføreren det vil tage?

Der var nogle sager, hvor jeg var med til at give mandat til regeringen i 2009, som jeg så, efter jeg vendte tilbage til Folketinget 10 år efter, har haft det privilegium at være med til at implementere. Det siger jo lidt om, hvor lang behandlingstiden i hvert fald nogle gange kan være. Startskuddet er jo, at Kommissionen kommer med et forslag og så lægger sig fast på et hjemmelsgrundlag, og det kan i EU-systemet trække ganske gevaldigt ud. Men mit primære argument er altså, at det ikke er mere end 5 måneder siden, vi rent faktisk har fået nye regler på det her område i Danmark, og dem vil vi godt lige se hvordan virker, inden vi tager nye politiske initiativer. Kl. som ordføreren siger, at der er flere elementer i det her forslag: Der er det de facto-forbud mod afbrænding af usolgte tekstiler, som der bliver henvist til i forhold til affaldsbekendtgørelsen, og så er der det med det udvidede producentansvar. Jeg vil bare sige, at der jo er givet mandat til regeringen i fredags om det her ecodesigndirektiv, så hvis det fulgte ordførerens eksempel, ville der gå 10 år, inden det blev implementeret. Så jeg vil bare høre, om ordføreren vurderer, at det sådan er relativt hurtigt.

Som indledning vil jeg sige, at Nye Borgerlige synes godt om tankerne om den cirkulære økonomi, forslaget, ind i nogle problemer i forhold til at kunne støtte det. Det kommer ikke som den store overraskelse; det er jeg sikker på. Men jeg vil godt anerkende, at cirkulær økonomi er noget, vi skal gøre meget mere for at opnå, det skal være markedet, der opnår det, og ikke lovgivning herindefra. Problemstillingen med de 24 kollektioner i Hennes & Mauritz er jo, at der er nogle, der køber dem. Grunden til, at der er meget, der bliver smidt ud, er, at hvis ikke man rammer rigtigt den ene uge, smider man lidt ud på grund af det, og hvis man så finder ud af, at man rammer rigtigt en anden uge, producerer man dobbelt så meget en tredje uge, for tænk nu, hvis man rammer den to gange i træk. Og det gør man ikke, og så smider man det ud. Så jeg tror faktisk, måden at blive meget mere cirkulær i økonomien på, er at begynde at få forbrugerne til at købe noget tøj, der holder lidt længere og kan bruges i lidt flere sammenhænge. Jeg hørte tidligere ordføreren for De Konservative sige, at gennemsnittet for, hvor mange gange tøj bliver brugt, er otte gange. Det ville jeg da være ked af, for det ville jeg da have slemt svært ved at få råd til i Nordjylland. Og det er jo der, problemstillingen er med det her: Producenterne leverer det, som forbrugerne efterspørger, og nogle gange rammer de forkert.

hvorefter man så puttede ren bomuld i det også, for trådene var jo lidt slidte, når man genbrugte dem. Og så var virkeligheden, at et par bukser måske i stedet for at koste 300 kr. kostede 1.500 kr. Det er der, problemstillingen er. skal gå ud her og sige til de modebevidste, især unge mennesker, at de kan købe ét sæt bukser nu, og så går der 5 måneder, inden de kan købe et til, i stedet for at de kan købe et nyt sæt bukser hver eneste måned og være med på moden. Jeg tror, det er det, vi skal italesætte i stedet for. Vi kommer ikke til at støtte forslaget, men det skal ikke være en blank afvisning af, at vi køber ind på tanken, der ligger bag det hos ordføreren, for det gør vi. Vi mener, at cirkulær økonomi er en del af fremtiden, og det skal vi selvfølgelig fremme, men det skal helst være noget, hvor det ikke bliver med pisk over for producenterne, for det er svært nok at producere tøj i Danmark i forvejen, men hvor vi mere gør det attraktivt, trendy, in at bruge sine ressourcer som menneske på at købe noget, der indgår i noget cirkulært. Nye Borgerlige kan ikke støtte forslaget. Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Og så er det ordføreren for forslagsstillerne, fru Signe Munk fra SF. Tak. Og tak for debatten, alle sammen. Jeg synes, det har været en god debat, det er dejligt at mærke, at selv om der var et par partier, for ikke at sige en del, der ikke kunne støtte B-forslaget, var der et engagement i forhold til at tage fat på den klimabelastning og miljøbelastning, der er fra tekstil- og modebranchen. Jeg er selvfølgelig glad for, at Radikale Venstre og Enhedslisten kunne bakke op om forslaget. Desværre har vi jo ikke en regering, der er villig til at gå foran med et udvidet producentansvar, men jeg lyttede mig dog til, at diskussionen var en anden, hvis EU-lovgivningen falder til jorden. Og for Moderaterne en anden, hvis EU-lovgivningen først bliver implementeret i 2030. Så der var dog en åbning, oplever jeg, for at diskutere det her emne videre. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på min gamle fodboldtræner – jeg har spillet fodbold, siden jeg var 11 år – og hans vurdering var, at jeg altid var bedst, når vi var bagud. det kan man også nogle gange bruge i politik, så jeg tænker, at vi skal fortsætte diskussionen. Det er i hvert fald fortsat en vigtig sag for SF, dels at der ikke er noget usolgt tekstil, der ryger til forbrænding, dels at vi altså får et greb om tekstil- og modebranchen, som gør, at der er et klart incitament til at producere mere holdbart tøj, tøj, der kan genanvendes mere, tøj, der kan genbruges mere. For vi kan ikke gøre omstillingen af mode- og tekstilbranchen til en opgave for unge mennesker, der skal købe lidt mere genbrugstøj, eller børneforældre, som skal finde ud af, om de kan få noget tøj med ekstra mange genanvendte fibre. Det er et politisk ansvar at regulere modebranchen. Jeg synes, det var gennemgående i de taler, der blev holdt heroppe, at ordførerne godt kan se problemet. Der er givet eksempler på, at tøj bliver brugt få gange, inden det får en mørk plads i klædeskabet eller slet ikke bliver brugt igen. Et andet eksempel er, at når vi kigger på afrapporteringen for CO2-udledningen fra de danske

Prøv at tænke på, hvor meget vi i det her land diskuterer luftfarten og shippingbranchen, når vi diskuterer klima, men her er udledningen faktisk endnu større. Det skriger da på politisk handling, hvis man spørger SF. Nu står vi jo bare helt grundlæggende i den situation, at klimaet varmer op og klodens ressourcer er få. Og når man ser på, hvor danskernes tøj ender henne, når de er færdige med at bruge det, så ender størstedelen i forbrændingen. Det er ikke min egen lille hjemmetælling, som jeg har lavet ude ved forbrændningsanlæggene; det er den analyse, som Deloitte har lavet en analyse, de lavede på baggrund af en debat her i Folketinget. Og det viser sig, at 2.000 t ud af 116.000 t blev genbrugt – 2.000 t; det var det eneste, der blev genbrugt, resten røg i forbrændingen. Det er mildest talt nedslående læsning. Som det også blev sagt heroppe fra talerstolen, har SF rejst den her debat ad flere omgange – sidst tilbage i 2001, og nu gør vi det igen. Jeg må ærlig indrømme, at jeg ikke synes, vi kan tillade os at vente længere. Vi har et klima- og miljøproblem med en mode- og tekstilbranche, der også producerer meget mere, end hvad godt er. Der er blevet nævnt gode eksempler med kollektioner, der skifter nærmest hver dag frem for efter årstiden. Og vi kender faktisk et af løsningssværktøjerne, nemlig at indføre et udvidet producentansvar. Og man arbejder jo med det i andre lande – i Frankrig har man taget initiativer i forhold til tekstilbranchen, i Holland er man villig til at indføre et udvidet producentansvar for tekstil, i Sverige diskuterer man det. Og i SF's optik skal Danmark være et grønt foregangsland, som netop tager de grønne skridt på egen banehalvdel og ikke bare venter på resten af EU. Hvis man nu lige skulle trække en parallel mellem den position, regeringen har i til producentansvar på tekstilområdet, og vindmøllebranchen, så bliver jeg bare nødt til at sige, at så er det nok svært at forestille sig, at man havde haft den markedsfordel på vind, som vi har i Danmark i dag. Det var jo netop, fordi man gik foran i Danmark, at vi internationalt set står stærkt i vindmøllebranchen, har jo også vist vejen for resten af verden. Kl. 14:59 Jeg må også bare sige, at vi står i en tid, hvor vi har en ungdom, som som går klimaforandringerne i møde – de er her – og som har en stor gejst og iver i forhold til at handle; som er optaget af, at det tøjforbrug, der er til gymnasiefesterne, bliver mere bæredygtigt. Og jeg mener ikke, vi kan lade dem om at løse klimaproblemerne – heller ikke miljøproblemerne, for som ministeren også sagde, bliver der jo brugt rigtig, rigtig meget vand på at lave tøj. Vi kan ikke gøre det til en opgave for de unge mennesker at løse så stort et problem som en tekstilbranche, som forurener for meget, hvad enten det handler om kemikalier, ressourceforbrug eller klimaet, og som langtfra er reguleret, som den burde. Det politiske ansvar må vi tage på os. Derfor har vi jo foreslået at forbyde al afbrænding af usolgt tøj og tekstil. Der må simpelt hen ikke være tvivl om, hvorvidt det kan gøres. Det skal genanvendes, eller det Og vi vil gøre modebranchen ansvarlig, når de sælger og markedsfører produkter her i Danmark, hvad enten det er tøj, sko eller arbejdstøj, og det er vel at mærke, når de markedsfører produkter i Danmark. Det betyder altså ikke, at det er produkter, der er produceret i Danmark, for i Danmark har vi ikke særlig meget tøj- og tekstilproduktion. Det gælder alle virksomheder, der vil sælge og markedsføre i Danmark, uanset hvor de hører hjemme. Vi vil indføre det princip, at det er forureneren, der betaler, for det betyder netop, at når der står ordførere heroppe og fortæller om tøj, der er så elendigt produceret, at syningen ikke engang holder til, at man har haft det på i en time, så er det jo, fordi tøjet bliver produceret for ringe. Når vi laver et udvidet producentansvar, giver vi et incitament til at lave tøj, der for det første er holdbart, som der er færre kemikalier i, fordi tøj smækfyldt med kemikalier har en dårligere genanvendelsesgrad, og vi fremmer genbrug, hvorimod dem, der vil fortsætte med at lave fast fashion, lave tøj af dårlig kvalitet, bare må betale en højere pris. Helt kort og godt: Forureneren må betale. Jeg synes, vi har alle muligheder her i Danmark, fordi vi faktisk er godt på vej. Vi har jo fået Deloitte til at lave en analyse af, hvad det vil indebære at indføre et udvidet producentansvar for tekstil her i Danmark. Regeringen og den tidligere miljøminister har igangsat et sektorsamarbejde med mode- og tekstilbranchen, som faktisk er rigtig godt. Vi har et svanemærke her i Danmark, som stiller krav til tekstiler, og som kan være en del af det første skridt til at lave de her miljøgraduerede gebyrer, som det så fint hedder, i forhold til et producentansvar. Så mange af elementerne har vi jo allerede godt på plads, men det, der mangler, er en politisk beslutning.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

Det næste punkt på dagsordenen er: 23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 105: Forslag til folketingsbeslutning om et styrket og aktivt tilsyn på miljø- og naturområdet. Af Marianne Bigum (SF) og Carl Valentin Ordføreren for forslagsstillerne, fru Marianne Bigum, ønsker at begrunde forslaget. Tilsynsmyndighederne har pligt til at reagere, når de bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Det her forslag er fremsat på baggrund af flere sager, hvor der har været et mangelfuldt myndighedstilsyn, som f.eks. har betydet overløb af spildevand i åer og badevand med konsekvenser for vores vandmiljø, som har været til gene for borgernes brug af vandet – om det så er som naboer, hundeejere, lystfiskere eller badegæster. Forslaget er simpelt. Det er en opfordring til regeringen om at udarbejde en redegørelse for det nuværende tilsyn på miljø- og naturområdet med særlig fokus på vandmiljøet og § 3-naturområderne, sende den her redegørelse i ekstern høring til omverdenen, som ved noget om området. På baggrund af den her redegørelse og høring opfordres regeringen så til at komme med forslag til et bedre tilsyn, sådan at vores opgaver løses korrekt, til tiden og med de nødvendige sanktionsmuligheder. Beslutningsforslaget skitserer altså ikke i sig selv en løsning eller et forslag til en ny struktur eller nye sanktioner, men er alene et forslag om, at vi får et overblik over et område, som på nuværende tidspunkt ikke varetages effektivt og efter loven, og at kompetente folk med input fra eksterne kyndige herefter laver en plan for, hvad vi så gør ved det. Det er simpelt i sin natur, som jeg siger, og jeg håber meget, at I kan bakke op om forslaget. Jeg ser i hvert fald frem til at arbejde videre med det i udvalget. forslagsstilleren. Forhandlingen er herefter åbnet, og vi siger velkommen til miljøministeren.

Det her forslag går jo først og fremmest ud på, at regeringen bliver bedt om at lave en redegørelse for, hvordan det nuværende tilsyn på miljø- og naturområdet fungerer, så selvfølgelig skulle danne overblik over de eksisterende indsatser, der har tilsynspligten over for myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder. Men det fremgår så også af forslaget her, at redegørelsen skal indeholde en oversigt over instansernes sanktionsmuligheder, samt hvordan disse afrapporterer deres afgørelser, og endelig danne baggrund for en ny struktur for tilsynet, som skal kunne imødekomme de mangler, som redegørelsen eventuelt måtte finde. Kritikken i det her forslag går på, at det nuværende tilsyn skulle mangle kompetence og sanktionsmuligheder for at sikre, at indsatserne bliver gennemført, og at tilladelserne bliver sikret.

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med udledninger fra forsyningsvirksomhedernes spildevandsanlæg. Det gør de på baggrund af vilkårene i de udledningstilladelser, kommunerne udsteder. Det består typisk af et fysisk tilsyn, på renseanlæggene, og så er der også et administrativt tilsyn. Kommunerne er den centrale myndighed på miljøområdet og varetager med deres lokale kendskab de fleste myndighedsopgaver. I relation til spildevand varetager kommunerne bl.a. opgaven med at udstede udledningstilladelser til forsyningsvirksomhedernes spildevandsanlæg og private anlæg, herunder udledningstilladelser til overløbsbygværker. Dertil indberetter de efter aftale data til Miljøstyrelsens databaser. Kommunerne fører derudover generelt tilsyn med, at lovgivningen på miljøområdet overholdes. Så har vi Ankestyrelsen. Ankestyrelsen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager tilsynet med kommunerne, og det er altså Ankestyrelsen, der fører et generelt tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Men det er jo også sådan, at Ankestyrelsen ikke fører tilsyn, hvis der er særlige klage- og tilsynsmyndigheder, der kan tage stilling til en sag, altså i sager med konkrete afgørelser. Det kan være en tilslutnings- eller udledningstilladelse; så ved vi jo, at borgere og andre interessenter kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og så er det dem, der har den opgave. Hvorfor ligger det her puslespil, jeg nu netop har prøvet at lægge brikkerne op til, som det gør? Det gør det jo primært efter de mange nye miljøopgaver, som kommunalreformen gav kommunerne tilbage i 2007. Dernæst var der også nogle opgaver, der blev flyttet fra kommunerne igen, nemlig i 2010, hvor forsyningsselskaberne blev udskilt fra kommunerne. Jeg tror, at det vel er meget reelt at sige, at der har været indkøringsproblemer med disse meget store opgaver, man flyttede rundt. Men jeg tror også, det er rimeligt at sige, at der er opbygget nogle gode faglige miljøer, at man lærer af hinanden, og at der gøres en stor indsats for at løfte myndighedsopgaven godt. Jeg må også sige, at vi får en hel del henvendelser fra borgere, der mener, at efter deres opfattelse er for nidkære i deres opgaveløsninger. Det er jo så det modsatte synspunkt, forslagsstillerne har her, men det er ikke sådan entydigt, at det er alle enige om. Vi får sandelig også mange henvendelser fra borgere, der mener, at kommunerne er for nidkære i opgaveløsningen. Men når det er sagt, vil jeg sige, at det da er klart, at det selvfølgelig er et problem, hvis der er konkrete tilfælde, hvor man ikke forvalter efter loven, eller hvis tilsynet med den forvaltning, der er, er mangelfuldt. Nå, men altså, tilbage til forslaget. Nu har jeg prøvet at skitsere lidt, hvordan landkortet ser ud. Forslaget her handler om at lave en større redegørelse for det nuværende tilsyn på miljø- og naturområdet og så derefter at omstrukturere tilsynet. Det mener jeg ikke ville være det rigtige at gøre, det mener jeg ikke ville være klogt. Jeg mener, at vi nu har rammerne på plads, og jeg ved jeg ved godt, det kan være fristende lige at smide det hele op i luften en gang til og håbe på, at det falder fornuftigt ned, men som jeg nævnte, er der i forhold til sådanne omvæltninger temmelig store indkøringsvanskeligheder med så teknisk komplicerede sager her, og derfor kunne

nye streger på kortet i forhold til det ansvar, der skal være. Derudover kan jeg også sige, at der selvfølgelig er en løbende dialog med kommunerne om behovet for øget vejledning og øget støtte. er ingen tvivl om, at tilsynsopgaven er en vigtig del af varetagelsen og beskyttelsen af vores natur og af vores miljø. Det bør vi alle sammen tage meget alvorligt. Vi kan ikke støtte forslaget med de bemærkninger, jeg er kommet med her. Først og fremmest står der på bundlinjen: Lad os styrke den nuværende struktur og lad os vejlede bedre frem for at have helt nye strukturdebatter om det her komplekse emne. til fru Marianne Bigum. Kl. 15:11 Marianne Bigum (SF): Mange tak. Jeg tror, med al respekt, at ministeren har misforstået noget, for det her forslag går ikke ud på at smide nogen ud med badevandet eller lave om på strukturer. Det lægger faktisk op til, at de kyndige mennesker, som sidder i miljøministerens departement og styrelser, skal kigge på, hvordan de her ting egentlig hænger sammen, og så skal det ud til yderligere kyndige folk, som skal svare på, om ikke tingene kan blive bedre. Så der er ikke noget med, at vi brænder landsbyen ned eller noget. Vi beder faktisk dem, der sidder og har kendskab til de her strukturer, om at kigge på, om ikke det kan blive bedre. Jeg vil spørge miljøministeren om noget. Den her sag er bygget på historier, som bl.a. handler om, at der har været 89 sager i Nyborg, hvor kommunen har undladt at reagere på ødelæggelser af § 3-naturområder. En anden artikel handler om kloakkludder i hver anden kommune og overløb, som aldrig er blevet indrapporteret. Det vil sige, at vi har en masse urenset spildevand og andre ting, som bliver ledt ud i vores vandmiljø. Mener ministeren, at der er styr på det her område, Heunicke): Jeg mener helt klart, at der er behov for forbedringer. Hver gang der er nogle konkrete sager, er der behov for styrket vejledning og styrket rådgivning. Og der kan hele tiden findes konkrete sager, hvor vi skal gøre det bedre, men jeg mener ikke, det er jeg mener ikke, det er en fair præsentation, hvis der ligger i spørgsmålet her og i forslaget, at kommunerne sådan generelt ikke formår at løfte opgaven. Jeg synes, at der er tale om nogle principper, som Folketinget jo vedtog for for år tilbage, hvor man siger, at man her har lokalkendskabet, og at den opgave ligger her. Man gav kommunerne en stor opgave med at få opbygget de her faglige miljøer, og lad os endelig få styrket dem. Men jeg er ikke tilhænger af, at vi skal 15:13 Marianne Bigum (SF): Jamen jeg har ikke bedt om at lave hele setuppet om. Jeg har spurgt ministeren om, om ikke ministeren vil bede sine egne embedsfolk om at lave en redegørelse for, hvordan det her ser ud, i høring med eksterne, og på baggrund af det se, om tingene kan blive bedre, så ministeriet selv kan kigge på det og lave nogle løsninger til måske en grundlæggende mistillid til, at ministeriets eget embedsværk kan løfte opgaven? Altså, jeg har den dybeste tillid til fagligheden i ministerens embedsværk i forhold til at varetage den her opgave. Så jeg er faktisk lidt overrasket over ministerens position. jamen så må jeg have udtrykt mig forkert, for der er selvfølgelig ingen som helst mistillid fra mig til embedsværket, hverken til mit eget ministerium eller generelt i Danmark. Embedsværket i Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har jo et fuldstændig præcist overblik over, hvordan tingene hænger sammen. Så det overblik er selvfølgelig til stede i dag. Så det vil sige, at i forhold til sådan en opgave er der ikke tale om ny viden. Det er en viden, som altså findes allerede. Kl. 15:14 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Vi siger Så er den næste ordfører fru Anne Paulin fra Socialdemokratiet. Med B 105 foreslår SF, at der laves en redegørelse for det nuværende tilsyn på miljø- og naturområdet, som kan være afsæt til en omstrukturering af tilsynsområdet. I Socialdemokratiet ser vi ikke umiddelbart noget behov for at kaste os ud i en større omstrukturering. Vi har tillid til, at kommunerne løfter deres opgaver på vandmiljø- og spildevandsområdet. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, når der dukker enkeltsager op, hvor mangelfuldt tilsyn er til skade for vores vandmiljø eller badevand. Derfor er der også blevet foretaget en række initiativer i de senere år for at få bedre data om overløb. Hvis der er kommuner, der svigter deres tilsynsopgave, skal der naturligvis rettes op med det samme. Grundlæggende mener vi dog, at rammerne omkring tilsynsopgaven er de rigtige, og derfor støtter vi ikke op om B 105.

hvad ordføreren så tænker er bevæggrunden for de sager, som har været på det her område, hvor det viser sig, at tilsynet faktisk har været mangelfuldt, og at vi har haft udledninger af spildevand og andet til vandmiljøet, som vi ikke skulle have haft. Hvordan kan sådan nogle grelle sager opstå? Det er 89 sager i Nyborg, kloakkludder i hver anden kommune osv. Der er jo ikke nogen tvivl om, at når der opstår sådan nogle sager, skal der selvfølgelig rettes op. Som jeg sagde i min korte tale før, synes jeg også, at det er godt, at der er blevet taget nogle initiativer for at få bedre data, at det er blevet indskærpet, at det skal man indrapportere. Jeg ser bare stadig ikke noget behov. Jeg er i hvert fald ikke blevet overbevist om, at der skulle være et stort argument for, at selve tilsynsopgaven skal tænkes på en helt ny måde. Og jeg tror også, at man må være ærlig og sige, at selv om det kan lyde godt, at vi laver en stor omstrukturering, vil man jo nok ikke slippe uden om, at der kan ske sådan nogle sager her. Det vigtigste er så, at der bliver rettet op på dem. igen, at der ikke ligger noget i forslaget, der handler om en ny omstrukturering. Det handler om, at vi får dannet os et overblik over, hvordan tingene ser ud, og at de fagpersoner, som sidder med det i styrelserne og i omverdenen – det kunne f.eks. være kommunerne – så siger, om vi kan gøre tingene bedre. Mener ordføreren Mener ordføreren virkelig ikke, at det er en helt almindelig, normal praksis, at vi en gang imellem stopper op og kigger på vores lovgivning og finder ud af, om den kan gøres bedre? Jo, det mener jeg bestemt. Igen er jeg bare ikke overbevist om nødvendigheden af det her forslag. Og jeg tænker også, at hvis det handler om at få et overblik over, hvor de forskellige opgaver ligger henne osv., var der jo ministerens tale, som egentlig redegjorde for det. Og man kan også stille spørgsmål om det, hvis det er overblik, som man savner. Men det ligger jo immer væk stadig væk implicit i det her beslutningsforslag, der er et ønske om, at det skal laves om, og vi ser ikke umiddelbart, at der er et stort behov for det, eller at det i sig selv kommer til at skabe nogle store effekter. Tak til ordføreren for talen. Jeg er med på, at kommunen bredt set har mange forpligtelser på miljøområdet. Et af de områder, der nævnes specifikt i den her sag, er jo overløb og indberetninger af det, altså det her urensede spildevand, som ender ude i åer og vandløb og alt muligt andet, og som kan være med til at forurene der. Der blev faktisk sat en undersøgelse i gang af Rigsrevisionen for at prøve at se på omfanget af det her problem, fordi det bl.a. blev afdækket af TV SYD, at det var ganske omfangsrigt. Så kunne Socialdemokratiet ikke være åben over for, at man skal se specifikt på det område, når nu Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kommer med en beretning og bemærkningerne dertil? På den måde er der jo noget viden, vi ikke har endnu specifikt i forhold til det her med urenset spildevand, der bliver ledt ud, og kommunernes måske manglende indsats der. vi da altid er åbne over for at diskutere, om vi kan gøre nogle ting endnu bedre. Og som jeg var inde på, er det jo også godt, at der er taget nogle initiativer for at få mere data omkring det her. Jeg anerkender fuldstændig, at der har været nogle historier, hvor nogen har svigtet deres tilsynsopgave, og hvor nogle kommuner har haft forkert praksis. Jeg mener stadig væk ikke, at der er den her store platform for, at vi skal have lavet den her redegørelse og kaste os ud i den her potentielt store omstrukturering. Jeg tror, at det så mere handler om at få taget hånd om de udfordringer, der kan være derude. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Den næste ordfører er hr. Erling Bonnesen fra Venstre. Tak for det. Når man ser nogle af de her tilfælde, hvor der ligger noget i vandløbene, som ikke skal ligge der, eller der er manglende registrering af overløb eller noget i den stil, så skal man naturligvis reagere på det og få sat ind over for det.

lægges op til en ny struktur på kommuneområdet, men jeg kan bare sige, at det har vi ikke nogen interesse i. Så lad os kigge på, om der skulle være nogle steder, hvor de ikke sørger for at have styr på deres vandløb, for så skal vi have styr på det, og længere er den sådan set ikke.

sige, at forslaget handler om, at der skal laves en redegørelse for, hvordan det står til, og så følger det helt naturligt heraf, at man selvfølgelig også følger op på det, når der så bliver lavet en rapport fra ministeriets egne gode folk, og når omverdenen, bl.a. kommunerne, siger: Vi har de og de her huller. Jeg er stadig overbevist om, at der kommer til at være nogle gode ting der, og så indarbejder man det i lovgivningen. Jeg vil høre ordføreren, om ikke ordføreren ligesom jeg er glad for, at vi kigger på lovgivningen en gang imellem, når den er blevet for kompleks, og ser på, om vi kan gøre tingene smartere og mere effektivt for borgernes tid og penge. Jeg studsede bare over, at forslagsstillerne selv havde skrevet i deres eget beslutningsforslag, at vi skulle se på strukturen, og lagde op til det. Men det kan jeg så forstå er taget ud af beslutningsforslaget nu; det er så fjernet. Det er sådan set fint. Så skal vi ikke diskutere det yderligere. Selvfølgelig har vi da altid øjne og ører åbne over for, om der er noget, vi kan gøre endnu bedre, men jeg synes ikke, at der er nogen grund til at bruge ressourcerne forkert. Så jeg vil da foreslå, at SF starter med at stille endnu et spørgsmål til miljøministeren for at få besvaret de ting, som man i SF savner at få besvaret. Kl. det, der står, er, at på baggrund af den her redegørelse kan man kigge på de her ting, herunder behovet for en ny struktur – det er jo ikke os, der siger, at der er behov for en ny struktur på det her tidspunkt. Men lad os sige, der den baggrund, at ministeriets egne folk og omverdenen siger, at man kan kigge på det. Vi har ikke lagt os fast på, at der skal ske nogen som helst ændringer. Hvis vi får en redegørelse, der viser, at alt er fryd og gammen, så behøver vi sådan set ikke mere. Jeg kunne bare konstatere, at det var SF, der selv havde skrevet beslutningsforslaget, og at det var SF selv, der havde sendt det ind. Det står der jo altså til sidst. Og så er det bare, at jeg reagerer på det. Jeg kan forstå, at SF selv har pillet den del ud af sit eget beslutningsforslag. Det synes jeg er fint; så skal vi ikke spilde mere tid på det. Men jeg vil så endnu en gang foreslå, at SF selv stiller et spørgsmål til miljøministeren. Så får man forhåbentlig besvaret de spørgsmål, man måtte have. Jeg har jo også understreget i min ordførertale, at de konkrete udfordringer, der måtte være i forhold til overløb osv. osv., selvfølgelig skal løses.

Vi er enige med SF i, at vi skal passe på miljøet og naturen. Vi er også enige i, at det er uhensigtsmæssigt, hvis landmænd eller virksomheder, der undlader at opfylde deres indberetningspligt, risikerer strenge sanktioner, mens det samme ikke gælder kommunerne. Men det er også Moderaternes holdning, at vi grundlæggende bør have tillid til, at Miljøstyrelsens tilsynsorganer og kommunerne løfter deres tilsynsopgaver på natur- og miljøområdet. Vi anerkender, at der var nogle problemer med indkøringen, da kommunerne med kommunesammenlægningerne i 2007 skulle varetage miljøområdet, men i dag er der bedre samspil mellem Miljøstyrelsen og kommunerne, hvilket bliver styrket i de kommende år. Derudover er der også gennemført adskillige indsatser angående overløb af spildevand de sidste 4 år. Indsatserne har gjort data om overløb mere præcise, så vi bedre kan foregribe overløb af spildevand. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, skal der overvejes yderligere tiltag. vil bl.a. se på, hvordan vi indretter spildevandssystemet, så der kommer færre overløb, og på, om vi skal ændre spildevandsafgiften, så der i forbindelse med næringsstoffer fra overløb bliver pålagt en afgift. Det er vores holdning, at vi bør stole på vores tilsynsorganer og på, at de gør deres arbejde godt og grundigt. Frem for at omstrukturere hele tilsynet på natur- og miljøområdet er vi fortalere for at løse problemerne i den nuværende tilsynsstruktur.

Gav det, vi lavede, så mening, eller kan vi gøre det mere effektivt? Så jeg ville spørge ordføreren, om ordføreren ligeledes har grundlæggende tillid til, at vi her i salen altid laver spitzenklasse, god lovgivning, som ikke giver problemer senere. Hvis der er nogen ude i det kommunale system, der har svært ved at gennemskue den lovgivning, der kommer herindefra på miljøområdet, så forventer jeg, at den enkelte kommune vender tilbage til Miljøministeriet og får hjælp og redegørelse herfor. Jeg mener ikke, at vi uagtet de her ting skal gå ind at lovgive mere på det her område. Vi finder, at sådan som det fungerer på nuværende tidspunkt, er det tilfredsstillende. Vi har fuld tiltro til, at embedsværket udfører deres job bedst muligt, og i Moderaterne går vi ikke decideret ind for at lave mere lovgivning for at lave mere lovgivning. jeg vil lige spørge ordføreren: Når ordføreren siger, at ordføreren finder, at

og de redskaber har vi allerede. Derfor ser jeg det som unødigt at gå ind at ændre på en struktur, sådan som der er lagt op til i det her beslutningsforslag, altså at SF ønsker, at der skal laves en stor redegørelse, og så skal vi gå ind at ændre strukturen. Jeg tror på, at det system, vi har i dag,

På vegne af Danmarksdemokraterne vil jeg gerne kvittere for det beslutningsforslag, som fru Marianne Bigum har fremsat på vegne af SF. SF's forslag går ud på, at regeringen skal udarbejde en redegørelse for det nuværende tilsyn på miljø- og naturområdet, og så skal redegørelsen indeholde en oversigt over de instanser, der har tilsynsforpligtelsen over for myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder, og en oversigt over de sanktionsmuligheder, som de forskellige tilsyn har på de enkelte områder. Hvis man kigger på situationen, som den i hvert fald er uden for Christiansborg, mener vi i Danmarksdemokraterne, at det faktisk giver god mening at udarbejdet sådan en redegørelse og få det lidt ind i en detektor, altså få set på, hvad det egentlig er, der foregår, og i hvilken rækkefølge. Netop fordi forslagsstillerne jo også tænker, at redegørelsen efterfølgende skal sendes i høring hos både kommuner og interesseorganisationer, hele vejen rundt, så giver det faktisk rigtig god mening, altså ud fra, at vi jo faktisk har set eksempler på, at det ikke altid er den rigtige embedsførelse, der er i forhold til eksempelvis miljøgodkendelser. haft, er jo sagen fra Slagelse om Agersø Sund, som jeg også ved fru Marianne Bigum har været involveret i at få afklaret, og vi har haft samråd i udvalget osv. osv. RGS Nordic har her en miljøgodkendelse, og spørgsmålet har så været: Giver det god mening med den proces, der er, i forhold til hvem der skal gennemføre screeninger, miljøgodkendelser osv.? Er det de rette kompetencer, der ligger hos de rette medarbejdere? der har været selve stridsspørgsmålet, i hvert fald i nogle af de her sager. I det her tilfælde har Slagelse Kommune sagt, at de faktisk ikke føler sig klædt ordentligt på til at lave de her specialiserede miljøvurderinger, som man med et bestemt årsinterval skal foretage i forhold til at give en produktionstilladelse til en virksomhed som den her. Der mener vi i Danmarksdemokraterne, at det er bekymrende, at man ikke har lidt mere fokus på at italesætte og imødegå den problematik, som kommunerne kommer med. Det er jo en reel og faktuel bekymring, at man ikke mener, at man har de rette værktøjer og kompetencer til at give en eventuel miljøgodkendelse på et fuldt og holdbart grundlag, og det er jo også det, der faktisk har resulteret i, at vi også i sidste uge havde et samråd mere i udvalget – netop i forhold til at det jo faktisk viste sig, at der tilsyneladende var en vurdering andre steder, via den her whistleblower, som jo faktisk mener, at det ikke skulle være Slagelse Kommune, der gav de her specialiserede miljøgodkendelser, men faktisk skulle have været Miljøstyrelsen. Det er der, hvor jeg egentlig gerne vil hen, for jeg synes, det er problematisk, at man oplever det sådan ude i nogle af de danske kommuner. Derfor giver det faktisk god mening at få en detektor på er jo ikke noget, vi skal gøre hvert år. Jeg er helt med på, at det er en administrativ byrde og også er noget, der tager lidt tid, men omvendt synes jeg, at tiden taler til fordel for det. det. I min egen hjemegn ved Horsens har der tidligere været en lignende sag. Det har så været i forhold til havbrug. Man har haft nogle forureningskilder ud til Horsens Fjord, Kommune, stod for at skulle give miljøgodkendelse til de her åbne havbrug, og vores borgmester, som i øvrigt var socialdemokrat, var dengang jo netop ude i pressen og sige: Vi vil egentlig gerne have den her opgave over i en myndighedsproces i stedet for, for det faglige personale, vi har ansat i en almindelig landkommune som vores, har ikke tilstrækkelige af de her meget specielle nichefaglige miljøforudsætninger for at kunne gennemgå det på et fuldt og holdbart grundlag. Det var noget, der så blev afvist af den forrige regering, og det var selvfølgelig ærgerligt. Men jeg synes bare, at sådan nogle eksempler jo taler for, at det faktisk giver god mening, at vi får en detektor på i forhold til at få belyst det her. Så kommer der måske efterfølgende nogle anbefalinger, dem tager vi så i den rækkefølge, som de måtte komme i. Danmarksdemokraterne kan i hvert fald støtte det her beslutningsforslag. Vi mener faktisk, det er rettidig omhu. Og derfor siger vi held og lykke med beslutningsforslaget til SF.

det skyldes, at fejl begås i alle systemer, og det, at der er begået fejl i et system, er ikke nødvendigvis et argument for, at der skal udarbejdes en redegørelse, eller at systemet skal foreslås ændret. Så vi synes, at det her beslutningsforslag fra SF er lidt for letkøbt. Det ligner andre beslutningsforslag, som ofte kommer fra SF, og som handler om, at man egentlig bare gerne vil sige, har et hjerte, der banker for et eller andet godt formål, og derfor gerne vil pålægge regeringen nu at finde ud af, hvad der skal gøres på det område, og så vil man bagefter se på det. Det synes vi er for nem en måde at være politiker på.

i stedet for det der med kun at signalere gode intentioner og så sige, at det er regeringen, der skal finde ud af, hvad der skal gøres. Det er en principiel stillingtagen, vi har til den slags forslag, som har bragt os i uføre før, men jeg tror ikke, at det vil bringe os i uføre den her gang, og derfor fastholder vi, at vi stemmer mod beslutningsforslaget. Nu brugte ordføreren selv udtrykket at pålægge regeringen noget. Jeg vil bare gerne have ordføreren til at bekræfte, at der ikke står pålægger i forslaget, men at Folketinget opfordrer regeringen til det. Og i vores optik er der jo stor forskel på at pålægge regeringen noget og på at opfordre regeringen til at gennemføre noget. Jeg kan simpelt hen ikke huske det specifikke ord, som bliver brugt i beslutningsforslaget, men jeg gætter på, at man pålægger regeringen at lave en redegørelse. Der rystes nu på hovedet fra forslagsstillerens side. så synes jeg jo, at det her bliver endnu mere hult. Altså, vi har et problem, synes man i SF. Det er det, som SF siger. Jeg citerer, hvad SF tænker. vi har et problem, synes man, og nogle må gøre noget ved det, og man opfordrer regeringen til at gøre noget, men hvis regeringen ikke rigtig har lyst til det alligevel, så kan den da lade være, for man har kun lavet en opfordring og ikke et pålæg. Nej, nu bliver det for mærkeligt. Det kan så godt være, at ordføreren synes det, men han må måske også evaluere sin egen indsats i forhold til at have læst det her relativt ukomplicerede forslag. Der står aldrig nogen som helst steder ordet pålægger, og det er da lidt underligt, at jeg som danmarksdemokrat skal stå og belære om et SF-forslag. Nej, den må ordføreren længere ud på landet med, undskyld mig, lige her midt i København. jeg vil da glæde mig, hr. Hans Kristian Skibby, til næste gang, vi laver beslutningsforslag om, at topskatten skal afskaffes. Så vil vi skrive, at vi opfordrer regeringen til at afskaffe topskatten, og så vil vi glæde os over, at Danmarksdemokraterne stemmer for det, fordi det jo ikke er et pålæg, men kun en opfordring til regeringen, og regeringen må jo selv om, om den vil gøre det osv. Så det er en rigtig fin, fin sproglig er det fru Marianne Bigum. Kl. 15:36 Marianne Bigum (SF): Mange tak. Jeg kan godt lide at arbejde grundigt og godt med tingene, så jeg vil sige, at på nuværende tidspunkt, på trods af at det her er mit første beslutningsforslag, har jeg ikke lavet et eneste social media-opslag, debatindlæg eller noget som helst. Jeg har taget det op i vores Miljø- og Fødevareudvalg, hvor det var på dagsordenen i sidste uge. Der kunne godt have været større deltagelse, for så kunne vi have snakket endnu grundigere om, hvad det går ud på. Så vil jeg bare sige, at når det bliver sådan her, er det, fordi jeg godt kan lide at lave ting på et fagligt, fornuftigt grundlag. Altså, jeg vil ikke sidde her og prøve at skitsere, hvordan et problem, som jeg ikke har nogen anelse om, skulle se ud. Jeg kan læse en masse historier, der viser, at vi har et problem, men jeg kan selvfølgelig ikke lave den redegørelse, som et helt ministerium kan. Ligeledes kan jeg heller ikke skitsere, hvad der skal komme ud på baggrund af den her redegørelse. Så den tilgang, jeg egentlig har til tingene, er at arbejde grundigt med tingene på et fornuftigt, fagligt grundlag. Det synes jeg er det bedste. Jeg vil høre, om ordføreren vil deltage i det næste møde, hvor vi skal snakke det her oplæg ordentligt igennem og finde frem til nogle aftaler. Jeg læser beslutningsforslaget sådan, at SF ønsker en redegørelse, der skal redegøre for en masse ting: Hvor ligger ansvaret? Hvem træffer beslutninger? Osv. Det kunne man lige så godt få svar på ved at stille et ganske almindeligt udvalgsspørgsmål, og så synes jeg måske, det er lidt at skyde gråspurve med kanoner at involvere Folketinget i det, altså når man bare kunne stille spørgsmålene til regeringen, som så har pligt til at svare vedrørende de ting, som SF nu ønsker regeringen skal redegøre for gennem et beslutningsforslag, eller som SF opfordrer regeringen til at redegøre for, for regeringen kan jo bare lade være, forstår man på det hele.

Men jeg blev da betrygget i, at ministeren sagde, at det var viden, man havde. Så det kan godt være, at vi skal prøve med et spørgsmål og se, om det kan løses derfra. Jeg tvivler dog på det, for det er en ret stor opgave, mere end hvad jeg ville forvente man kunne besvare et skriftligt spørgsmål med. Og det er derfor, at vi har gjort det, som vi har gjort det. Kunne ordføreren tænke sig at være medstiller af et spørgsmål? Birk Olesen (LA): Det er jo sådan, at hvis man ikke beder om at få sit navn på et udvalgsspørgsmål, så står der, at spørgsmålet kommer fra hele udvalget. Så sådan vil jeg opfordre fru Marianne Bigum til at gøre Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke yderligere korte bemærkninger. Den næste er fru Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti. Jeg vil gerne starte med at takke forslagsstilleren, fru Marianne Bigum, og gratulere med det første beslutningsforslag – det er altid noget særligt at få det behandlet i salen. Og jeg har egentlig stor respekt for, at ordføreren har identificeret, hvad der opleves som et problem, og også – det kommer jeg ind på senere – kan konstateres som værende et problem, samtidig anerkender, at man ikke nødvendigvis har alle svarene med det samme. Hvem er det? Hvordan skruer vi det her rigtigt sammen? Hvordan skal ansvarsfordelingen være? Vi kan bare konstatere, at den måde, vi gør det på i dag, ikke er hensigtsmæssig. Derfor har jeg egentlig stor respekt for, at man laver sådan et beslutningsforslag her kontra det at komme med en løsning, som ikke er gennemarbejdet, for det er fuldstændig rigtigt, at vi ikke som folketingsmedlemmer og som enkeltindivider altid kan forventes at levere den samlede pakke, det samlede svar. Der er en grund til, at der sidder massevis af dygtige medarbejdere i ministeriet, som har adgang til alle de tal og data, der skal til for at udarbejde den slags. Når jeg læser beslutningsforslaget, bliver der især peget på ét område, hvor der er det her store problem i forhold til tilsynet, og det er i forhold til overløb. Den problematik er massiv. Det arbejde, TV Syd har lavet i forhold til at afdække det her, viser jo med al tydelighed, at kommunerne ikke i dag i tilstrækkelig grad får indberettet de overløb, der er, ved en tredjedel af de kommunale spildevandsoverløb ikke er en gældende udledningstilladelse. Det er altså tankevækkende. Det har betydning, hvad der er af overløb; det er mængder af fosfor og kvælstof, organisk stof, som bliver ledt ud i vores åløb og vores havarealer og alt mulig andet, hvor det gør skade. Når vi på en vidunderlig sommerdag ikke kan bade ved kysten – vi har 7.500 km kystlinje i det her land, og der er masser af steder, hvor vi kan bade – og der ofte sommer efter sommer er massevis af strande, der har det røde flag oppe, fordi vi ikke kan bade, da der er for mange colibakterier i vandet, så er det jo bl.a. på grund af de her overløb. Når vi ser iltsvind og fiskedød er det jo bl.a. på grund af de her overløb. Så selvfølgelig er det noget, man skal reagere på, når kommunerne ikke tager deres opgave alvorligt i forhold til at få indberettet det. For det er jo fuldstændig rigtigt, at man så ikke, når man skal lave vandområdeplaner, kan sikre, at man laver den

er også en problematik, der har optaget Statsrevisorerne, og derfor tillader jeg mig kortvarigt at tale med lidt erfaring fra det arbejde. Der er af Rigsrevisionen blevet bedt om en undersøgelse af lige præcis det her urensede spildevand, som bliver ledt ud, den manglende kommunale indsats i forhold til det, bl.a. på grund af den afdækning, TV Syd helt specifikt Der er sat en undersøgelse i gang. Rigsrevisionen har dygtige medarbejdere, der undersøger det specifikt lige nu, og der vil så komme en rapport fra Rigsrevisionen i løbet af i år, og når vi har den, kan vi meget bedre ud fra det vurdere, hvad der er op og ned i den her sag. Hvad er omfanget, hvor udbredt er det her? Jeg har ikke set den undersøgelse, og det er der heller ikke andre statsrevisorer der har, så jeg kender ikke indholdet i den; men jeg ved, at det bliver undersøgt, og det synes jeg er værdifuldt og også værd at vente på. Derfor kommer vi Konservative ikke til at stemme for det her beslutningsforslag. Det gør vi ikke, fordi der primært peges på den her ene årsag til den undersøgelse, man ønsker lavet, og der er et arbejde i gang, som kommer senere på året, som vi egentlig gerne vil have med. Derfor kommer vi til at stemme gult til beslutningsforslaget, i erkendelse af at der noget viden, vi synes vi mangler endnu. Men jeg vil gerne takke forslagsstilleren for at have givet anledning til den her debat i dag. Og jeg må indrømme, at jeg også er blevet klogere under forberedelsen til den her sag, så jeg synes bestemt ikke, at det har været uden nytte. Tak. Der er ingen korte bemærkninger. Jeg siger tak til ordføreren. Næste ordfører er fru Zenia Stampe fra Radikale Venstre. at jeg var først var en smule forvirret, da jeg læste beslutningsforslaget. Ja, helt ærligt, jeg rodede lidt rundt i, hvad er et tilsyn, hvad er afgørelser, og hvad er det ene og det andet og det tredje? Men det er egentlig ikke en kritik af forslaget, men jo i virkeligheden bare en understregning af pointen om, at det er et rigtig svært overskueligt område. Og ordføreren fra SF, fru Marianne Bigum, var så venlig at sende en mail, hvor ordføreren forklarede beslutningsforslaget, og det gjorde faktisk, at jeg i folketingsgruppen ændrede min indstilling fra at være imod til at være for,

kunne man jo godt ønske en endnu bredere afgrænsning, så det ikke kun er tilsyn, men jo også beslutningskompetencen – effektiviteten kommer ordføreren jo selv ind i begrundelsen – og jo også faglige kompetencer. Det er jo ikke nogen kritik af konkrete embedsmænd, men vi hører jo ofte, at man sidder ude i kommunerne med en opgave, som man ikke er klædt på til Man kan jo sige, at vi har Miljø- og Fødevareklagenævnet til at træffe afgørelser. Hvis man er landmand og synes, der er blevet truffet en forkert afgørelse, kan man jo gå til nævnet, men hvor kan man egentlig gå hen, hvis man er borger og mener, at kommunen ikke har har levet op til sit ansvar om også at være tilsynsmyndighed, for kommunerne er jo tilsynsmyndighed i forhold til bl.a. husdyrloven? Så ja, det er et vanvittigt indviklet område. På den ene side kan jeg godt forstå de indvendinger, som Liberal Alliance kom med; nogle gange kan det være letkøbt. På den anden side må jeg omvendt bare sige, at jeg utrolig gerne vil have den her redegørelse. Den tror jeg også ville være oplysende for mange af os, der arbejder herinde, og måske kunne den give anledning til en god, kvalificeret samtale ikke bare om tilsynet, men i det hele taget om beslutningskompetencer og rollefordeling på hele miljø- og naturområdet, som jo bare bliver større og større og mere og mere kompliceret. Så vi bakker op om forslaget. Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger, og så er det hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Tak, formand. Det er et på mange måder sympatisk forslag. Jeg har svært ved at finde på argumenter for, hvorfor man ikke skal opfordre til at få en redegørelse, der beskriver, hvordan vores dokumentation af miljø og natur er i det danske samfund. Vi ønsker alle sammen at have en så ren og fin natur og tilgængelig natur, som muligt, så det har vi ikke nogen problemer med at bakke op om. Men man kan sige, at der jo er den situation i Folketinget for tiden, at vi har en flertalsregering, som jo i sagens natur har flertal, og at selv om alle andre så går sammen, er der jo ikke flertal. Derfor tænker jeg, at hvis jeg var forslagsstiller her, jeg måske prøve at tage det op mellem første- og andenbehandlingen i udvalget og se, om man kan lave en beretning, som måske også regeringspartierne kan være med på. Det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at regeringen jo stemmer nej til alt, der ikke kommer fra dem selv; endog i dag så vi forslag, som man egentlig havde fået tilsagn om, at man ville stemme for – men det tager jeg med en anden minister – og derfor tror jeg, at en god måde at fremme den her sag på vil være at tage den som en beretning. Men vi i Dansk Folkeparti synes, det giver god mening og arbejder derfor også gerne positivt videre. Jeg lægger mig fuldstændig lige i slipstrømmen af hr. Morten Messerschmidt, for jeg synes faktisk, at vores miljø er vigtigt. Jeg har siddet som teknik- og miljøformand i en kommune – og ja, der bliver lavet en masse fejl. Mange af dem starter herindefra, fordi det, vi laver herinde, måske ikke er så praktisk muligt. Så jeg synes da, at der skal en redegørelse til, men jeg tror faktisk også, at løsningen på det bliver en beretning. Og så bliver fagmanden i mig som anlægsstruktør, som har været ved en kloakmester i 15 år, bare nødt til lige at korrigere, når vi står og kloger os på, hvad et overløb er: Der er ikke overløb på spildevand. Den eneste grund til, at spildevand skulle kunne løbe over, er, hvis der er en fejlkobling. Der er overløb på fælles kloakker, som så løber i regnvand og kommer ud. Så hvis alle kommuner separerede deres hovedkloakker og vi holdt op med at fejlkoble,

For det er dyrt; det er rigtig dyrt at lave kloakker. Der skal komme nogle penge herindefra, når vi begynder at tage den snak. I Nye Borgerlige kan vi ikke støtte forslaget, som det er her, men vi ser frem til, at der forhåbentlig kommer en god beretning, der kan komme hen til, at vi måske i fællesskab som Folketing kan tage en beslutning om, at miljø er vigtigt, og vi måske så også binder hinanden lidt på at finde de finansieringer, der skal til, når vi så kommer hen og skal finde ud af, hvor vigtigt det skal være, når vi så skal til at betale regningerne for det. Men redegørelsen er en tiltalende idé på et problem, som er fuldstændig

Det var en dag, hvor vi skulle fange små insekter og ting i vandet og i det hele taget undersøge det. Jeg husker det særlig, fordi der var en af mine klassekammerater, som det med det her meget lille net lykkedes at fange en fisk. Jeg ville også rigtig gerne fange en fisk. Det er altså ret svært at fange en fisk med sådan et lille net. Så jeg begyndte at tage ud til Rolighedsmoserne alene den efterfølgende sommer. Jeg var vel 10-11 år og cyklede derud, og jeg fiskede stort set hver dag i den her sommer. Jeg lykkedes også med at fange en fisk. Det var en skalle, den kunne ikke spises, og den var ikke særlig stor, men det var min første fisk, og jeg husker den. Min far, som er slagter, fileterede den pænt og sagde: Nej, hvor er den flot. Således kom der en fisk ud af mit Senere har jeg haft mere travlt med andre ting – børn og liv og alt muligt – og nu er mine børn ved at være i en alder, hvor jeg kan tage dem med ud i naturen og vise dem den natur, som jeg selv blev så bidt af som lille pige. Problemet er bare, at den natur, jeg vil vise frem i dag, ikke er den samme natur som dengang, for det er gået voldsomt tilbage for vores natur og vores vandmiljø. Vandrammedirektivet i EU trådte i kraft i december 2000, og her blev der på EU-niveau fastlagt bindende rammer for vandplanlægningen i EU's medlemslande med det overordnede mål, at alle overfladevandsområder og grundvandsforekomster skulle have opnået mindst god tilstand inden udgangen af 2015. Siden har vi rykket den her dato, fordi vi ikke var i mål. Nu er vi så på sidste deadline, som er 2027, og det ser ud til, at vi får rigtig, rigtig Det her beslutningsforslag om et aktivt tilsyn på det her område er ikke, som en god partikollega sagde, da jeg fremlagde det på gruppemødet, en kioskbasker. Det er ikke egnet til store overskrifter i medierne. Til gengæld er det enormt vigtigt for, at vi kan komme videre med et kvalificeret og grundigt arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at der er huller i den måde, tilsynet fungerer på i dag, som rækker ud over fejl, der kan ske, og som simpelt hen peger på noget grundlæggende, som vi kan gøre bedre. Jeg mener, at vi her for, at når vi laver lovgivning, der siger, at der er en tilsynsforpligtelse, så går vi også ind og kigger på, om den lever op til det, som den skal, og hvis ikke den gør det, gør vi det bedre. Jeg er ikke den type politiker, der har lyst til at stå og skulle lave det samme og kigge på de samme ting om 10 år. Jeg vil gerne videre.

der skal give input til, hvordan det kan blive bedre, og så skal vi kigge på, om det giver anledning til, at vi skal gøre noget yderligere. Et bedre tilsyn giver mening, fordi vi ikke vil udlede urenset spildevand i vores vandløb. Som jeg sagde i min begrundelse, handler det jo både om muligheden for at fiske og dyrke naturen og muligheden for at bade uden at blive syg, og uden at vores hunde bliver syge, når de bader. Det handler om, at vi skal have rene vandløb med god plads til naturen og rent badevand. Et bedre tilsyn vil også etablere det nødvendige datagrundlag for, at vi laver de rigtige indsatser. Igen vil jeg sige, at vi har en deadline, der hedder 2027, og vi er bagud. Vi er nødt til at have nogle data på bordet, så vi er sikre på, at vi ikke overser noget. Jeg vil være ked af, at vi sætter alt muligt i gang fra ministeriets side i forhold til vandområdeplanerne, og at vi tror, vi når i mål, og at det så viser sig, at der er en tredjedel af vores udledninger, vi har overset, fordi vi glemte at føre tilsyn med, om der kom mere forurening ud i miljøet eller ej. Det giver rigtig god mening, at vi sikrer, at vi har det gode datagrundlag, inden vi går i gang, sådan at de indsatser, vi sætter i gang og bruger borgernes penge på og bruger vores administrationstid på, så også bringer os i mål. en anden god grund til, at vi skal have et bedre tilsyn. Det er sådan set sådan i dag, at industrien har tilslutningstilladelser. Det vil sige, at de kan få en tilslutningstilladelse til at udlede industrielt spildevand. Mange af de her tilslutningstilladelser er rigtig, rigtig gamle, og rigtig mange af dem er faktisk også mangelfulde. Det opdager vi ikke, fordi vi ikke fører tilsyn med dem. Det er vigtigt at vide, præcis hvad det er, vi har af de her udledninger, både i forhold til vandmiljøet, men sådan set også i forhold til de milliarder af milliarder, vi er i gang med at poste i nye renseanlæg. med at poste i nye renseanlæg. For det er spild af penge at bruge milliarder på et nyt renseanlæg, og så finder vi ud af, at det er underdimensioneret, og så er vi nødt til at hive håndværkerne tilbage igen og købe en tillægsydelse. Det bliver det dyrt af. Det er derfor, det er vigtigt, at vi har et godt vidensgrundlag, og det haster har noteret mig rigtig stor opbakning i debatten – det er jeg rigtig glad for – også fra Alternativet og Enhedslisten, som ikke kunne være her her i eftermiddag. også noteret mig – og det lytter jeg faktisk til – de kritikpunkter, der har været. Jeg hørte fra Socialdemokraternes ordfører, at hun ikke følte sig overbevist om, at der var behov for det. Det vil jeg rigtig gerne prøve at overbevise yderligere om i udvalgsarbejdet. Jeg var meget, meget glad for ordføreren fra Konservative, som også bragte Rigsrevisionens vurdering ind her. Jeg tænker også, at den spiller ind i det. Men lad os endelig tage det op og så se, om ikke jeg kan overbevise jer alligevel i udvalgsarbejdet, vi kan lave en beretning. Så hørte jeg fra Venstres ordfører, Erling Bonnesen, at at det, Venstre særlig havde studset over, var det her med forslaget til en ny struktur. Jeg synes egentlig, jeg har redegjort for, at idéen er en anden, altså at vi starter med at kigge på, hvad den her redegørelse og få på bordet, hvad der er af huller, og så også få nogle løsninger på bordet. Og så tager vi stilling til det. Jeg synes egentlig, at der stod det her med forslaget til en ny struktur i sætningen før den nævnte, men hvis det er de sidste to linjer i forslaget, som Venstre særlig har problemer med, så præciserer vi bare dem. Så vil jeg også sige noget i forhold til det her med, at man har en tiltro til, at systemet fungerer godt. Jeg har den allerstørste tiltro til vores fagpersoner derude. Det her er et komplekst område, vi får lavet kompleks lovgivning, og selvfølgelig skal vi ind at kigge på – hvad der også var gode kommentarer om – om der er behov for at sørge for f.eks. eller hvad man ellers kan gøre. Så det her er ikke et forslag, der handler om mistillid eller andet i den dur. Men når vi laver noget lovgivning herinde, specielt noget, der er så vigtigt som det her, og som vi skal bruge direkte til at til at redde vores vandmiljøer, så kan jeg rigtig godt lide, at der er en fornuftig analyse og et godt datagrundlag, så vi kan arbejde aktivt med det. Jeg ser supermeget frem til at tage den her debat videre i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor vi skal diskutere det næste gang.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

Tak, formand. Vi noterer os jo i Dansk Folkeparti, at regeringen i dag har fremlagt en ny udenrigspolitisk strategi med nye og revitaliserede prioriteter. Man vil på nogle områder i EU fjerne vetoretten, og så vil man også udvide EU. især det sidste er vi i Dansk Folkeparti bekymret for, i hvert fald i relation til de lande, som tydeligvis ikke passer ind i klubben. Det er klart, at skulle Island eller Norge få lyst til at søge om optagelse i EU, er det ikke nær det samme problem, den samme udfordring, som hvis nogle af de i dag godkendte kandidatlande såsom Tyrkiet eller Albanien søgte om optagelse. egentlig kunne vi ikke, da vi sagde ja til tidspunktet for den her debat, vide, at det så også var i dag, udenrigsministeren havde valgt at åbenbare sine tanker for offentligheden. Men tingene hænger jo meget godt sammen, derfor fremsætter vi det her forslag om, at den danske regering i hvert fald skal modsætte sig, at EU udvides med muslimske lande i Europa. Tak, formand. Tak for det. Jamen jeg er da glad, hvis jeg kan bidrage til at aktualisere Dansk Folkepartis politiske program, så længe det ikke betyder, at jeg nødvendigvis også skal være enig i det. Men en god debat er jo altid god. EU er jo et politisk og et økonomisk samarbejde. Det er ikke en religiøs forening. Allerede af den grund er det heller ikke en kristen klub. I traktaten står der, at ethvert europæisk land kan ansøge om medlemskab, hvis det respekterer EU's demokratiske værdier og forpligter sig til at fremme dem. Københavnskriterierne opstillede for 30 år siden en række politiske og økonomiske kriterier, som ansøgerlande skal leve op til for at kunne blive medlemmer. Det er kriterier vedrørende bl.a. demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder og markedsøkonomi. Der er også krav om, at landene skal være rede til at påtage sig de forpligtigelser, der følger med et medlemskab. Det vil ikke mindst sige, at de skal overholde EU's samlede regelsæt. Samtidig skal der tages hensyn til EU's egen evne til at optage nye medlemmer – den såkaldte absorptionskapacitet. Det risikerer at underminere EU's sammenhængskraft, hvis kandidatlande ikke er klar til eventuelle udvidelser, og det skal EU på sin side selvsagt også være. En vurdering af, om et land er klar til optagelse i EU, er altså baseret på politiske og institutionelle kriterier og vurderinger. Det er ikke baseret på religion. Regeringen støtter en åben og meritbaseret udvidelsesproces i håndteringen af nye ansøgere og kandidatlande, hvor ansøgerlandene bedømmes ud fra deres reformbestræbelser og deres efterlevelse af EU's grundlæggende værdier. Det var et princip, en tilgang, der blev knæsat under dansk formandskab for 30 år siden, og som vi i øvrigt markerer ved en konference, når vi rammer 30-året. Det er et smukt og et rigtigt princip, og det er et princip, som jeg vil bidrage til at hylde. Forslagsstillerne skal i øvrigt også være meget velkomne til at deltage i den her konference i anledning af 30-året for Københavnskriterierne. De lande på det vestlige Balkan, der nævnes i beslutningsforslaget, er alle europæiske og ligger rent geografisk omgivet af EU-lande. Hvis de opfylder de stillede kriterier, kan de blive optaget i EU. Det er sådan, det er. Det er i øvrigt også et løfte, der er givet, og det er et løfte, vi ikke løber fra. I den nuværende geopolitiske situation er der mere end nogen sinde behov for, at vi gør, hvad vi kan, for at fremme fred og stabilitet på vores kontinent, og det bidrager EU's udvidelsesproces med lande på Vestbalkan til. Hvad angår Tyrkiet, har udviklingen jo længe gået i den forkerte retning. Jeg kan slet ikke se det Tyrkiet, vi kender i dag, blive medlem af EU. Det er en sag for sig, og det har ikke noget med religion at gøre. Det handler om, at landet er langt fra at leve op til de kriterier, som et EU-medlemskab forudsætter. EU baserer sig på værdier som frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder, herunder for mindretal, og det gælder selvfølgelig også religiøse mindretal. Så man kan vel sige sådan sammenfattende, at ånden i beslutningsforslaget går imod disse grundlæggende værdier, og derfor kan regeringen ikke tilslutte sig

i hvert fald i vores del af verden kender. Jeg husker da tilbage for 20 år siden, at der, da man skrev det, der så blev Lissabontraktaten, var en hel stribe lande, der gjorde synspunktet gældende, også på regeringsniveau. Og især i forhold til Tyrkiet undrer jeg mig over, at udenrigsministeren ikke har en lidt mere skeptisk tilgang. Hvad er det for et Tyrkiet, han forestiller sig en dag skal optages i EU? set været igennem hele udviklingen – fra Atatürk forsøgte at sekularisere landet og til det, vi har i dag med Erdogan, der drømmer om en eller anden form for kalifatstat. Så hvad er det, udenrigsministeren mener Tyrkiet skal bevæge sig i retning af, og kan han overhovedet ikke se, at islam spiller en rolle? de facto er processen med Tyrkiet jo sat på stilstand, rigtig meget er gået den forkerte vej. Jeg ved ikke, om man kan udtrykke sig mere skeptisk om det end det, jeg faktisk gør, nemlig at jeg slet ikke kan se Tyrkiet, som vi kender det i dag, komme længere i den proces. Kan man så forestille sig et andet Tyrkiet? Det kommer an på, hvor fantasifuld man er. Men det er ligesom ude af mine hænder, for det er jo op til Tyrkiet at finde deres egen vej. Det er jo et helt andet Tyrkiet, der i givet fald skulle være, før man kan tale optagelse. Spiller islam nogen rolle? Jeg tror da, at religion spiller en rolle, og det kommer nok i særlig grad an på, hvilket gennemslag religion har i politik, og det kan have et forskelligt gennemslag i forskellige lande, men vi kan bare ikke vride de principper så langt, at man siger, at fordi der er et land, hvor den overvejende del af befolkningen har en bestemt religiøs tro, kan det land ikke blive medlem af EU. Det afhænger af landets evne til at levere på reformerne. Morten Messerschmidt (DF): Ikke desto mindre var det jo tilbage for 20 år siden faktisk positionen for en række lande, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Tyrkiet, at kristendommen skulle skrives ind som fundamentet – jeg tror, det var den jødisk-kristne kultur, man talte om dengang. Og det vil jo det vil jo de facto være det samme, som vi lægger op til her, nemlig at sige, at de muslimske lande både af historiske, kulturelle, men sådan set også religiøse årsager ikke hører til i den her klub. Argumentet er jo ofte, for at de her lande skal være kandidatlande, f.eks. Tyrkiet, at man så ligesom prøver at trække dem i en vestlig retning.

Vi har den traktat, vi har, vi har de kriterier, vi har, og de er formuleret her i byen for 30 år siden, og det er dem, vi værner om. Så har vi i øvrigt en geopolitisk situation, hvor man skal passe på med ikke at efterlade lande i en magtens tomrum. Det gælder bl.a. Vestbalkan, og det er jo der, der i virkeligheden er en aktuel relevans qua det her beslutningsforslag, og ikke Tyrkiet, nogen måder er på bordet i forhold til en eller anden aktuel udvidelsesproces. Og der gør jeg rede for regeringens position, og den ligger i øvrigt på linje med det almindelige bredt konsoliderede synspunkt udeomkring i Europa. Tak for det, og lad mig starte med at sige tillykke til udenrigsministeren med en, synes jeg, stærk, men også pragmatisk udenrigspolitisk

en stærkere udvidelsesdagsorden i EU og ser det som et nødvendigt bidrag til, at vi skaber bånd, skaber stabilitet i Europa. Det kunne jeg godt tænke mig at høre udenrigsministeren lige uddybe lidt, altså det med et stærkere fokus på en udvidelse af EU. Det er en udvidelsesdagsorden, som har stået i stampe de sidste år, og det skal selvfølgelig, som udenrigsministeren allerede har understreget, ske uden hensyntagen til religion. Det kan jeg bekræfte, og det er jo ikke en stærkere udvidelsesdagsorden uden konditionaliteter, og i virkeligheden handler det derfor om to ting: Det handler om, at de lande, som i forskellig grad har et europæisk perspektiv og står lidt forskellige steder i køen, selv sætter fuld fokus på de nødvendige reformer og omstillinger, men også at vi skruer op for støtten og engagementet og opbakningen til, at de leverer, og det handler om, at vi helt nødvendigt starter en diskussion om, hvordan vi så vil håndtere det forhold, at de forhåbentlig rykker sig frem i køen til det punkt, hvor man skal åbne døren for dem hurtigere, end det måske lå i kortene før Ukrainekrigen. Det er jo det samlede arbejde, som vi som lille nation er nødt til at kaste os mere ind i. Og det skyldes jo, som jeg også kort sagde det før, at vi ikke kan efterlade lande i Europa i et tomrum mellem EU, altså det vestlige Europa, og så en russisk interessesfære. Tak for det. Det er jo godt at høre, at det er regeringens politik, og det vil vi bakke meget op om. I forhold til Tyrkiet mener jeg at udenrigsministeren var meget afvisende over for Tyrkiets perspektiver i EU, men man kan sige, at der jo måske er lande i EU, der i dag ville finde det svært at leve fuldt op til Københavnskriterierne, hvis de skulle tilbage og stå i køen for at komme ind. Og det er ikke for at være meget pragmatisk, men

Og der er vi jo lige præcis i disse dage i en spændende periode, som ingen af os kender udfaldet af, fordi der var valg i Tyrkiet her den 14. – det må så have været i søndags, hvis jeg kan mine ugedage – og præsidentvalget er ikke afgjort. Der kommer en anden runde. Jeg skal ikke blande mig i tyrkisk politik, men det er jo formentlig ret oplagt, at hele spørgsmålet om Tyrkiets orientering i relation til Europa også godt kan afhænge af udfaldet af det valg. er ikke flere korte bemærkninger. Tak til udenrigsministeren. Så går vi til ordførerrækken, og den første er Henrik Møller, Socialdemokratiet. Jeg tror, det centrale er, at jeg selvfølgelig kan sige, at jeg er enig med udenrigsministeren, og heldigvis for det, da vi jo er i regering sammen. Men jeg synes, der er nogle gode og kloge ord i forbindelse med den her sag. Jeg synes, at overskriften sådan helt grundlæggende må være, at EU er et økonomisk, politisk og værdibaseret fællesskab, hvor religion jo ikke er en forudsætning eller et grundlag for at være en del af det her fællesskab. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at vi har de her Københavnskriterier, og at de lande, som ligger i Europa, skal opfylde de her kriterier for at få en chance og have en mulighed for at blive en del af fællesskabet. Det synes jeg giver god mening. Jeg ved ikke, om det bliver sådan noget kontrafaktisk historieskrivning, men jeg synes, at hvis vi tænker lidt tilbage på historien i forhold til det tidligere Østeuropa og Murens fald, hvor Europa jo ikke lukkede i, men tværtimod åbnede for at invitere indenfor med de udfordringer og problemer, som det selvfølgelig var med til at skabe, må man bare sige, at man kan tænke, hvordan Europa havde set ud i dag, hvis Europa havde lukket sig om sig selv og ikke inviteret de her lande indenfor. Som jeg siger, er det kontrafaktisk historieskrivning, men jeg kunne i hvert fald godt med den nuværende situation være bekymret for, hvordan Europa så i den sammenhæng ville have udviklet sig. Jeg synes faktisk, det er en lille smule ikke det gamle Europa, men det nye Europa, vi står med i den aktuelle situation, og vi står med nogle lande bl.a. på Vestbalkan, og jeg synes, at hvis vi på forhånd udelukker nogen og skaber noget mismod og skaber et tomrum – og tomrum har det med at blive udfyldt af nogle andre – tror jeg ikke, vi – tror jeg ikke, vi nødvendigvis i europæisk øjemed er interesseret i det. Så jeg synes, det er rigtigt, at vi i forhold til Europa bevarer en eller anden form for åbenhed omkring mulighederne i det her, men at det selvfølgelig skal være sådan, at man kan se noget fremgang med hensyn til bygget det op og baseret det på. Vi har ikke noget ønske i eller interesse for at sige, at en vis religion skal diskvalificere nogen fra at være med. Det er nogle andre ting, som skal gøre det, hvis det skal ske. Så vi kan ikke anbefale beslutningsforslaget. Dansk Folkeparti. Kl. 16:13 Morten Messerschmidt (DF): Kan hr. Henrik Møller slet ikke se, at der er en sammenhæng mellem den kulturelle og politiske udvikling i en række af de lande, vi taler om, og så det, at landene er overvejende muslimske? det, at der er enorme demokratiske udfordringer, det, at der er dårlig behandling af mindretal, det, at der er en sammenblanding af religion og politik, er jo noget, vi netop finder i de muslimske lande, fordi islam ikke har den opdeling mellem kejserens og Guds rige, som vi heldigvis har fra Det Nye Testamente. Kan han slet ikke se, at det betyder noget, og at det derfor selvfølgelig vil være helt forkert at udvide et så integreret fællesskab, hvor man netop taler om fundamentale værdier som minoriteters og kvinders rettigheder og den slags ting, som er meget svære at få øje på i de muslimske lande, og at det derfor er en ret

sagen er jo, at de her lande ikke nødvendigvis bevæger sig i vores retning, i hvert fald ikke for tid og evighed. Det er jo det, vi har set med Tyrkiet. I en periode bevægede landet sig i retning af styrkelse af kvindernes rettigheder, og man fik mere og mere sekulære bevægelser osv., men landet står nu igen til at vælge en af sin histories – i hvert fald siden første verdenskrig – største fundamentalister, nemlig Erdogan, som præsident. Det havde da været en katastrofe, hvis hr. Henrik Møller og udenrigsministeren havde fået deres vilje og fået Tyrkiet med i EU i en eller anden periode, hvor der var en liberal tendens, hvorefter de så svingede tilbage i retning af islam. jo, at så længe de her lande ikke er i stand til opfylde de kriterier, bliver de heller ikke en del af det her fællesskab, og det har jeg det sådan set fint med. Kl. 16:15 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Henrik Møller, Socialdemokratiet. Den næste ordfører er hr. Kim Valentin, Venstre.

Venstre hænger sig også en del i Københavnskriterierne, som vi har hørt nævnt et par gange allerede nu, og jeg er sikker på, at vi også kommer til at høre om dem flere gange. Københavnskriterierne er en vigtig del af måden at se på, hvem der er medlem af klubben, EU. Og Københavnskriterierne bygger på tre dele. Den ene del handler om politisk stabilitet, og her vil jeg nævne retsstaten som en meget, meget vigtig del. Det er vigtigt for Venstre, at man lever op til retsstatsmekanismerne og -principperne. Vi ser jo f.eks., at der er lande inden for EU's grænser, som er udfordret på det her, og så kan man spørge: Er det bedst, at de er udenfor eller indenfor? Ja, der har jeg selv den holdning, at f.eks. Polen og Ungarn faktisk er godt hjulpet af at være med i det selskab, EU, for hvis de bevæger sig en lille smule væk fra fra retsstatsmekanismerne, kan man hjælpe dem på vej igen. Sådan hjælper man hinanden i den familie, der hedder EU. Så er der et andet kriterium, og det er det her med økonomisk stabilitet eller markedsøkonomi. Det er jo også et vigtigt princip for Danmark. Det er faktisk noget af det, som vi lægger størst vægt på i form af det indre marked og den frie bevægelighed. Der er mange principper, som vi lever godt af i hverdagen, som i virkeligheden skaber forbindelser mellem de enkelte lande, og som gør, at man kommer tæt på hinanden i værdifællesskaberne til hverdag på virksomhedsniveau, på forbrugerniveau og på mange andre niveauer, end man måske lige forventer. Endelig er der selvfølgelig også acquis communautaire, altså det, at man rent faktisk accepterer, at de regler, der er, også gælder for en selv. Og så er der det uskrevne om absorptionskapacitet,hvor man kan sige, at vi jo ikke kan optage flere, end vi har plads til. Tilsammen udgør Københavnskriterierne på den måde en god basis for, at man kan sige, hvad det er, der er gældende, før man kan blive optaget i EU. Der står altså ikke noget om religion i den her sammenhæng, og det gør der heller ikke i traktaten, i hvert fald ikke i det, som man bruger til at vurdere, om man vil optage medlemmer. Er det så sådan, at alle kan optages? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, selvfølgelig er der lande, som ikke kan optages, fordi de simpelt hen er for langt væk fra det, der foregår i EU, og så må man jo bare sige, at sådan er det. Derfor er det selvfølgelig også noget med, at der er en målstreg i forhold til nogle af de her dele, og i Venstre går vi ind for, at målstregen er der; man kan godt bevæge sig hurtigt eller langsomt hen imod målstregen, men man skal hen til målstregen for at komme ind i EU. Man kan ligesom ikke gå på kompromis med f.eks. retsstatsprincipperne, altså, de skal overholdes, også selv om det tager lidt længere tid. Så kan man hjælpe til med,at de kommer hurtigere ind. Så sådan nogle ting synes jeg at man er nødt til at tage højde for i den her sammenhæng, og derfor er det et helt forkert princip, at man ligesom siger »muslimske lande«, for det har slet ikke noget med det at gøre, når man taler om EU. Det er nogle andre principper, det bygger på. Det bygger simpelt hen ikke på religion. Venstre kan ikke støtte forslaget. Det må fremgå ret tydeligt af det, jeg siger. Der er en kort bemærkning til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Kl. 16:20 Morten Messerschmidt (DF): Der er rigtig meget, der fremgår meget tydeligt af det, som hr. Kim Valentin siger, bl.a. at han slet ikke har forstået, at fraværet af sekularisering – altså adskillelsen af det religiøse og politik – i de muslimske lande skyldes islam. set har været Vestens genialitet de seneste 2.000 år, er, at vi har givet kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, og at det har været skilt ad. Det er ikke rigtig lykkedes i islam, fordi islam er en lovreligion. Og det er selvfølgelig derfor, man ikke skal lukke lovreligiøse samfund ind i EU. EU. Når nu hr. Kim Valentin tror så meget på, at udviklingen nok skal frelse selv de muslimske lande fra deres egen sammenblanding af religion og politik, er det jo fristende at spørge, hvordan han synes det går. det går. Tag et land som Tyrkiet, som hr. Kim Valentins parti jo var med til tilbage i 1999 at anerkende som kandidatland efter bare 10 år efter ansøgningsfristen. Hvordan synes han at den politiske udvikling i Tyrkiet har været fra 1999 til i dag? Kl. Erdogan har jo ikke været venlig ved Tyrkiet på den måde. Han har jo drevet Tyrkiet i økonomisk ruin og væk fra den sekulære tanke.

kr. af sted til Tyrkiet i forskellige demokratiprojekter, menneskerettighedsprojekter osv. osv. Er det noget, som hr. Kim Valentin synes at de europæiske skatteydere har fået god værdi af? Altså, jeg går ikke ind for, at man skal stoppe med at tale med andre lande. Jeg går faktisk ind for det modsatte; man skal fortsætte med at tale lige så lang tid, som man overhovedet kan tale med dem. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi taler endnu mere med dem, når vi ser, at de er på vej i den forkerte retning, i forhold til hvad vi gerne vil have. Og hvis jeg ser på penge i den her sammenhæng, har penge det jo med en gang imellem at kunne bringe EU ind til bordet ved en forhandling, og det har de selvfølgelig også gjort igennem de seneste år. Tak for ordet. I Moderaterne ser vi meget positivt på det europæiske samarbejde, og vi ønsker, at samarbejdet kommer til at inkludere endnu flere nationer end i dag. Det er som bekendt et privilegie at være medlem af EU, og derfor er det selvfølgelig ikke alle lande, der kan blive optaget. Ansøgerlande skal sikre demokrati, retssikkerhed og menneskerettigheder, og det enkelte land skal have en fungerende markedsøkonomi. Kriterierne sætter store begrænsninger, hvilket også betyder, at mange lande forgæves har kæmpet for optagelse i årevis. Og vi skal ikke slække på disse krav. At man som udgangspunkt skulle blive forhindret i at blive optaget, fordi størstedelen af befolkningen ser sig selv som muslimer, ser vi til gengæld ikke som et rationelt kriterie. Vi går nemlig ind for fuld trosfrihed og mener ikke, at ens religion eller mangel på samme skal føre til forskelsbehandling, så længe man respekterer de demokratiske spilleregler og menneskerettighederne. Jeg kan fornemme på forslaget, at Dansk Folkeparti er meget bekymret for religiøs ekstremisme, og det kan man jo godt forstå – det tror jeg vi alle sammen er – og især religiøs ekstremisme, der munder ud i voldelige handlinger. Derfor har Dansk Folkeparti også i beslutningsforslaget opgjort antallet af personer, der har tilsluttet sig Islamisk Stat. Det syntes jeg i virkeligheden var meget spændende, så jeg satte mig også selv til regnemaskinen og regnede ud, hvor stor en andel af befolkningen i de respektive lande det udgjorde. Og jeg håber, det kan betrygge, at at dem, der har tilsluttet sig Islamisk Stat, udgør under 0,01 pct., hvilket også betyder, at 99,99 pct. af befolkningerne i de respektive lande ikke har den slags religiøse tendenser. I Moderaterne ser vi gerne, at vi gennem EU-fællesskabet netop kan være med til at styrke nogle af de værdier, som vi selv værdsætter så højt – ytringsfrihed, frisind og tolerance. Vi mener, at stærke internationale fællesskaber som EU er den bedste måde at forsøge at styrke vores værdier, og det er derfor, vi hellere vil arbejde på at udvide medlemskredsen, altså gå i den modsatte retning af, hvad Dansk Folkeparti foreslår. Så derfor støtter vi ikke op om beslutningsforslaget. Der er en kort bemærkning til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Kl. 16:24 Morten Messerschmidt (DF): Jeg vil bare høre, om der er et af de lande, der rent geografisk er europæiske – det er vist ca. 50 lande i øjeblikket, tror jeg – som, i fald de på et tidspunkt måtte overholde de her Københavnskriterier, ikke ville kunne nyde Moderaternes opbakning. Er der nogen, hvor man ville sige: Nej, selv om de overholder Københavnskriterierne, så kommer det land ikke

netop fordi de har store problemer med at overholde de her helt basale rettigheder, som trods alt er kriteriet for at få lov at komme ind.

Så vil jeg bare spørge ordføreren, om hun mener, at vi har været specielt uheldige med dem, som så er kommet til Danmark. For der er jo flere undersøgelser, der viser, at rigtig, rigtig mange procent af dem, der er kommet hertil, f.eks. mener, at religionskritik skal være Så kan ordføreren ikke lige gøre klart, om Moderaterne mener, at det bare er, fordi vi har været slemt uheldige med dem, der er kommet hertil, i forhold til at vi ikke har fået nogen af de 99,9 pct., men har fået forholdsvis mange af de 0,01 Nu synes jeg måske, at der er et vist stykke vej fra de der 0,01 pct., der mener, at man skal kæmpe for Islamisk Stat, og dem, som er kommet til Danmark, og som ønsker, at det skal være forbudt at kritisere religion, hvilket jeg på ingen måde mener. Jeg går fuldt ind for, at vi har fået afskaffet den her blasfemiparagraf, blasfemiparagraf, men jeg kan ikke rigtig se vinklingen dér til nogen holdningsudvekslinger i forhold til trangen til at gå i krig for islam. Kl. Nej, men der er jo en vinkel, som så måske er helt ny for Moderaterne, og det er, at det der med religionskritik sådan er et ret stærkt demokratisk princip, vi har her. Og jeg har hørt, at forklaringen fra Moderaterne er, at det slet ikke er en problemstilling med folk fra muslimske lande, der kommer hertil. Og man kan sige, at hvis 43 pct. mener, at religionskritik skal forbydes, kunne det så ikke formodes, at vi kommer noget over 0,01 pct., som så tager skridtet videre, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, og sagde, at tilslutningen til Islamisk Stat ligger noget mere lige for? Nej, den kobling har jeg også meget, meget svært ved at se. Jeg ved ikke, hvad rationalet skulle være for at have den her stærke tro på en gud og så ønske at kaste sig ud i en terrorkrig. Der kan jeg ikke rigtig se, nødvendigvis, en kobling, og den tror jeg bestemt heller ikke er der. Jeg er ikke bekymret for den store majoritet blandt de muslimer, der befinder sig her i landet. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Karin Liltorp, Moderaterne. Næste ordfører er fru Marianne Bigum, Socialistisk Folkeparti.

med en betydelig andel af muslimer i befolkningen bliver optaget i EU, ved at pålægge regeringen at nedlægge veto på et topmøde engang i fremtiden, hvis denne sag skulle dukke op. Lad mig med det samme slå fast, at det ikke er en tilgang, vi i SF synes er hensigtsmæssig, og vi mener, at forslaget bryder med en grundlæggende forståelse af, hvordan EU-samarbejdet EU-samarbejdet fungerer, og hvordan det bør fungere, ikke mindst. Vi mener, at EU grundlæggende er et fredsprojekt, og at det fortsat skal være et centralt princip i EU’s udvidelsespolitik. Det er afgørende for stabiliteten og freden globalt, at EU bibeholder og styrker sit engagement i resten af verden, særlig i en tid hvor udemokratiske regimer opkøber kritisk infrastruktur, spreder misinformation, der undergraver demokratiet, og begår omfattende krigsforbrydelser, som vi på ulykkeligvis ser det ske i Ukraine. Vi har i SF den helt klare opfattelse, at EU’s grundlæggende værdier, som de er nedfældet i EU-traktaten og EU's charter for grundlæggende rettigheder og Københavnskriterierne, skal sætte retningen og betingelserne for de udvidelser, der måtte komme. Det er helt afgørende, at EU er en klub af velfungerende demokratier, og derfor skal vi møde kandidatlandene med en grundig demokratisk screening, så vores fælles traktat og lovfæstede værdier ikke underløbes. Det er Her er spørgsmålet om en velfungerende retsstat, solide demokratiske institutioner, adgang til effektive retsmidler, domstolskontrol, ytringsfrihed, beskyttelse af minoriteter, kønnenes ligestilling, religionsfrihed og reel pressefrihed absolut centrale værdier. Og det er her, vi som europæisk fællesskab skal lægge vores lod. Når det er sagt, er der behov for, at vi styrker vores partnerskab med EU's kandidatlande, også dem, der måtte have en betydelig muslimsk befolkning, og vi skal i højere grad understøtte deres institutionelle, demokratiske og økonomiske udvikling med et særligt fokus på velfungerende demokratiske institutioner og retsstatprincipper. Landene på det vestlige Balkan skal have et europæisk perspektiv, hvor faktiske demokratiske fremskridt går hånd i hånd med stadig tættere tilknytning til EU og selvfølgelig også en afklaring af de traktat- og forfatningsmæssige rammer herfor. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi i disse tider rækker ud, og at de værdier, vi står for med demokrati og de andre ting, jeg læste op, er noget af det, vi selvfølgelig vil understøtte i andre lande, og at det også kan ske i vores dialoger om optagelse i EU.

Det kan jeg ikke, det er jeg simpelt hen ikke vidende om. Men jeg går ud fra, at det, når ordføreren stiller det her spørgsmål, er, fordi det tal er nul. Men jeg ved jo, at der i disse lande også er demokratiske kræfter, som vi kan samarbejde med, og som vi bør understøtte. (DF): Ja, og det gør vi jo hver på sin måde. Problemet i de muslimske lande er jo, at der ikke er den samme demokratiske tradition og ånd, fordi de ikke har en adskillelse af det religiøse og det politiske. Hvis man derfor optager et af disse lande, er der ingen garanti for, fuldstændig ligesom vi har set det i Tyrkiet og en række andre lande, også i Nordafrika, at der ikke kort tid efter kommer en modbevægelse, som gør, at det ender som en kalifatlignende stat. Det er jo netop derfor, man bør afholde sig fra at lukke muslimske lande ind i EU. den bekymring deler jeg ikke. Vi er i SF meget bekymrede i forhold til udviklingen i Tyrkiet og med Erdogan, og vi ser ikke, at det giver mening at indlemme Tyrkiet, så længe han fortsætter. Men det er ikke en religionsting; det handler om et politisk styre. Jeg vil også sige, at vi i SF har et samarbejde med Nordmakedonien og gode nordmakedonske kræfter, som rigtig gerne vil mere demokrati, og hvor vi oplever, at det, at vi kan lave et EU-samarbejde med dem med henblik på optagelse, er med til at understøtte vigtige demokratiske kræfter i deres lande. Og det synes jeg er vigtigt. Nogle gange sidder man her i Folketingssalen, og så glemmer man jo lidt, at der er forskellige ting, man har sat sig rigtig meget ind i, og jeg tror, at det her forslag f.eks. kommer ud fra det, at vi ved, at de i muslimske lande har et problem med ligestilling. Så hørte jeg ordføreren fortælle, at man skulle optage lande, hvor der var ligestilling mellem kønnene. Så hvis vi nu omformulerede det her til f.eks. en folketingsbeslutning om stop for optagelse af lande, hvor der ikke var ligestilling mellem kønnene, så må jeg forstå, at SF også havde kunnet se sig selv i det. Men det er bare lige for at få en forståelse Bigum (SF): I SF bakker vi op om Københavnskriterierne, som er de kriterier, jeg listede op. Så hvis der i dag var blevet fremsat et forslag om, at vi betinger optagelse i EU med baggrund i Københavnskriterierne, ja, så havde vi støttet det forslag. (NB): Tak for det. For vi har jo alle sammen set udenrigsministeren på fjernsynet sige, at vi skal åbne mere op, at vi er i en krisesituation, og at flere lande skal ind og alt det her, og at vi sådan skulle slække lidt på vores principper, fordi vi jo skal have flere lande ind. Og det er jo selvfølgelig nok også der, hvor bekymringen hos sådan et parti som mit og vel nok også Dansk Folkeparti bliver lidt stor, for hvad for nogle af dem skal man slække på? Der var det jo nok lidt sådan, at hvis man ikke vil forbyde muslimske lande på grund af den der forståelse, som vi, der har sat os rigtig meget ind i problemstillingerne, med nogle af Københavnskriterierne, at man lige så sig lidt frisk på at slække på dem. Der kunne jeg jo forestille mig, at der så ikke helt behøvede at være ligestilling, hvis bare de sagde, at de gerne vil have ligestilling på sigt. Så kan ordføreren se problemstillingen i det? Kl. Vi støtter op om, at vi holder fast i Københavnskriterierne, sådan som de er. Det synes vi giver rigtig, rigtig god mening. Hvis der skulle have været sagt noget andet fra ministerens side, er det gået min næse forbi. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Marianne Bigum, SF. Den næste ordfører er fru Charlotte Munch, Danmarksdemokraterne.

Det her beslutningsforslag vil pålægge regeringen at stemme imod, at EU optager nye lande eller påbegynder optagelsesforhandlinger med lande, der har et muslimsk flertal eller et betydeligt muslimsk mindretal. Udvidelsen af EU med nye medlemslande vedtages i Rådet med enstemmighed, og Danmark kan dermed i praksis nedlægge veto mod optagelse af nye lande i EU. forslaget peger forslagsstillerne på lande med en stor muslimsk befolkningsgruppe som eksempelvis Tyrkiet. Den aktuelle situation for Tyrkiet er, at forhandlingerne står på standby, fordi der er en uafsluttet proces om, hvorvidt Tyrkiet ligger i Europa, hvilket er et krav for at blive optaget i EU. Derudover har Tyrkiet under Erdogan bevæget sig væk fra at kunne leve op til de krav, som stilles for optagelsen, de såkaldte Københavnskriterier. Danmarksdemokraterne er lodret imod, at Tyrkiet bliver en del af EU. Det gælder også, uanset om Tyrkiet en dag langt ude i fremtiden måtte leve op til Københavnskriterierne. Kulturforskellene er alt, alt for store. Vi har heller ikke en politik om, at de øvrige lande, der er oplistet i forslaget, skal optages i EU. Det er velkendt, at der er et sammenstød mellem islam og vestlig kultur, og derfor er en række af de bekymringer, der er oplistet i forslaget, også helt relevante. Når det så er sagt, er vi ikke enige i metoden bag forslaget, hvor man lister en række lande op. Vi synes egentlig, at det giver mere mening at diskutere de enkelte lande, når og hvis de overhovedet måtte søge og i givet fald leve op til de kriterier, der måtte gælde til den tid. Men som sagt ønsker vi ikke store islamiske lande som medlemmer af EU. Vi er imod et tyrkisk medlemskab, og vi ser ikke nogen af de lande, der i øvrigt er nævnt i forslaget, som potentielle medlemmer af EU, som det er lige nu. Der er en kort bemærkning til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Kl. 16:37 Morten Messerschmidt (DF): »Som det er lige nu« – hvad betyder det? Altså, betyder det, at de alle sammen skal døbes og blive kristne, inden Danmarksdemokraterne så vil stemme for? Altså, hvad betyder det i forhold til f.eks. lande som Albanien og Bosnien-Hercegovina? Kan Kan man støtte det her forslag, sådan at vi står skulder ved skulder og er sammen om at sige, at regeringen skal blokere, skal nedlægge veto, eller har man i virkeligheden en pragmatisk holdning til det og siger, at man ser på det til den tid? Kl.

som ordføreren nævner, ansøgte – men at det så i virkeligheden ikke bliver til noget? Ville det egentlig ikke være mere reelt i forhold til de her lande, hvor vi kan se, at der er en så uoverstigelig stor forskel mellem det, de kommer fra, og det, vi kommer fra, at man simpelt hen bare sagde, at det er en bro, der ikke rækker, at der er for langt,

Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Charlotte Munch, Danmarksdemokraterne. Næste ordfører er hr. Alexander Ryle, Liberal Alliance. I EU har vi allerede i dag nogle ret strenge kriterier, som man som ansøgerland skal leve op til, hvis man vil være en del af Det Europæiske Fællesskab. Som udenrigsministeren og flere ordførere allerede har været inde på, er det de såkaldte Københavnskriterier, som stiller krav til demokrati, retsstat, menneskerettigheder, markedsøkonomi m.v. I Liberal Alliance støtter vi op om en meritbaseret tilgang til EU's udvidelse, og når vi ikke mener, at et land som f.eks. Tyrkiet skal være medlem af EU, så skyldes det, at de har enorme problemer med at leve op til netop Københavnskriterierne. Faktisk har landet de seneste årtier bevæget sig længere væk fra EU og de værdier om demokrati, ytringsfrihed, retsstat osv., som vi værdsætter rigtig højt i Europa. Men landets religiøse sammensætning spiller ikke ind i den sammenhæng. Dermed ikke sagt, at vi så bare skal optage alle lande, der opfylder Københavnskriterierne; det skal vi selvfølgelig ikke. Det skal give mening både geografisk, geopolitisk og i forhold til de værdier, som vi har valgt at basere os på i EU. Lige nu pågår diskussionen om udvidelsen af EU med f.eks. Ukraine. Den diskussion udspringer af et ønske om at knytte landet tættere på EU set i lyset af Ruslands angrebskrig, men også fordi vi på mange måder deler et værdifællesskab og et For mig at se kan der ikke være nogen tvivl om, at Ukraine hører til i Europa. Men Ukraine vil, som det ser ud lige nu, også have svært ved at leve op til Københavnskriterierne, bl.a. på grund af omfattende korruption, og derfor står deres medlemskab jo heller ikke lige for døren. Men igen handler det ikke om religion. Så for at opsummere: I Liberal Alliance mener vi ikke, at vi skal stille krav om et lands religiøse sammensætning for at kunne blive medlem af EU; i stedet mener vi, at landene skal leve op til de kriterier, som vi har. Tak for Der er en kort bemærkning til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Kl. 16:41 Morten Messerschmidt (DF): Det var i forhold til moderne tyrkisk historie, bare fra første verdenskrigs afslutning og frem. Der mener hr. Alexander Ryle slet ikke, at islam har spillet nogen rolle? gøre, at Atatürk f.eks. siger, at der kun er én civilisation, nemlig den vestlige; at man overgår fra det arabiske til det latinske alfabet; og at man indfører en sekularisering af lovgivningen osv.? Kl. 16:41 Tredje næstformand Det, som jeg ønsker at påpege her, er, at det ikke skal være et krav, at en bestemt religion står stærkest i et land, for at de kan blive medlem af Den Europæiske Union. Det skal være, at de lever op til de konkrete kriterier, som vi er blevet enige om. Så kan det godt være, at der historisk har været nogle udviklinger i et land, som har at gøre med den religion, som har stået stærkest i landet op igennem historien. Men jeg går ikke så meget op i landets religion; jeg går op

Alexander Ryle, at det er i den vestlige, kristne verden, at sekulariseringen er slået igennem, og at kvindernes rettigheder i dag blomstrer, mens det i den muslimske verden er middelalderens værdier, der stadig råder? Hvis han lukker øjnene for religionens betydning, også her i hverdagen, tror jeg, at hr. Alexander Ryle vil gå glip af mange indsigter. Kl. Vi kan godt have en lang historisk debat her i salen. Jeg tager bare udgangspunkt i det konkrete forslag, som ordføreren har fremsat, og vi er bare ikke enige i, at religion skal være afgørende for et EU-medlemskab.

Liberal Alliance, at religion er noget, som har betydning for, hvilke værdisæt og normer mange mennesker opdrages til og med, og anerkender Liberal Alliance, at religion kan være en problemstilling, som kan ramme andre lande, hvis der nu kommer rigtig mange fra én religion? Vi kan tage Danmark som eksempel: Hvis der nu kom rigtig mange muslimer til Danmark, ville Liberal Alliance så anerkende, at der kom religiøse problemer med? Kl. Jeg tror godt, man kan praktisere sin religion, uden at det betyder, at man ikke lever op til et lands lovgivning. Jeg er Jeg er ikke overbevist om, at religion nødvendigvis er et problem, men det er jo klart, at nogle lande, som f.eks. en muslimsk religion, ikke står lige for at kunne blive medlem af EU, fordi de også har problemer med at leve op til de kriterier, vi har om demokrati, retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Og det må være det, der er det afgørende, og ikke nødvendigvis religionen i sig selv.

og anerkender Liberal Alliance så også, at hvis vi inkluderer de her muslimske lande, inkluderer vi dermed også mennesker, hvor der er mulighed for, at de er islamiseret? Og hvordan vil Liberal Alliance, når de her lande er blevet gjort til EU-lande, så sikre, at de mennesker ikke kommer til Danmark? Kl. Hvis et land er en del af EU, har indbyggerne jo fri bevægelighed som en del af Schengenreglerne. Det synes jeg på mange måder er en god ting. Jeg kunne pege på rigtig mange fordele ved, at vi får mere migration til Danmark. F.eks. står vi over for problemer på arbejdsmarkedet inden for en række sektorer, hvor vi har brug for arbejdskraft. Så jeg kan se rigtig mange fordele ved, at der kommer flere udlændinge til Danmark. Men landene skal selvfølgelig leve op til de kriterier, der er, for at blive medlem af EU. næste ordfører er fru Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti. Tak for ordet. Jeg er vikar i dag for vores EU-ordfører, hr. Niels Flemming Hansen, som desværre ikke har mulighed for at være til stede i salen i dag. Men naturligvis tak til Dansk Folkeparti for at have fremsat det her beslutningsforslag, om end vi ikke kommer til at stemme for det. Som adskillige ordførere og naturligvis også udenrigsministeren har været inde på inden mig, er der helt grundlæggende kriterier, man som land skal leve op til for at blive en del af vores europæiske fællesskab i EU, nemlig Københavnskriterierne. Det er politiske kriterier, der handler om, at man skal have stabile institutioner, man skal garantere demokrati, man skal sikre mindretalsbeskyttelse, menneskerettigheder, retsstatsprincipper osv. Der er en række økonomiske kriterier, som jo grundlæggende handler om, at man skal have en velfungerende markedsøkonomi, og så er der nogle administrative og institutionelle krav, som man naturligvis også skal leve op til, eksempelvis at man helt fundamentalt er i stand til at gennemføre og implementere gældende EU-ret. Det giver mening, at såfremt man ikke er i stand til det, kan man naturligvis ikke være en del af et forpligtende fællesskab, som EU er. Vi bakker op om de her kriterier. Og om end vi til fulde anerkender, at religion er en stærk markør, som ordføreren for forslagsstillerne nævnte tidligere, så bakker vi ikke op om at have krav vedrørende religion

Jeg synes i virkeligheden, at udenrigsministeren formulerede det meget klogt forstået på den måde, at det er svært at se det Tyrkiet, vi kender i dag, blive en del af EU. Men der kan være mange fordele ved, at landet stadig væk har det at stræbe efter, og så må udviklingen jo vise,

Mette Abildgaard (KF): Som mange andre ordførere også har været inde på, har Tyrkiet bevæget sig i den forkerte retning, og det tror jeg der er mange der har set på med meget stor frustration. Man kan spørge sig selv, hvordan det var gået, hvis ikke man havde været kandidatland. Det er der ikke nogen af os der ved. Men det er klart, at EU ikke på nogen måde skal inkludere Tyrkiet, såfremt man ikke opfylder grundlæggende kriterier. Søndergaard (EL): Jeg tror ikke, jeg skal tale voldsomt længe. Hvis nogen ønsker at være medlem af Den Europæiske Union, synes vi fra Enhedslistens side, at der er tre kriterier, man skal opfylde: Det ene er, at man er et europæisk land, eller at man i hvert fald er delvis placeret i Europa; det andet er, at man træffer beslutningen på demokratisk vis; og det tredje er, at man opfylder de kriterier, som eksisterer, for at blive medlem. Det er sådan set det. Og ingen af de tre kriterier afgøres af religion. Så kan vi være enige i, at der er et problem, hvis man har optaget lande, og så ikke kan få dem ud igen. Det ser vi jo allerede i dag. Gode, kristne lande, som overtræder værdierne i EU. Pokkers også, at man har fået skabt et regelsæt i EU, der gør, at man ikke kan smide dem ud. Så vi vil da meget gerne snakke med forslagsstillerne om at fremlægge nogle forslag, der handler om, hvordan man mere enkelt og bedre kan få smidt lande ud af EU, der ikke lever op til de kriterier, som der

lad os ikke tage historien – den vil jeg meget gerne komme ind på, også ud fra personlige erfaringer – men bare tage den seneste udvikling, de seneste år, hvem er det så, der er fanatikerne i Bosnien? Hvem er det, der forhindrer landet i at fungere? Det er de gode, kristne, ortodokse, serbiske nationalister, og det er de gode, kristne, katolske nationalister. Det er dem, der gang på gang har forhindret det land i at fungere, gang på gang har forhindret fremskridt, gang på gang har sat sig op imod vælgernes vilje har sat sig op imod, at demokratiet kom til at fungere i Bosnien-Hercegovina – de ortodokse kristne, de katolske kristne. Er det så, fordi vi skal gå imod alle, der er katolske kristne, eller ortodokse kristne? Ikke set ud fra mit perspektiv. jeg bedømmer folk på, hvad de gør, og ikke på, hvad de måtte have af ideologi eller tro eller overtro eller hvad som helst – det er for mig ganske uvedkommende. Men på den baggrund er det klart, at vi kan ikke støtte forslaget. Dansk Folkeparti. Kl. 16:51 Morten Messerschmidt (DF): Jeg ved ikke, om jeg deler eller ikke deler ordførerens historieforståelse af Balkan, men det, der jo skaber de etniske konflikter, er den muslimske indvandring i det 12. århundrede, som først bliver bremset i 1683 ved Wiens porte. Men det, jeg kunne tænke mig at spørge ordføreren om

det, der skete, var jo, at det osmanniske rige var interesseret i, at skolelærere og administrationsfolk, der boede der i forvejen, konverterede til islam. Og derfor ser vi jo også den fantastiske situation, at det i Bosnien var de bedst uddannede, der i i gamle dage tilhørte den muslimske tro, hvorimod landbefolkningen i højere grad er ortodoks domineret. Men ja, Konstantinopel og den del af Tyrkiet, der ligger i Europa, er selvfølgelig europæisk – det er klart. Kl. Man fristes jo til at sige: Hvor i alverden kom de så fra, hvis ikke de indvandrede? Altså, halvdelen af Spanien var en muslimsk indtil Granada, og man blev presset tilbage. Hele Balkan blev islamiseret op igennem det 12. og 13. århundrede, og det er jo netop de tråde herfra, der skaber de etniske konflikter i dag.

danskerne var ikke kristne i 600-tallet eller 700-tallet, og vi blev ikke kristne, fordi der kom en kristen indvandring det gjorde vi ikke. Der kom en kristen indflydelse, som betød, at man gjorde danerne/danskerne til kristne, og det er jo noget fuldstændig andet. Altså, den idé om, at dem, der bor på Balkan, udgør forskellige folk,

Tak for det. Hvis EU og Danmark var på en datingapp, var der brug for at opdatere vores profil, for der er flere og flere lande ude i verden, der swiper forbi os – som jeg kan forstå det hedder – når de leder efter nye partnere. I stedet vælger de andre partnere: Rusland, Kina, Brasilien, Indien. I en usikker og en ulige verden, hvor magtforholdene er under hastig forandring, er der brug for, at vi i EU og Danmark skaber ligeværdige og stærkere partnerskaber. Det er budskabet i den nye udenrigspolitiske strategi, og det budskab bakker vi op om. for EU er et af vores afgørende redskaber til at skabe ligeværdige og stærke partnerskaber at fastholde en aktiv og ambitiøs udvidelsesdagsorden. I alt for mange år har udvidelsesdagsordenen været svækket og underprioriteret, og det skal vi lave om på. Gør vi det, vil det styrke Europa, og det vil skabe stabilitet og sammenhold i Europa. Det gælder også for lande med store muslimske befolkningsgrupper. Vi håber i Radikale Venstre, at kandidatlandene Tyrkiet og Albanien en dag bliver medlem af EU, helt som vi gerne så, at både Kosovo og Bosnien-Hercegovina, når de er klar til det, får status som kandidatlande og på sigt kommer med i vores europæiske fællesskab. Der er vi ikke endnu. De kan ikke leve op til Københavnskriterierne, og dem står vi fast på, med de stabile institutioner, demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne, respekten for og beskyttelsen af mindretallene. Men der står ikke religion i Københavnskriterierne. Men det, vi gerne så, var et stærkere europæisk og dansk engagement for at hjælpe landene på vej mod det europæiske fællesskab. Det er det med, at vi skal opdatere vores profil gennem stærkere samarbejde om udvikling, gennem bedre handelsaftaler og investeringsaftaler, styrket dialog og udveksling, ikke mindst af unge. Så vi skal engagere os i vores nabolande og støtte deres vej mod EU,

Tak for det. Tidligere hørte jeg også ordføreren være fortaler for Tyrkiet, og det vil jeg godt lige bore lidt i. Jeg kan forstå, at Radikale Venstre mener, at Tyrkiet skal optages. Er det så, mens de stadig væk siger, at svenskerne ikke må komme med i NATO? komme med i NATO? Så mener Radikale, at Tyrkiet skal med – landet, som i en krisetid i Europa siger, at svenskerne ikke må komme med i NATO? Det skal jeg bare lige have opklaret. Det er det, jeg hører, og det er vel helt korrekt hørt, er det ikke det? Kl. Hvis hr. Kim Edberg Andersen havde hørt endnu bedre efter, ville han have bemærket, at jeg klart understregede, at Tyrkiet jo ikke lever op til Københavnskriterierne – det tror jeg stort alle ordførere på talerstolen indtil nu har været meget enige om – og derfor ikke for tiden er i nærheden af at kunne blive medlem af EU. Men hvis du spørger, om Radikale Venstre gerne så Tyrkiet blive medlem af EU, hvis du spørger, om vi gerne ser, at vi engagerer os stærkere med EU i

hundrede procent efter. Men hvis de nu overholder Københavnskriterierne, var det fint, så skulle de være medlem af EU, på trods af at det er et land, der rent faktuelt sikrer, at svenskerne ikke kan blive en del af NATO. Kan ordføreren ikke høre, at det er meget vildt? Men det synes man er ok, Tyrkiet skal med i EU, og så må svenskerne sejle deres egen sø, bare Tyrkiet overholder Københavnskriterierne. Jeg er ked af at høre, at hr. Kim Edberg Andersen er træt, og især når Radikale Venstre er på talerstolen. Jeg er helt sikker på, at Sverige bliver medlem af NATO, længe før Tyrkiet bliver medlem af EU. næste korte bemærkning er til fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Kl. 16:57 Pia Kjærsgaard (DF): Tak for det. Nu har jeg siddet lidt oppe på mit kontor og arbejdet, mens man jo kan følge, hvad der sker i Folketingssalen, og nu er det så lige hr. det kommer til at gå ud over. Men jeg vil godt høre noget, for jeg har hørt hele tiden, at religion ikke spillede nogen rolle; det var slet ikke det, vi drøftede. Jo, det synes jeg faktisk det er. Altså, hvis man ikke synes, at det her forslag er fornuftigt, og ikke stemmer for det, er det jo, fordi man i virkeligheden mener, at man bare kan lukke millioner af muslimer ind i EU med den adgang, der så er til de øvrige lande. Det synes jeg faktisk er meget, meget ufornuftigt. Så lad os da bare

Jeg udtalte mig ikke i min tale om, hvad fru Pia Kjærsgaard mente eller mener. Jeg udtalte mig om, hvad Radikale Venstre mener, vi mener ikke, at religion spiller en rolle for, hvorvidt lande kan tilslutte sig at blive medlem af EU. Det gør det ikke, og der står ikke noget om religion i Københavnskriterierne. Derfor kan man jo godt have en holdning til først og fremmest Tyrkiet, altså, at man pludselig skulle give adgang til et land med så mange muslimer. Jeg synes: Lad os dog spille med åbne kort. Det er sådan set bare det, jeg forsøger her. Jeg angriber ikke hr. Christian Friis Bach for noget – jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var omkring mig – men jeg siger bare: Det er da et spørgsmål, som man

håber, at Tyrkiet en dag vil nærme sig det europæiske fællesskab og blive medlem af EU, helt ligesom vi håber, at der også er andre lande rundtomkring i Europa, som vil se det europæiske fællesskab som et attraktivt fællesskab. For ved at udvide EU til at rumme endnu flere lande kan vi skabe stabilitet og sammenhold i Europa. Næste korte bemærkning er til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Kl. 17:00 Morten Messerschmidt (DF): Tak for det, og tak for en tale, der jo på formfuldendt vis forklarede Københavnskriterierne. Men jeg synes ikke, at ordføreren i modsætning til andre ordførere sagde så meget om det begreb, der det seneste år også er begyndt at indsnige sig i debatten om udvidelse, nemlig absorptionskapacitet, altså at et land også skal passe ind. Er det en bevidst undladelsessynd så at sige, altså at man i Radikale Venstre slet ikke mener, der er en grænse for, hvad EU kan optage, at det kun handler om, at et land på et givent tidspunkt overholder de såkaldte Københavnskriterier, og at der principielt slet ikke er nogen

de sidste år, og at netop begrebet absorptionskapacitet og hensynet til EU's indre sammenhold måske har fyldt for meget og skygget over den udvidelsesdagsorden, som jeg mener er vigtig skal fastholdes. Det er en del af hele den europæiske idé. Det er det fundament, EU bygger på, nemlig at vi kan knytte landene i Europa tættere sammen. Den idé skal vi fastholde, og jeg mener faktisk, at udvidelsesdagsordenen kan bidrage til at styrke det europæiske fællesskab Morten Messerschmidt (DF): Det tillader jeg mig at tage som en bekræftelse på, at det var helt bevidst, at man ikke betonede sammenhængskraften. Betyder det, at Radikale Venstre principielt har en ambition om, at alle geografisk europæiske lande også på et eller andet tidspunkt skal være medlem af EU? De lande rundt om EU, som ønsker at tilslutte sig EU, og som kan opfylde Københavnskriterierne, mener Radikale Venstre vi skal byde velkommen ind i vores europæiske fællesskab,

i Europa, og så skal vi alle sammen være en del af EU. Heldigvis kommer jeg fra et parti, som er rimelig afklaret, i forhold til at det ikke altid er lyksaligt at gøre EU større. Og vi kan på mange områder se at det griber om sig, og nu kan vi se, at det også skal gribe om sig i til muslimske lande. Vi kommer til at støtte forslaget, men det er, fordi vi i Nye Borgerlige har en helt anden anerkendelse af de problemstillinger, der er fulgt med. I 40 år, mindst, har vi set indvandring fra muslimske lande – der har ikke været nogen fri bevægelighed fra ret mange muslimske lande til Danmark – og den problemstilling har vi ikke løst. Forestil jer så, at vi lægger 80 millioner muslimer oveni. Og det er ikke religionen, det er ikke muslimer – dem, der tror på den religion – som er vores problemstilling. Nej, det er, når den bliver ekstremistisk, og de begynder at omtale det som islam – det er der, vores bekymring er. Det er den fri bevægelighed, når de først bliver en del af EU, der er vores bekymring. Og jeg tror faktisk, at det også er der, forslagsstillernes bekymring er. Og hvad gør man så, i stedet for at vi snakker i cirkler herinde og ikke rigtig vil se tingene i øjnene og siger, at det også er træls at skulle ned og sige, at vi er imod muslimske lande? For For det er rigtigt, at der jo ikke står religion i Københavnskriterierne, men der står menneskerettigheder, og religion er nævnt i menneskerettighederne. Så er vi nået helt i mål uden egentlig at sige noget. Så bekymringen er mere islam – det er det, der er bekymringen. Det er Tyrkiet, som vi frygter – at få 80 millioner mennesker rendende rundt i Europa, som vi ikke kan styre. For vi kan ikke styre islam og islamiseringen af vores samfund. Og vi står hjælpeløse herinde på talerstolen og ser hjælpeløse ud på et dansk samfund, hvor man godt nok skal have lukket øjnene meget længe og meget hårdt i for ikke at se, at det er en faktuel problemstilling. Det er nemt at stå og sige alle de bevingede ord om, at alle mennesker skal være lige, og at vi alle sammen er helt ens. Virkeligheden og fakta viser bare noget andet. Vi rammer muren en gang imellem, og derfor kommer vi i Nye Borgerlige til at støtte det her forslag. Det er ikke, fordi vi som udgangspunkt har noget imod muslimer – det har vi ikke – men vi er fuldstændig og et hundrede procent bevidste om, at med muslimer risikerer vi, at der kommer mere islam, og med mere islam ser vi flere problemer i Danmark for danske statsborgere, der faktisk bliver udsat for kriminalitet og utryghed på grund af den her indvandring, som så bliver til immigration, fuldstændig frit over landegrænserne. Jeg har faktisk kun hørt Radikale Venstre stå og være fortalere for, at Tyrkiet selvfølgelig skal ind, også på bekostning af Sveriges medlemskab af NATO. Og der synes jeg, det kammer så meget over, at jeg da håber, at der kommer et lovforslag inden, for der skal vi da helt sikkert nedlægge veto – selv når de overholder Københavnskriterierne, hvis de kommer til det. Det er lande, som ikke har en demokratisk kultur, sådan som vi har, og det er faktuelt. Så vi støtter forslaget. Vi synes, det er et godt forslag. Vi kan også godt se problematikken i at have en overskrift, hvor der står »muslimske lande« – selvfølgelig kan vi det

Tak til hr. Kim Edberg i NATO, og at de også kommer med i NATO, længe før Tyrkiet bliver medlem af EU. ordføreren sagde, at Tyrkiet skulle med, hvis de overholdt Københavnskriterierne, og så sagde ordføreren det her med, at han troede, at hans tidslinje og hans opfattelse af det var bedre end min. Hvem ved? Der er præsidentvalg. De får en ny præsident, de overholder alle kriterierne om 14 dage, og de er stadig væk imod svensk men så skal de være medlem af EU. Og det var jo det, ordføreren sagde. Uanset hvor træt jeg bliver, når Radikale er på talerstolen – og det bliver jeg en gang imellem – må jeg indrømme, at det fangede jeg ret klart.

hvor lang den demokratiske tradition er i Tyskland. Hvor lang er den demokratiske tradition i den del af Tyskland, der hed Østtyskland? Hvor lang er den demokratiske tradition i Bulgarien og Rumænien? Det er bare for at få et åremål på. Jeg er helt sikker på, at hr. Morten Messerschmidt kan hjælpe mig med datoerne, når han kommer herop, men skal vi ikke bare sige, at den er noget længere, end den er i de muslimske lande, hvor hr. Søren Søndergaards parti fuldstændig sætter blændere for øjnene og siger, at der ingen problemstilling er med religion. Det er jo det, jeg altid har hørt fra Enhedslisten. Så nej, jeg kan ikke datoerne i hovedet, men jeg er helt sikker på, at hvis man stiller spørgsmålet til ministeren, vil han sende en hel liste med datoer og årstal på, hvornår der blev indført demokrati i alle de nævnte lande. Jeg har naturligvis på intet tidspunkt sagt, at der ikke var nogen problemer i muslimske lande. Altså, okay, ordføreren er ny og ved ikke, at jeg har fremsat adskillige forslag om suspension af alle optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, da også med, at vi inden længe kan fremsætte et forslag om at smide Tyrkiet ud af NATO, og hvad ved jeg. Men altså, undskyld, hvad er svaret på spørgsmålet? Når man stiller som kriterie, at der skal være en vis demokratisk tradition, må man vel kunne forklare, hvor lang tid det lad os sige, at hvis den demokratiske tradition bliver defineret af, hvornår man opfylder Københavnskriterierne, som jeg hørte tidligere, er det jo, lige så snart man begynder at gøre det. der må man sige, at det er EU-landene jo så blevet optaget på. Altså, du skal huske, at jeg er fra Nye Borgerlige. Vi støtter til enhver tid, når Enhedslisten siger, at Tyrkiet ikke skal med i EU. Hvis I kommer med det, lover jeg at stemme for det. Men virkeligheden er jo bare, at det her i sidste ende er et spørgsmål om, at muslimske lande ikke har demokrati, som er sammenligneligt

Så er turen kommet til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Kl. Det er med velberådet hu, at det forslag, vi har behandlet nu, er skrevet netop, som det er, for vi kunne jo selvfølgelig sagtens have valgt at sige, at der skal nedlægges veto mod ikkevestlige lande. Det kan være, det var gledet lidt lettere ned blandt nogle af ordførerne, men så havde vi jo ikke fået den opførelse eller den erkendelse, som man har set her blandt hovedparten af partierne, at der stadig ikke er nogen egentlig forståelse af, hvor central en faktor i vores samfundsliv, vores hverdagsliv og i vores politik, religion egentlig er. Og det er jo lidt beskæmmende. Det er mere end 30 år siden, Fukuyama skrev »End of History and the det tror jeg alle forstod den 11. september 2001, blev afsløret som et fupnummer. Det er tilsvarende næsten 30 år siden, at Samuel P. Huntington skrev sit digre værk om sammenstødet mellem civilisationerne, som jo må siges efterfølgende i den grad at være blevet bekræftet. Vi befinder os i en tid, det har vi sådan set gjort i rigtig, rigtig mange år, hvor netop kultur, traditioner, herunder selvfølgelig religion, spiller en stadig større rolle. Hvis ikke man forstår det, tror jeg aldrig nogen sinde man rigtig kommer til at forstå sig selv, hverken som dansker eller som europæer. For det er jo i sagens natur ikke noget tilfælde, at det er i Europa, at oplysningstiden bryder igennem; det er jo ikke noget tilfælde, at det er i Europa, at renæssancen slår sin første gnist, i øvrigt samtidig med at islam vandt ind på Balkan; det er ikke noget tilfælde, at det er her, demokratiet fødes og alle de grundtræk, som vi egentlig tager for givet og kalder for europæiske værdier, men som jo grundlæggende er kristne værdier. Det er jo ikke sådan, at der ikke findes fejlbarlige kristne mennesker. Dem tror jeg hr. Søren Søndergaard vil være i stand til at opremse utallige af, om ikke andet kan han jo starte med alle dem, som forkastede kristendommen i hans gamle parti. Nej, der ikke nogen garanti for, at man inden for den kristne verden rammer den perfekte samfundsmodel. Men det, der er en god sandsynlighed for, er, at man rammer sekularismen, altså det, at man adskiller det religiøse fra det politiske, og der er en ret god sandsynlighed for, at det er præcis det modsatte, der slår igennem i islam, for der er ikke nogen sekularisme, der er ikke nogen Jesus, der siger, at man skal give Gud, hvad Guds er, og kejseren, hvad kejserens er. er. Det er jo derfor, at vi netop i alle muslimske lande, i hvert fald i Europa og Mellemøsten osv., kan se, hvordan demokratiet har meget trange vilkår, hvordan loven som retsstatens fundament har meget trange vilkår, hvordan kønnenes ligestilling, hvordan minoriteters rettigheder osv. er noget, som man i bedste fald kan drømme sig til, hvis det ikke er helt forbudt i de lande. Det findes vist også i både Iran og i Saudi-Arabien. Det er derfor, at når man forholder sig til, hvad det så er, der skal være fremtidens Europa, hvad det er for nogle lande, man skal indlemme i EU, og det ved vi jo regeringen vil, man har timet sit udspil, i forhold til at vi skulle diskutere det her i dag – det er vi glade for – og vi ved, at regeringen derfor har en ambition om at skulle have flere lande ind i EU, så er man selvfølgelig også nødt til at forholde sig til, hvad det så er for en historik, en natur, hvad det så er for nogle konsekvenser, det får, når man udvider. Vi har siden især 2004 gennemført udvidelser med lande, som måske kulturelt, ja, historisk, har været samhørende med os, men som jo politisk har været adskilt meget fra os – de tidligere Sovjetlande, Rumænien, Bulgarien, Polen osv., og alene at se, hvor store vanskeligheder der har været med at indlemme dem i EU, hvor lang tid der har skullet gå, næsten 20 år, før vi ikke længere taler om nogle af de sammenstød, der er, burde altså vække en lille bekymring i forhold til så også at indlemme lande, som kommer fra et kulturelt religiøst helt andet afsnit i verdenshistorien. Det er derfor, vi i Dansk Folkeparti insisterer på at tale om tingene, som de er, og sige, at det, der selvfølgelig er problemet i de muslimske lande, er islam og deres manglende evne til at udvikle sig i retning af det, som vi betragter som europæiske værdier. Hvis værdier. Hvis man skulle være bare en lille smule hungrende efter eksempler på det, kan man jo se på det største muslimske land, der er blandt kandidatlandene, nemlig Tyrkiet. Tyrkiet, som tilbage i slut-1990'erne blev betragtet som det ene prægtige eksempel på, at demokrati og islam ikke var uforenelige størrelser. Vi var nogle, der dengang advarede og sagde: Kan det nu virkelig passe, lad os nu lige se, hvor tingene bevæger sig hen. Pludselig kom der så en personlighed på scenen, en mand ved navn Erdogan, der i den grad har vist, at demokrati i et muslimsk land i bedste fald skal holdes fast af en stærk autoritet, hæren, hvis man ikke gør det, er det kun for en kort stund. Og der har EU jo som nyttige idioter ageret aktør for Erdogan ved at presse hæren ud af den tyrkiske forfatning og på den måde bane vejen for det stadig mere autoritative regime, som han repræsenterer, og som han jo tilsyneladende har, som næres af en stor, stor del af den tyrkiske befolkning. Kl. 17:15 Betyder det, at der ikke i Tyrkiet er demokrater? Nej, det gør det åbenlyst ikke. Jeg har selv siddet i både Europarådet og i andre formelle forsamlinger med dem. Men det betyder, at Tyrkiet som land, som kulturel enhed, som nation, hvis man overhovedet blandt muslimske lande kan tale om at være en nation, jeg tror mere, man opererer ud fra en forståelse af umma end af nationen – det er jo også et europæisk-kristent begreb – jo uomtvisteligt har været lærestykket på, hvad man kan forvente i de muslimske lande i forhold til demokratiets udvikling og afvikling, og derfor hører de muslimske lande ikke til i EU, fordi man er så gensidigt afhængige. Vi kan lave frihandelsaftaler, vi kan lave forsvarsaftaler, det har man jo gjort i NATO, som det er blevet nævnt, men hvad angår en så integrerende enhed som EU, hvor der er fri bevægelighed og arbejdstagere, hvor der er lovgivning helt ned i de mindste detaljer for, hvordan samfundet skal indrettes, må man sige, at der er der en grænse for, hvor forskellige man kan acceptere at vi er. er. Det sjove er, at der heller ikke er nogen af ordførerne, der har kunnet pege på, hvor det går utrolig godt i de muslimske lande i forhold til den såkaldte dialog, man jo har. Vi har hældt, jeg ved ikke hvor mange milliarder i Tyrkiet i forhold til kvindeprojekter, demokratiprojekter, bedre infrastruktur, 3G, 4G, 5G, og hvad ved jeg, strukturfondsmidler, som kunne have fået hele Bulgarien og Rumænien til at ligne New York, men hvad er det endt med? Et land, der bare står stille og bevæger sig længere og længere ind i Mellemøsten. Med hele den erfaring kunne man måske have forventet, at der var en lidt større refleksion over, hvad det egentlig er for en verden, vi lever i, og at religion altså ikke bare er noget overtro, hr. Søren Søndergaard, som vi kan efterlade på historiens mødding, men at det faktisk nok er den mest styrende og definerende størrelse i et menneskes liv, i et samfunds liv, og det er det, som danner rammen om, hvordan samfundet udvikler sig. Derfor er det det, der danner rammen om, hvordan EU udvikler sig, og derfor skal vi selvfølgelig ikke have hverken Tyrkiet, Albanien eller andre lande, hvor der er store muslimske befolkningsgrupper, med i den her klub. Tak, formand.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 Det næste punkt på dagsordenen er: 25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 95: Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationer og planer om en motorvej i Ring 5-transportkorridoren i Nordsjælland.

Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er ministeren for landdistrikter. Tak for ordet. I dag skal vi behandle beslutningsforslaget B 95 om ophævelse af den nordlige del af Ring 5-transportkorridoren. Beslutningsforslaget handler i vid udstrækning om samme problemstilling, som vi behandlede torsdag den 11. maj i et forslag om ophævelse af den sydlige del af Ring 5-transportkorridoren, og mit budskab her er på linje med, hvad jeg sagde i torsdags. Transportkorridoren er i dag reserveret til fremtidige vejanlæg som en Ring 5-forbindelse. Transportkorridoren er også reserveret til fremtidige energiforsyningsanlæg. Det kan f.eks. være højspændingsledninger, naturgas, transmissionsledninger og andre strækningsanlæg. En Ring 5-forbindelse indgår ikke i en infrastrukturplan frem til 2035. Vi har i regeringen det klare udgangspunkt, at vi ikke ønsker at opretholde en arealreservation, hvis den ikke er nødvendig. Der har gennem tiden, som nu, været flere ønsker om indsnævringer og ophævelse. I 2019 igangsatte den daværende regering en undersøgelse af linjeføringer for en fremtidig motorvej i den sydlige del af Ring 5. Den daværende regering igangsatte samtidig en forberedelse af et beslutningsgrundlag for en eventuel indsnævring af transportkorridoren i nord under hensyn til fremtidig transport og energiforsyningsanlæg. Resultatet af det arbejde er to analyser, som Vejdirektoratet offentliggjorde i april 2022. Vi skal forholde os ordentligt til det arbejde, som Vejdirektoratet har lavet. Det skal vi, så vores beslutning om arealreservationen er holdbar. Regeringen vil derfor gennemføre en velforberedt samlet drøftelse med alle Folketingets partier, for som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil vi følge op på Vejdirektoratets analyser og indkalde Folketingets partier til drøftelser. Jeg har allerede sendt en mødeinvitation til partierne, og på den baggrund kan regeringen ligesom i torsdags ikke på nuværende tidspunkt støtte beslutningsforslaget. Men de spørgsmål, der skal tages stilling til, ønsker jeg at drøfte med ordførerne i nærmeste fremtid. Tak for ordet. Tak til ministeren for at stille sig til rådighed for debatten i dag og for, at vi kan have den her diskussion. Jeg er jo glad for, at ministeren har indkaldt til møde, og jeg er glad for, at ministeren gerne vil tage drøftelserne. Men jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet over, at det, forstå mig ret, bare er drøftelser. For jeg mener, at det, der er brug for på det her område, er handlinger. Ministerens eget parti var jo selv et af de partier, der udgjorde det flertal, som i sidste folketingssamling stemte beslutningsforslag igennem, som gik på præcis det samme, nemlig at få ophævet den her arealreservation. Der var et indledende møde hos den daværende minister, men man kom aldrig videre. Kan ministeren give et indtryk af, hvad vi kan forvente af drøftelser? Er det det samme som forhandlinger, hvor der skal træffes beslutninger, eller hvad betyder drøftelser i ministerens ordbog? Kl. I første omgang er det vigtigt for mig, at alle diskuterer ud fra samme grundlag. Flere af partierne var her ved sidste valg. Der er en del nye partier. Der er også en ny ordførerkreds, fordi det her er flyttet over i landdistriktsordførerkredsen. Derfor er det i første omgang vigtigt for mig, at vi alle sammen får gennemgået, hvad det egentlig er, der ligger til grund her, så vi har et fælles vidensgrundlag at diskutere ud fra. Dernæst skal vi selvfølgelig drøfte det videre. Jeg kan sagtens forstå ministerens ønske om at være velforberedt og have et fælles vidensgrundlag. Det synes jeg også at man har rig mulighed for at have som politiker, eftersom der er blevet lavet rigtig mange analyser, rapporter, dokumenter, undersøgelser og alt muligt andet. Jeg tror, at det, som de mange, der bor inden for arealreservationen, efterspørger nu, nu, er handling. Så kan ministeren give et indtryk af tidshorisonten for det her og måske også løfte sløret for, hvad der skal ske med jorden i arealreservationen? Er ministeren forpligtet af andet? Ikke, at jeg er det. Hvad er tankerne med arealet? Kl. I første omgang synes jeg, at det er vigtigt, at alle får det samme vidensgrundlag. Jeg er med på, at det er lidt forskelligt, hvor mange undersøgelser man har været inde over tidligere, men netop derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi når til samme vidensniveau. Så synes jeg, at vi skal tage drøftelserne derfra. Jeg ser i hvert fald frem til det, og jeg vil også meget gerne lytte til de kommentarer, der vil være til mødet. Næste korte bemærkning er til hr. Martin Lidegaard, Radikale Venstre. Kl. 17:23 Martin Lidegaard (RV): Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg gik herned, hvornår fru Mette Abildgaard og jeg første gang havde den her sag i Folketingssalen. Det er grumme lang tid siden, og vi har jo så haft en god tradition for at diskutere den i hver eneste folketingssamling. Og hver gang er det gået lidt fremad. Der har været flere partier, der er kommet med, vi har bevæget os lidt fremad, men udfordringen er selvfølgelig, at ude i den virkelige verden har det stået helt stille. Der er ikke nogen af de lodsejere, der er berørt af det her, der er blevet hjulpet indtil nu. Det, der er lidt specielt ved det, er, at da vi var der sidste gang, var Venstre jo med så alle sammen til møde hos den socialdemokratiske minister. Og det er jo en offentlig hemmelighed, at Socialdemokratiet nu sådan set er det eneste parti, der er imod det her, men selv de, måtte vi forstå, kunne jo godt se, at i hvert fald fra Helsingør og hele vejen ned igennem Gribskov osv. kan der ikke ligge en vej, fordi det går gennem fredede områder. Så der kunne man sådan set godt starte med måske at give nogle af de her lodsejere fri og give plads til noget mere natur og ro i sjælen. Og så var der nogle andre områder, hvor man skulle diskutere noget arealanvendelse og sådan noget. Men kunne vi ikke eventuelt få en lidt opdelt proces, så vi får, jeg havde nær sagt, befriet de områder, vi kan, som alle er enige om, og så fokusere på de sidste derefter? Kl. Jeg forstår godt, at det har været en sag i mange år. Det er jeg godt klar over. Der har været mange undersøgelser gennem tiden af det her, ingen tvivl om det. Og jeg forstår også godt den bekymring, som lodsejere har i forhold til de reservationer, der ligger. Det er derfor, jeg tager det her så alvorligt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen, når vi skal diskutere det, har et fælles vidensgrundlag, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi starter med at få gennemgået, hvad det er, der præcis ligger til grund for det, og så tager drøftelserne derefter.

Jeg har indkaldt til første møde, som skal være her inden sommerferien, og så ser vi på, hvornår vi får det næste møde, og det kan nok ikke nås inden sommerferien, men så i hvert fald på den anden side af sommerferien. Kl. 17:25 Susie Jessen (DD): Tak for talen, og tak for indkaldelsen til drøftelser. Vi er jo et nyt parti, og vi glæder os også til de drøftelser, der skal finde sted jeg kunne godt tænke mig at følge lidt op på det, som fru Mette Abildgaard siger, for ministeren ved jo også godt, hvor mange landsbysamfund det her kommer til at gå ud over, hvis den her Ring 5 gennemføres. Vi har jo alle sammen set, hvordan Venstre også før valget har arbejdet for at ophæve den her arealreservation, bl.a. den politiske ordfører, Morten Dahlin, var med i en decideret ringmafia om det her før valget. Så jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at høre helt basalt: Mener Venstre stadig, at arealreservationen skal ophæves? Kl. 17:26 Den Nu taler jeg på vegne af regeringen, og jeg kan sige, at vi har taget det meget alvorligt. Derfor er jeg også glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at vi vil indkalde til drøftelser. Og det er jo så det, jeg allerede har taget initiativ til. Kl. 17:26 Den fg. jeg gerne spørge ministeren som landdistriktsminister, om ministeren mener, at det her en god idé. For der er jo landsbysamfund, som det her kommer til at have en stor effekt for, hvis det føres ud i livet. Så er det en specielt god ting for landdistrikterne, at landsbysamfund vil skulle Man skal jo altid se på, hvilke konsekvenser ens valg har, og det er jo derfor, man skal træffe informerede valg. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi får et ordentligt vidensgrundlag, før vi tager stilling til det her, for alle valg vender to veje. Så vi skal have et ordentligt vidensgrundlag, før vi tager endeligt stilling. Tak. Der er ikke flere spørgsmål til ministeren for landdistrikter. Så går vi til ordførerrækken, og den første ordfører er hr. Kasper Roug fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for ordet, formand. Det er jo anden gang inden for en uge, at vi skal drøfte arealreservationerne i forbindelse med Ring 5-transportkorridoren. I sidste uge diskuterede vi jo den sydlige transportkorridor, som ministeren også var inde på, og nu tager vi så debatten igen, gang på en uge, og det gør vi selvfølgelig gerne. Vi i Socialdemokratiet er enige i, at der ikke skal være unødige arealreservationer, men arealreservationerne er der jo af en grund. Er de først fjernet, er det en beslutning, der ikke kan laves om. Derfor må vi også have en grundig drøftelse i Folketinget, inden vi træffer en beslutning om, hvad der skal ske med dem. Vi synes derfor, det er vigtigt, at vi får taget tingene i den rigtige rækkefølge, og at vi i første omgang inddrager det store analysearbejde, som Vejdirektoratet jo allerede har lavet af både den nordlige og sydlige transportkorridor. Jeg forstår godt, at man kan være utålmodig, for arealreservationerne har været der i rigtig mange år, men omvendt kan jeg så også godt undre mig over det hastværk, man nu lægger op til. For netop fordi det har været så længe undervejs, er det vigtigt, at vi får truffet en beslutning på et ordentligt grundlag, så man som beboer i området ved, hvad man kan regne med. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen gerne vil indkalde Folketingets partier til at drøfte analysen fra Vejdirektoratet af Ring 5-korridoren i Nordsjælland, og som ministeren også fortalte i sidste uge, er Folketingets landdistriktsordførere og transportordførere inviteret til et møde, hvor der er en gennemgang af Vejdirektoratets analyser allerede her inden sommerferien altså analyser, der vedrører både den nordlige og sydlige transportkorridor. Det synes vi i Socialdemokratiet må være den rigtige rækkefølge. Vi bruger den nyeste viden på området og får nu set bredt på området og de forskellige hensyn: trængsel, natur, miljø, beboere osv. Jeg kunne forstå på debatten i sidste uge, at flere kvitterede for invitationen fra ministeren og ser frem til drøftelserne. Jeg kunne også forstå på debatten i sidste uge, at flere af partierne ønsker den omvendte proces, altså at vi først ophæver arealreservationerne og derefter tager stilling til, hvad der skal ske med arealerne. Det synes jeg ærlig talt er at vende tingene på hovedet, og det vil heller ikke skabe en endelig afklaring for de mennesker, der bor i området. Socialdemokratiet kan derfor ikke støtte forslaget, og vi ser frem til de kommende drøftelser med Folketingets partier om fremtiden for arealreservationerne i både den nordlige og sydlige del.

ganske mange forskellige problemstillinger i forhold til den nordlige og den sydlige del. Der er også meget forskellig historik. Den nordlige del har bagudrettet været velundersøgt i længere tid end den sydlige del, der er rigtig mange naturområder, som arealet går igennem i den nordlige del. Det tror jeg er i lidt mindre grad i den sydlige del, uden at jeg tør sige det helt skråsikkert. Men der er ikke nogen tvivl om, at nøglen til at få nedlagt Ring 5 er Socialdemokratiet. Det er det store parti, som bliver ved med at stå stædigt fast i forhold til det her. Jeg vil egentlig bruge min taletid her på at opfordre til, at Socialdemokratiet også sender repræsentanter, der har det synspunkt, til de mange lokale debatter, der er om Ring 5, for der er det endnu ikke lykkedes mig at møde en socialdemokrat, der har forsvaret partiets synspunkt herinde på Christiansborg. Der lykkes man hver gang med at finde en lokal socialdemokrat, som mener, at transportkorridoren skal nedlægges, så jeg synes, at man skal lidt bedre i kontakt

man sjovt nok altid lige den lokale socialdemokrat, som går ind for det modsatte af, hvad partitoppen herinde på Christiansborg mener. Så jeg synes egentlig, det er lidt uærligt, at man ikke står på mål for det derude, hvor det virkelig gælder, og hvor lodsejerne bor, som ejer de ejendomme, som er underlagt de her mange begrænsninger, på trods af at vi realistisk set aldrig får en motorvej – heldigvis – på det her areal. Roug (S): Jamen jeg er jo rigtig glad for, at ordføreren bekymrer sig sådan om Socialdemokratiets ærlighed, og jeg kan da bare sige, at vi selvfølgelig er et ærligt parti. Vi er et parti, der står på mål for det, vi nu synes. Vi ser jo på landet som helhed. Vi ser også transportkorridoren som en mulighed for, at vi kan udvide vores transportnet, som vi jo, hvis vi ikke passer på, risikerer brænder sammen på lang sigt. I Socialdemokratiet kigger vi gerne langt frem i tiden

Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at tage ordet igen, men jeg blev bare lidt slået af ordførerens bemærkninger om, at der var behov for at få belyst den her sag yderligere. Den er godt nok blevet meget belyst igennem mange, mange år. Det er måske lidt mere ærligt at sige, at vi har belyst den, men at vi har så forskellige holdninger til, hvilken konklusion der skal træffes. Det er selvfølgelig også derfor, at jeg er lidt nysgerrig på, hvad det yderligere er, der kan belyses. Er det ikke mere ærligt at sige, at det her jo nok så i sidste ende en diskussion internt i regeringen om, hvordan det her skal ende? For for mig står det rimelig klart, at der aldrig kommer en motorvej fra Helsingør gennem alle de her fredede områder ind til København. Kan vi ikke starte der? Er vi ikke enige om det? Så hvis der er noget, der skal diskuteres, er det noget på Vestegnen. Men fra Helsingør og gennem de fredede områder kan vel heller ikke Socialdemokratiet forestille sig at man kan pløje en motorvej igennem? Kasper Roug (S): Nu mener jeg godt nok ikke, jeg har sagt, at vi skal belyse mere. Jeg har sagt, at vi skulle holde det ordførermøde, som ministeren også nævnte, og det er jo, fordi vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. For mig er det ret vigtigt, at vi laver nogle beslutninger her i Folketinget med en høj kvalitet, og det kræver jo altså, at vi en gang imellem mødes for at diskutere den analyse, som Vejdirektoratet jo allerede har lavet. Så jeg synes egentlig, at det er fair nok, at man står på talerstolen og siger: Vi bliver nødt til lige at mødes først; vi bliver nødt til lige at diskutere det her og få og få en faglig vurdering af, hvad der faktisk ligger til grund for, om man skal indskærpe det eller man skal nedlægge det eller på anden måde ændre det. Kl. 17:34 Den jeg sige i al stilfærdighed, at den faglige vurdering føler jeg nok vi har fået netop i det analysegrundlag, som ordføreren henviser til. Hvis vi bare lige tager den øverste del af tracéet her fra Helsingør ned over de fredede områder ved Gribskov, kan ordføreren så se for sig en motorvej i lige de områder? Roug (S): Jeg har jo stor respekt for ordførerens fantasi, men jeg skal ikke kunne forudse alle mulige For mig er det bare vigtigt, at der er et fagligt grundlag for, hvordan vi planlægger infrastruktur i det her land, og det gælder jo altså også potentiel set en Ring 5. Jeg tror ikke, at der er nogen herinde, der kan forudse, hvad der sker i Nordsjælland om 10, 15 eller 20 år. Det kan jeg heller ikke selv, og derfor skal vi selvfølgelig være åbne over for at lave en fornuftig og en veltilrettelagt planlægning. Med beslutningsforslaget her ønsker forslagsstillerne at ophæve arealreservationen af den nordlige del af Ring 5-korridoren. I Venstre støtter vi intentionerne om, at der ikke skal være unødvendige arealreservationer. De krænker nemlig både den private ejendomsret og skaber en masse usikkerhed for dem, der bor eller driver virksomhed i eller omkring reservationen. Det var derfor til vores store glæde, at vi fik skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der nu skal følges op på analysen fra Vejdirektoratet om arealreservationen, og at Folketingets partier skal indkaldes til hvilket ministeren jo også har meddelt er sket. Det er en drøftelse, der er yderst relevant, særlig i lyset af at der er indgået en bred aftale om fremtidens struktur frem til 2035, hvor der vel at mærke ikke er blevet planlagt en motorvej i Ring 5-korridoren. Derfor er vi, som jeg sagde lige før, meget tilfredse med, at ministeren netop har indkaldt til disse drøftelser, og vi ser frem til at deltage konstruktivt. Derfor synes vi også, det mest rigtige er at tage den videre drøftelse i forhandlingslokalet. Det er så også nødt til at ende med en konklusion om, at vi ikke støtter beslutningsforslaget, som det ligger her, for vi forhandler jo ikke både et beslutningsforslag og selve de tanker, vi har stående i regeringsgrundlaget.

er der kommet en? Det er der. Undskyld. Fru Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti i sidste øjeblik. Kl. 17:37 Mette Abildgaard (KF): Beklager, jeg havde trykket, men jeg tror ikke, det var gået helt igennem. Venstres ordfører skal ikke snydes for et spørgsmål. Jeg kan forstå på ordføreren, at man er meget tilfreds med, at ministeren nu har indkaldt til en drøftelse. Jeg er meget ærgerlig over, at man i Venstre stiller sig tilfreds med så lidt. At der er indkaldt til en drøftelse, ret beset bare, at man sender en invitation ud, at man sætter noget kaffe på kanden, og at man snakker lidt med nogle politikere. Man har lovet nul og niks. Det var meget vigtigt for Venstre, at man fik det her ind i regeringsgrundlaget, altså at man ville følge op, ikke at man skulle træffe beslutninger, og ikke at man skulle give arealerne tilbage til de borgere, der har set arealanvendelsen begrænset i så mange år. Er det virkelig ambitionsniveauet hos Venstre? Stiller man sig virkelig tilfreds med en drøftelse, og at man vil følge op? Det er der altså ikke meget Ring 5-mafia over. Christian Schmidt (V): Nu er vi jo i den heldige situation, at jeg som transportminister selv har forhandlet det her og har indkaldt til drøftelse, og jeg skal da hilse og sige, at det ikke var drøftelser, der var enkle. Det tror jeg hr. Martin Lidegaard også kan nikke til, for han var jo blandt den flok, der var ovre ved mig dengang. jeg er ret sikker på, at de her drøftelser bliver intensive, og jeg er også sikker på og håber på, at der kommer et resultat ud af dem. Men jeg kan jo godt høre, at det, man spørger om her, er: Mener Venstre det samme, som man mente før valget? Ja, vi går til forhandlingerne med præcis den samme holdning, som vi havde før valget. Det er også den holdning, vi går ind i forhandlingslokalet med til drøftelserne. Kl. 17:39 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo til spørgeren. Kl. 17:39 Mette Abildgaard (KF): Det glæder det mig at høre, og det glæder mig at høre, at Venstre ikke stiller sig tilfreds med det, man har fået indtil videre. Derfor lyder det simple opfølgningsspørgsmål: Hvad er succeskriteriet for Venstre? Hvornår har man været en succes i forhold til sin regeringsdeltagelse? Skal vi have ophævet arealreservationen inden for det næste folketingsår, eller skal der være truffet en beslutning om det? Hvad er succeskriteriet for Venstre i forhold til ophævelse af arealreservationen? Christian Schmidt (V): Nu har jeg jo haft fornøjelsen af at være mange år herinde i Folketinget, og hvis der er én ting, jeg har lært, er det, at man skal passe på med at tage intense interne forhandlinger i Folketingssalen. Det er meget enkelt, men der kommer sjældent noget godt ud af det. Derfor vil jeg også bare sige, at når jeg siger, at vi mener det samme, og at det er det synspunkt, vi går ind i forhandlingslokalet med, kommer jeg det ikke tættere. Man ved jo også godt, at vi er i en regering, hvor regeringspartierne måske knap er helt enige, i hvert fald har man ikke givet helt udtryk for det samme. Så vi tager debatten inde i forhandlingslokalet, og jeg glæder mig til, at vi kommer til at møde alle jer derinde. Det skal nok blive en god drøftelse. Kl. 17:40 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Så siger vi tak til hr. Hans Christian Schmidt fra Venstre og byder velkommen til Charlotte Bagge Hansen (M): Tak for ordet. Jeg står her på vegne af Peter Have i dag, da han er på tjenesterejse. Først og fremmest tak til forslagsstillerne for at sætte fokus på arealreservationerne af Ring 5-transportkorridoren både med beslutningsforslaget i torsdags og det, vi behandler i dag. dag. I år har området været reserveret i 50 år, og der mangler fortsat afklaring. Det er ikke godt nok. Det har, som forslagsstillerne rigtigt nok påpeger, medført store begrænsninger for både borgere og myndigheder i de berørte kommuner. I Moderaterne mener vi ikke, at vi skal reservere unødige og så store områder og slet ikke i så lang en årrække, som der er tale om her. Derfor er vi også glade for, at der i regeringsgrundlaget er lagt op til at følge op på Vejdirektoratets rapport gennem drøftelser på tværs af partierne, hvilket ministeren netop har indkaldt til i juni måned. Moderaterne støtter derfor ikke op om det konkrete beslutningsforslag. Tak. Tak for den tale. Så er det fru Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti for en kort bemærkning. Kl. 17:41 Mette Abildgaard (KF): Jeg har egentlig fuld respekt for, at man internt i en regering skal blive enig om en position, og så er det ligesom den, der gælder. Men jeg sætter egentlig også stor pris på, når partierne kan være ærlige og sige: Vores udgangspunkt er sådan her, og så kan det være, at vi ender med at forhandle os frem til noget andet, men vores udgangspunkt i forhandlingerne er det her. Forstod jeg ordførerens tale korrekt, hvis jeg opfattede det sådan, at man hos Moderaterne går ind for at nedlægge arealreservationen med udgangspunkt i de rapporter, der ligger fra Vejdirektoratet, og den viden, vi har allerede nu? Eller er man blot villig til at drøfte det her? Når vi så at sige skal gøre stillingen op internt i regeringen, må vi forstå, at Venstre er for at ophæve arealreservationen og Socialdemokratiet er imod. Hvad er Moderaterne? Moderaterne er villige til at drøfte det her, og vi er absolut ikke argumentresistente. Når jeg hører nogle af de ting, de andre ordførere har fremført her i salen, synes jeg bestemt ikke, at det lyder som nogle dårlige forslag.

arealreservationen eller ej. Respekt for, at regeringen måske ikke har gjort sin endelige position op, men hvert enkelt parti må da gøre op med sig selv, om man går ind for at ophæve arealreservationen eller ej. At man er villig til at drøfte noget, synes jeg ikke er et ret klart svar til de massevis af borgere, for hvem det her er et meget konkret problem i hverdagen. Hvad kan de helt konkret bruge det til, at man er villig til at drøfte noget? Så jeg spørger lige igen. Socialdemokratiet er imod. Venstre er for. Hvad er Moderaterne? Kl. 17:43 Den fg. formand (Bjarne jeg har ikke et mandat med i dag, så jeg kan sige, lige nøjagtig hvor Moderaternes stillingtagen er. Jeg ved, hvor min egen er, men det hjælper jo ikke, at jeg giver udtryk for det her på talerstolen. Vi siger tak til fru Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne. Og vi byder velkommen til fru Sofie Lippert fra SF. Værsgo. Jeg er en af de nye ordfører, som omtales som en af dem, der har brug for at vide mere om det her projekt, inden vi tager stilling. Men på trods af at jeg er ny ordfører, har vi i SF valgt at beholde det gamle ordførerskab, nemlig transportordførerskabet. Og det er altså ikke, fordi jeg drømmer om, at det her skal blive ved med at være transportpolitik; faktisk er min ambition, at det skal holde op med at være transportpolitik. For mig at se må ambitionen være at lægge planerne om en Ring 5-motorvej i graven og i stedet gøre politikken omkring de her arealer til politik, der handler om klima, om natur og om eventuelt at sætte vedvarende energianlæg op og beskytte de naturområder, der er i den her arealreservation. I den nordlige del handler det bl.a. om Mølleådalen. Og så handler det om at skabe tryghed for de mange, mange mennesker, der har boet i området og de seneste mange, mange årtier ikke har vidst, hvad der skulle ske. Så i SF er vi for, og vi er medforslagsstillere på det her forslag, fordi vi mener, det er på tide, at vi endegyldigt lægger Ring 5-motorvejen i graven. Og jeg skulle hilse fra Enhedslisten og Alternativet og sige, at de mener det samme. Tak for talen til fru Sofie Lippert. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vi kan byde velkommen til fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Ligesom fru Sofie Lippert er jeg også en af de nyvalgte her i Folketinget, og jeg må indrømme, at da jeg hørte om den her arealreservation første gang, var jeg ved at falde ned af stolen – altså, i 50 år har det her ligget. Jeg er 38 år, så den her arealreservation har eksisteret 12 år længere, end jeg har eksisteret – det er lidt tankevækkende, må man sige. Og det er jo bare ikke i orden at holde borgere og også kommunerne, hvor arealreservationen ligger, hen i så stor uvished i så mange år. år. Det har jo medført masser af usikkerhed og begrænsninger og udfordringer med køb og salg af huse. Ja, faktisk er de mennesker, der bor i de her områder, jo i al for lang tid blevet holdt hen i en usikkerhed i forhold til det område, hvor de har valgt at slå sig ned. Og det er jo bare ikke godt nok. Når vi så ovenikøbet ser, hvilken påvirkning en transportkorridor som den her vil have på omgivelserne, så er idéen bare slet ikke god. Fru Sofie Lippert nævnte Mølleådalen, der er udpeget som UNESCO-verdensarv, og der er jo 20 landsbymiljøer, som vil blive påvirket, hvis den her korridor bliver udnyttet. hvis vi ophæver arealreservationen, vil lige præcis de landsbyer og de kommuner få en meget bedre mulighed for at udvikle sig, og det er jeg meget optaget af. jeg også er lidt skuffet over Venstre. I 2019 og frem til valget her sidste år turnerede Venstre jo rundt med den her Ring 5-mafia, der arbejdede for at ophæve arealreservationen. Venstres politiske ordfører hr. Morten Dahlin talte meget kraftigt for en ophævelse. Derfor vil jeg sige, at det undrer mig noget, at man ikke nu melder klart ud, at der ikke skal være flere drøftelser, ikke mere snak, og at vi nu egentlig må komme frem til en konklusion. Men når det så er sagt, glæder det mig også, at Venstres ordfører, der er til stede i dag, går til drøftelserne med det udgangspunkt, Kl. 17:47 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Tak for talen. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne og byder velkommen til hr. Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Værsgo. Mange tak for det. Jeg kan starte med konklusionen, som er, at vi fra Liberal Alliance ikke støtter forslaget. Som vi allerede ved, er der i dag behov for bedre fremkommelighed i, omkring og specielt også nord for København. det er vigtigt, at vi bevarer det her reserverede areal, indtil vi har fundet ud af, hvad der skal ske, og hvordan vi gør det. Vi er meget glade for, at der er blevet indkaldt til møde, så vi kan blive sat ordentligt ind i de muligheder, der er, og vi sammen som Folketing kan komme frem til nogle løsninger. Så jeg synes, det lidt er den omvendte måde at gøre det på, hvis vi ophæver de her arealreservationer i dag og så om et par måneder finder ud af, at vi skulle bruge noget af arealet til at afhjælpe i forhold til den her fremkommelighed. Tak for den tale. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Jens Meilvang og byder velkommen til hr. Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. det bliver nok den mest forudsigelige tale i dag ud over fru Mette Abildgaards, for det her er jo en kamp, som vi Radikale efterhånden har kæmpet i mange, mange år sammen med den gode borgergruppe, der har samme formål. i hver eneste valgkamp, næsten lige siden jeg startede i Folketinget, haft vælgermøder om det her i valgkampene. har hver gang kunnet se, heldigvis, og det vil jeg gerne kvittere for, at der har været flere partier, der har støttet op om, at det er en lidt absurd situation, at vi på den ene side har et fuldstændig overvældende flertal i Folketing, der er enige om, at en egentlig motorvej ned igennem alle de her fredede landskaber i Nordsjælland er en fuldstændig dødfødt idé – det løser i øvrigt heller ikke nødvendigvis vores trafikale udfordringer, men også bare alene af naturhensyn og fredningshensyn er det svært at se – side er svært at forstå, hvorfor man skal fastholde alle de her lodsejere i uvidenhed, mens deres boliger bliver sværere at sælge osv. Vi ønsker jo, at vi skal have ophævet den her reservation. Vi ønsker, at man skal lade natur være natur. Måske kan der nogle steder, der, hvor der er kommunale ejerskaber, også tænkes noget vedvarende energi ind – det er vi helt åbne over for at kigge på – men forudsætningen er jo, at vi ligesom det klart, at i det her område får vi ikke en motorvej. Vi ser så frem til igen igen at få en drøftelse af det i forligskredsen og håber, at det overvældende flertal, der er i Folketinget, kan få lov til den her gang at nå til et resultat. Og Kl. 17:50 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Tak til hr. Martin Lidegaard. Der er ingen korte bemærkninger. Så skal vi byde velkommen til fru Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti.

jeg må erkende, at jeg også er vikar i dag og lige skulle kigge forslaget igennem og sad og tænkte: Hold da op! Jeg var også noget overrasket over, hvor lang tid det her har været under udarbejdelse. Og nu må vi ligesom tage os sammen. Så det kan der da være et stort håb om at man gør nu. Flere partier har været oppe og sige, at nu bliver der indkaldt til forhandling, og så lad os håbe, at den forhandling ender med et rigtig, rigtig godt resultat. Jeg må sige, at når man læser det igennem, tænker man: Nå, jamen dengang gik man jo efter det billige – altså, man ville gøre det mest effektivt, mest billigt – men det, der jo også skete, var, at det skulle gå igennem skov- og naturområder. Og der er det da i hvert fald min erfaring, at man går meget mere op i det nu. Man ønsker at frede naturskønne områder, landsbymiljøer osv., hvad jeg synes er en rigtig god idé i gamle Danmark. Man går også meget ind for klima og biodiversitet, og derfor kan det da godt undre, at f.eks. Socialdemokratiet, som har det på dagsordenen mange gange, ikke lige synes, at man skal gøre det i den her sag. Det synes jeg faktisk man skal gøre. Og så synes jeg, man skal give de familier ro, som har haft det her hængende over hovedet i ganske, ganske mange år og ikke rigtig vidst, hvor de skulle hen, hvad de skulle gøre, og hvad det hele skulle ende med. Så jeg håber inderligt, at der meget hurtigt må blive indkaldt til Og lad os da bare sige det, som det er: Det er jo ikke noget, der bliver gennemført inden vores mødefri periode, men så straks efter den periode, hvor Folketinget ikke har den samme mulighed for at være til stede, fordi det er sommer. meget hurtigt efter, så der kan komme ro om det her efter 50 år. Man kan vist roligt sige: Det er på høje tid. Tak. Kl. 17:52 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Tak til fru Pia Kjærsgaard for den tale. Der er ingen korte bemærkninger. Så byder vi velkommen til hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Kl. Først vil jeg starte med at tage klar afstand fra, at man siger, at noget fra 1973 er gammelt, for det er der, jeg blev født. Så det ville jeg være rigtig ked af til ordføreren for Danmarksdemokraterne: Dengang blev der også mennesker til. Men det er jo altid dejligt at høre Venstre gå op at sige, at de mener det samme nu som før valget, for det kan man jo godt blive i tvivl om. Jeg har mange ordførerskaber, og det har jeg efterhånden hørt fra dem alle sammen nu. Jeg har stor stor respekt for ordføreren. Så det er jo nok sådan, det er, når man lige pludselig er i en regering, men man kan jo håbe på, at Venstre får magt, som de har agt, i de forhandlinger, for vi ved jo alle sammen, at når regeringen er enig om noget, er det det, der kommer til at ske, og så får vi andre lov til at trykke ja eller nej på knappen, og det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Virkeligheden er, at når staten har reserveret noget i 50 år og der stadig væk ikke er sket noget, er det simpelt hen ikke i orden for de mennesker, der bor i området. Det er bare fakta. Det er helt vildt, at staten på den måde sætter sig på et areal. Det bliver ikke til en motorvej. Nu snakker vi om, at der skal være nogle grønne initiativer. Det er også rart, når man allerede har reserveret et stykke Danmark, at man så lige pludselig kan plastre det til med nogle solceller eller vindmøller, fordi det lige er det, der er oppe i tiden der. Om ganske få år er det noget andet. Så skal vi forhåbentlig have nogle atomkraftværker i en lang række ned der. Det kunne man jo også håbe på. En ting, som Nye Borgerlige selvfølgelig bliver skuffet over, er, når man hører partierne sige, at de i hvert fald ikke ønsker en motorvej. For hvis der er noget, vi er vilde med i Nye Borgerlige, er det veje, og en motorvej ned igennem Ring 5 kunne man nok også have fundet en løsning på. Men virkeligheden er, at det her er et forslag, hvor vi som politikere bliver nødt til at sige, at vi aldrig nogen sinde bliver enige om noget ned gennem det område. Lad os da for søren trække vores fedtede fingre fra borgernes virkelighed en gang til, og så kunne man jo prøve noget nyt næste gang. Så kunne vi få en rigtig god idé, blive enige om det herinde og så derefter reservere et areal. bruge i fremtiden, hvis man gik ind for, at borgerne kom før staten. Vi kommer naturligvis til at støtte et fantastisk godt forslag. Det vil der ikke være nogen der er i tvivl om, da chefens navn står for enden af det, men vi bliver nødt til at sige, vi tvivler lidt på, at de forhandlinger fører til mere, end de har ført til i fortiden, men så har regeringen, der er sat sammen af nogle partier, der teknisk set har været for nedlæggelsen af Ring 5-korridoren længe, da fået skudt Tak til hr. Kim Edberg Andersen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så giver jeg ordet til ordføreren for forslagsstillerne, fru Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Kl. Tusind tak til en meget stor del af Folketingets partier for at stå bag det her beslutningsforslag sammen med os i Det Konservative Folkeparti. Det har været en fornøjelse at samle partierne bag det. Jeg vil også rette en særlig tak til Radikale Venstre for et godt samarbejde i forbindelse med det her beslutningsforslag. Jeg kan huske, da jeg var næsten nyvalgt folketingsmedlem i 2015. Det er 8 år siden, og en af min første handlinger var at fremsætte et beslutningsforslag stort set enslydende med det her. Dengang var det sammen med Enhedslisten og Radikale Venstre. Vi var en lidt umage alliance, der vakte opsigt på Christiansborg. I dag kan man godt argumentere for, at den slags alliancer er blevet lidt mere hverdag her i huset, men dengang var det en stor nyhed. Der er sket meget siden da – det er 8 år siden. Først fik jeg det ene barn, Esther Maria, og så gik der nogle år, og så kom Laura, og årene gik, og lige pludselig er der gået 8 år, og vi står stadig væk her, hvor det er relevant at genfremsætte et beslutningsforslag, der på så mange måder er enslydende Jeg kan huske, hvor spændt jeg var i forbindelse med førstebehandlingen dengang, men jeg kan også huske, hvor skuffet jeg var, da jeg opdagede, at det store regeringsparti Venstre slog en lidt anden tone an i Folketingssalen, end de havde gjort inden valget. Jeg har været tilbage og finde mine gamle noter fra forhandlingerne i salen dengang, og det morer mig lidt, at der er en af ordførererne fra dengang til stede i salen i dag. debatten refererede jeg dengang til en avisartikel fra Ingeniøren den 8. marts 2014. Her kunne man læse et citat af Venstres daværende ordfører, hr. Hans Christian Schmidt, som meget begavet sagde: »En Ring 5 står absolut ikke øverst på Venstres prioriteringsliste. Af hensyn til grundejere og kommunernes helhedsplanlægning mener vi heller ikke, det er holdbart at bibeholde arealreservationerne.« Det syntes jeg var kloge og begavede ord fra Venstres daværende ordfører. Derfor var ærgrelsen også stor, da man, da det kom til stykket, i Folketingssalen ikke havde modet til at bakke op om beslutningsforslaget. Jeg må også indrømme, at jeg også dengang blev en lille smule skuffet over Dansk Folkeparti. Transportordfører hr. Kim Christiansen var citeret for at sige: »Arealerne skal frigives. Ring 5-anlæg giver alt for mange problemer i forhold til Nordsjællands natur.« Men desværre skete der det, som der nogle gange sker i politik, nemlig at det lykkedes Venstre at lokke Dansk Folkeparti lidt med en ny undersøgelse, rapport, redegørelse, eller hvad man nu kaldte det dengang i 2015. Det tror jeg ærlig talt at Dansk Folkeparti har fortrudt mange gange siden hen, og jeg har oplevet Dansk Folkeparti som værende oprigtig engagerede i kampen imod imod Ring 5 siden hen. Men det var ærgerligt, at det dengang hverken lykkedes at få Venstre eller Dansk Folkeparti med. Nu står vi her så igen igen. Venstre meldte langt om længe ud før valget, at Ring 5 nu skulle droppes, og det var en rigtig god, definitiv melding fra Venstre. Men jeg var ærgerlig over, at den håndfaste regeringsgrundlaget. Nej, her kommer man med løse formuleringer om, at det skal drøftes mellem partierne, og at man vil arbejde videre med udgangspunkt i den her rapport. Man skal ikke have været ret lang tid på Christiansborg for at kunne gennemskue – og det tror jeg godt de nyvalgte, der blev valgt ved sidste valg, kan – lidt er noget Christiansborgsnak og en omgang varm luft. Der er i hvert fald ikke nogen løfter i det, må man sige. Når man vil drøfte noget og inviterer til kaffe, har man heller ikke forpligtet sig til for meget. Men jeg er glad for, at vi har fremsat det her beslutningsforslag, for vi får sat fokus på emnet igen, og måske har vi også fremrykket den der kaffeinvitation ovre i ministeriet en lille smule. I hvert fald er jeg glad for, at vi nu er blevet inviteret til drøftelser hos ministeren, og selvfølgelig møder vi op og Uden det her forslag kunne det være, at vi skulle have ventet meget længe på kaffen. Men jeg må indrømme, at min kvote for udenomssnak, nye undersøgelser, redegørelser og drøftelser snart er ved at være brugt op.

1 UNESCO-verdensarvsområde, 17 beskyttede områder i forhold til grundvandsboringer, 15 fredede områder og 14 skovområdet. Det er, hvad Ring 5 samlet set kommer til at gennempløje, hvis den bliver realiseret, og derfor bliver Ring 5 heller aldrig realiseret. Den er dyr, den er upopulær, og den indgår ikke i de fælles planer, vi har lagt for infrastrukturen i Danmark. Derfor skylder vi naturligvis også at give arealreservationen fri. Læg til alle de her tal, jeg læste op, de tusindvis af borgere i den her arealreservation, som igennem årene har oplevet de begrænsninger, der er lagt ned over måden, de kan anvende deres jord på. Derfor er det eneste anstændige at ophæve reservationen nu. Vi kan ikke politisk stå på mål for at opretholde en reservation i et område, hvor der ikke på nogen realistisk måde ser ud til at blive etableret infrastruktur. Tusind tak for debatten i salen i dag. Tak for, at det kunne blive splittet op i en debat om den nordlige og sydlige del. Det er to forskellige områder. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg kunne have en frygt for, at regeringen med henvisning til den sydlige del, som der måske er etableret lidt mindre viden om i forhold til den nordlige del, kunne finde på at bruge Vi må se, når vi kommer over til drøftelserne, om det kommer på banen. Men under alle omstændigheder er vi fra Det Konservative Folkepartis side helt klar til at ophæve arealreservationen, både i den nordlige og i den sydlige del. Til allersidst vil jeg blot rette en kæmpestor tak til den meget aktive borgergruppe Nej til Ring 5, som har været ekstremt dedikeret i den her sag over mange år og har arrangeret uendelig mange debatter om Ring 5, der sætter fokus på de problemstillinger, der er for både borgere og kommuner i reservationen i dag. Jeg håber, at man har kampgejst til at kæmpe videre lidt endnu, selv om vi skal igennem endnu en runde med drøftelser og kaffe hos ministeren. Jeg er i hvert fald kampklar og giver ikke op sådan lige. Tak for ordet. Der er lige en kort bemærkning til fru Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 18:02 Pia Kjærsgaard (DF): Jeg sad bare sådan lidt og tænkte: Så, nu får man ros fra ordføreren, fordi man har tilsluttet sig og er med på det her forslag, men så får man lidt en

der er forhandlinger, jo bedre. Vi kan ikke nå det inden sommerferien; vi når det forhåbentlig meget, meget hurtigt efter. Man kan rolig regne med, at det bliver sådan fra vores side. Det synes jeg bare at man skulle være glad for. Mette Abildgaard (KF): Det kan jeg bekræfte over for ordføreren at jeg i særdeleshed også er glad for. Jeg så faktisk godt, at ordføreren trykkede sig ind, før jeg nåede den anden del af det, jeg sagde om Dansk Folkeparti, hvor jeg netop understregede, at Dansk Folkeparti siden hen har været en engageret kraft i kampen mod Ring 5. Jeg har oplevet partiet som værende ganske dedikeret. Det ændrer ikke på, at jeg som nyvalgt dengang i 2015 ærgrede mig over, at man lod sig lokke af Venstre i den nævnte sag. Men jeg har oplevet, at Dansk Folkeparti siden hen har været ganske engageret. Så tak for det gode samarbejde.

Tak for ordet, hr. formand. Jeg vil indledningsvis takke Dansk Folkeparti for at sætte fokus på et vigtigt og principielt spørgsmål. Jeg synes, det er afgørende, at vi kan tage de her debatter uden berøringsangst, og jeg vil heller ikke lægge skjul på, at jeg ikke selv har nogen forståelse for kønsopdelte svømmehaller. Jeg synes grundlæggende, det er udansk og forkert, og at det er med til at understøtte nogle forældede, grænsende til totalitære ærbarhedsnormer. Det er selvfølgelig ikke islam, der skal dominere det offentlige rum, og jeg mener heller ikke, at vi i fællesskabet skal give køb på vores egne værdier i rummelighedens navn. jeg bliver også sur, når jeg læser om den sag fra 2019, som Dansk Folkeparti henviser til i deres beslutningsforslag. Det skal selvfølgelig være sådan, at en dansk familiefar kan overvære sin datters svømmeundervisning, og det er et faktum, at datteren kun er en ud af to etnisk danske piger på holdet. Det skal jo selvfølgelig ikke resultere i, at svømmeklubben ikke tillader kvinder at opholde sig eller mænd at opholde sig på tilskuerrækkerne, som det her var tilfældet. Det modvirker i mine øjne integrationen, og det trækker nogle selvvalgte parallelsamfund ind i vores svømmehaller. Det giver ikke mening at opdele dem. Jeg synes, det er uværdigt over for os, der er fædre, at acceptere en præmis om, at man ikke kan se sin datter dyrke sport. Og jeg er principielt imod, at vores fælles offentlige rum skal reguleres efter nogle kulturers forældede normer. Det er ikke danskernes ansvar at tilpasse sig til andre kulturers bornerthed. Endelig mener jeg, at man sender et forkert signal til vores børn om, at små piger i badetøj er andet end børn og skulle rumme en eller anden seksualitet. Så regeringen er enig i, at kønsopdelte svømmehaller er et udansk fænomen. Det modarbejder ligestillingen, og det modarbejder integrationen, og derfor må man også lokalt stå fast, når man i hverdagen bliver mødt med disse særkrav, og insistere på vores danske værdier, herunder selvfølgelig ligestilling. Det er vores måde at leve på, og det betyder, at når man træder ind i en svømmehal i Danmark, gælder der danske spilleregler og svømmeregler. Spørgsmålet er så, om den rigtige måde at gøre det på er at lave lovgivning her på Christiansborg. Det synes jeg personligt er svært at afgøre på nuværende tidspunkt. Først og fremmest vil jeg mene, at der ligger et kommunalt ansvar såvel som en potentiel gevinst i at få håndteret det lokalt. Hvis vi griber til lovgivning, hver gang vi støder på kommuner, der gør tingene på en måde, vi ikke bryder os om, så fratager vi dem også noget af ansvaret for deres egen drift.

og bruge de givne lejligheder til at minde om, at alle i Danmark skal stå fast på, at vi har nogle værdier, som ikke kan fraviges. Jeg er derfor varsom med at gribe til lovgivning, men jeg synes, at der er god grund til at blive klogere på den her problemstilling, herunder kommunernes forskellige måder at håndtere det på. derfor ønsker regeringen i første omgang at igangsætte et arbejde. Det kunne f.eks. være i samarbejde med KL eller andre interessenter på området, hvor vi får talt med de relevante interessenter og får de lokale perspektiver med, inden vi tager stilling til, hvorvidt der skal være et forbud mod kønsopdeling i svømmehaller eller ej.

regeringen er rigtig meget imod, og det har man været i adskillige år. Jeg kan sige, at statsministeren tidligere har kaldt kønsopdelt svømning det mest skrækkelige: »Jeg synes, det er så skrækkeligt og så forkert, når eksempelvis man i en kommune giver lov til kønsopdelt svømning. Jeg synes, det er så forkert.« sige, at så slutter det med, at nu vil man tage nogle samtaler med de berørte parter og kommunerne og KL osv. Hvad med at tage nogle samtaler med de byrådspolitikere, der er rundtomkring i kommunerne for Socialdemokratiet? det ville da være det nemmeste, for hvis Socialdemokratiet ville gå med her i kommunerne, tror jeg, det var at vise vejen. Det kunne man jo starte med. Nu har man jo sådan lidt oprør en det er ikke så meget, for der har man en kultur, og den kan jeg egentlig kun billige, med, at hvad partiet gør på Christiansborg, er det rigtige, men der er da alligevel sådan lidt – i forhold til hvad Socialdemokratiet foretager sig herinde. Kunne man ikke også gøre det den modsatte vej og gøre oprør imod, at

er vi på det 20. beslutningsforslag, hvor vi fra regeringens side forsøger at finde en balanceret linje, hvorefter vi bliver skældt huden fuld af Dansk Folkepartis repræsentanter, fordi vi ikke med det samme finder den mest drastiske løsning som muligt? Jeg vil have en løsning, der virker, Jeg har fuldstændig ren samvittighed, hvad angår lokale sager, der handler om kultursammenstød. Jeg er selv fra den kommune, som er den eneste kommune i Danmark, der har stemt nej til at udvide en stormoské, og der skal jeg da hilse at sige, at det først og fremmest var Socialdemokratiets stemmer, der stemte den stormoské ned.

Det er jo det, vi arbejder på, og derfor kan ministeren godt forberede sig på, at det ikke bliver det sidste forslag, hvor ministeren skal stå og træde vande og egentlig gerne vil, men ikke rigtig tør og ikke rigtig alligevel vil gå med til det. (Kaare Dybvad Bek): Jeg er glad for alle beslutningsforslag, jeg får. Jeg er skuffet over, at Dansk Folkeparti og andre er faldet af på den i forhold til antallet af samråd; den her sæson eller den her halvsæson. I sidste samling var jeg nr. 1 på listen over ministre med flest samråd, og nu ligger jeg og raller rundt nærmest nede i bunden, fordi man ikke kan få indkaldt til nogen samråd. Så jeg håber, at man også der vil oppe sig lidt, sådan at jeg, når jeg mødes med mine kollegaer, kan sige, at jeg er den, der repræsenterer regeringen i flest mulige sammenhænge. Tak. Så er det fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne med en kort bemærkning. Kl. 18:11 Susie Jessen (DD): Tak. Jeg er da sikker på, at vi godt kan få indkaldt ministeren til et par samråd her snart. Det ville jo være fint. Det, der egentlig undrer mig, er, at ministeren jo siger, at nu vil man gerne indkalde til nogle snakke omkring det her for at finde en løsning på det. Men før statsministeren blev statsminister i 2019, tordnede hun mod det her og ville helst ikke se det på dansk jord og sådan nogle ting. Så var der en periode, hvor Socialdemokratiet sad på magten, og hvor det måske havde været nemmere at gå i gang med et eller andet end at løse det her, men det gjorde man ikke. Nu sidder man så i regering med bl.a. Moderaterne, som jo nok heller ikke er så nemme at samarbejde med lige på det her punkt. Så det, der egentlig undrer mig, er, at man fra Socialdemokratiets side ikke har gjort noget før nu. hvorfor er det, man ikke har taget fat i det her i f.eks. sidste regeringsperiode, når man tordnede mod det, allerede før statsministeren blev statsminister? Den diskussion, der ligger her, hvilket også fremgår af beslutningsforslaget, er jo en sag fra 2019. Så det er jo nogle år siden, kan man sige, at den var oppe at vende. Jeg synes, det er en relevant diskussion, og jeg synes, vi skal prøve at se på, om vi kan gøre det på en måde, hvor vi giver kommunerne frihed til at indrette sig, men hvor vi samtidig står fast på de grundlæggende værdier, vi har. I min egen region har Roskilde Kommune f.eks. bygget en svømmehal. Den kostede 220 mio. kr. Det er noget af en pris, og vi kan jo ikke bygge kæmpestore bygningsværker til den pris og så bagefter sige, at i øvrigt får du lov til, når du kommer indenfor, at få tildelt en tid, og så kan man i øvrigt indrette den efter, hvordan tingene foregår i Saudi-Arabien og andre steder. For mig er det fuldstændig principielt. Men det er klart, at før vi går ind og laver lovgivning herinde og pålægger det og det cirkulære, som så bagefter skal administreres af en styrelse, som skal administreres af kommuner, lægger en masse bureaukrati oveni – for det sker jo – så bliver vi jo nødt til at vide: Hvor stort er problemet? Hvad er det for nogle sammenstød, man har lokalt? Det er det, jeg gerne vil sætte i gang nu. Kl. 18:14 Den fg. Er det noget, som så bliver sat i gang nu, og i hvilken form, og er det noget, partierne vil blive involveret i? Kan ministeren komme med en eller anden form for tidsplan for det her? Vi går i gang nu. Jeg kan ikke komme med en tidsplan for det, men jeg vil meget gerne involvere partierne, selvfølgelig også Danmarksdemokraterne, i, hvad for nogle mulige løsninger der kunne være på det her. Altså, det skal ikke være sådan, og jeg er jo sådan set enig i det, der bliver sagt af fru Pia Kjærsgaard og fru Susie Jessen, det ikke må brede sig, fordi folk lokalt ikke kan finde ud af at sige nej. Hvis det er det, vi oplever, og hvis det er det, der er billedet derude, altså at der er et flertal af kommuner, hvor man ikke kan sige, at nej, det der vil man ikke have, så er det klart, at det begynder at blive et anliggende for os herinde i salen. Borgerlige. Kl. 18:14 Kim Edberg Andersen (NB): Tak for det. Ministeren er jo altid god til at fortælle, hvor stram ministerens holdning til det her er, og hvor vigtig en debat det er, og så ender det altid ud med, at det er jo, som ministeren selv påpeger, ikke, fordi vi har hæmmet ministeren i at indkalde og få det her undersøgt. For som ministeren selv siger, har vi jo ikke kaldt ministeren ret meget i samråd, sådan at han netop havde tid til at løse nogle af de her problemstillinger, som ministerens chef siden 2019 har påpeget var et kæmpeproblem. Så hvordan foregår det? For jeg er jo ny i Folketinget. Vil ministeren helst nedsætte det her, sådan at vi kommer i gang med at få det undersøgt, så vi kan lave det her inden jul? For længere tid behøver det jo ikke blive undersøgt. Eller vil ministeren bare rigtig gerne bruge bruge sin tid i samråd, som vi faktisk her på højrefløjen har været rigtig gode til ikke at kalde ministeren i, fordi vi jo havde et håb om, at ministeren kendte problemstillingen fra 2019 og man derfor allerede var gået i gang med at undersøge det? Kl. 18:15 Den Dybvad Bek): Det skal jo selvfølgelig ikke tage indtil jul, før man finder ud af, hvor stort sådan et problem Der er mange ting, vi diskuterer herinde. Nu har jeg efterhånden siddet her 8 års tid, og jeg tror, at vi, hvis vi, hver gang vi havde haft en

meget bøvl. Jeg kan se på min egen historie som minister, og det, som jeg har været med til at vedtage om bygningsreglementer, og nu nævner jeg det, fordi hr. Bjarne Laustsen også sidder her, at hvis man havde vedtaget alt det, der var blevet foreslået, så havde man skabt utrolig mange problemer. Så jeg anmoder bare et konservativt sindet medlem af Tinget her om også at udleve den konservatisme i, hvor meget lovgivning man pålægger dem, som skal udleve det derude i virkeligheden. (NB): Altså, nu vil jeg godt tage hr. Bjarne Laustsen i forsvar. Jeg er sikker på, at han kun er kommet med gode forslag herinde, så derfor var de jo strøget lige igennem. Men jeg bliver også bare nødt til at foreholde ministeren, at jo har gjort det her før. Vi har sagt til kommunerne, at der skal et håndtryk til ved en ceremoni, hvis du skal være statsborger, og vi har jo taget de her principielle beslutninger før, og det er jo det, som det her er, nemlig en principiel beslutning. For vi oplever sager, hvor nogle kommuner måske ikke har rygrad eller måske har en helt anden holdning til, at man må kønsopdele, og man kan sige, at fred være med det, hvis det er et pigehold, der er der. Problemstillingen er jo så, hvis du møder det her religiøse dogme om, at en mand ikke må gå ind og se sin datter svømme. Det er jo en principiel diskussion. Så jeg er glad for, at ministeren mener, at det burde kunne undersøges inden jul, og så kan vi tage en beslutning til jul om, om det ikke er så principielt, at det er noget, Folketinget skal lovgive om. Kl. 18:17 Den fg. formand (Bjarne udbredt problem, er jo det selvfølgelig noget, vi skal tage hånd om. Hvis det er en eller to kommuner, det drejer sig om, så synes jeg, det er voldsomt at stå herinde og skulle udstikke en generel retningslinje. Men jeg kan sige så meget, at hvis det bliver noget, vi skal lovgive om, så kommer det selvfølgelig til at være en løsning, der ligger inden for rammerne af, at det på den ene side side skal leve op til de internationale forpligtigelser – vi kan ikke diskriminere folk på et usagligt grundlag – og at vi i den anden ende skal stå fast på de værdier, som vores samfund bygger på, altså ligestilling, demokrati og de andre ting, som vi nu er fælles om. Det synes jeg ligesom er ydervæggene i en løsning på det her Så siger vi tak til udlændinge- og integrationsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så går vi nu videre i ordførerrækken til fru Birgitte Vind fra Socialdemokratiet. Tak for det, formand, og tak til Dansk Folkeparti for at fremsætte det her forslag. Det her med kønsopdelte svømmehaller I Socialdemokratiet er vi grundlæggende modstandere af, at der indføres særlige hensyn til bestemte grupper i befolkningen, og vi anser det med at kunne bade side om side med det samme køn i en svømmehal som en grundlæggende dansk værdi, og det skal selvfølgelig ikke være et problem, at piger og drenge og kvinder og mænd bader i det samme bassin på samme tid. Det er tværtimod et sundhedstegn, og når det sker, er det et tegn på, at vi er et åbent samfund, hvor vi kan omgås forskellige mennesker, og at vi også har evnen til at kunne – som ministeren meget fint fik formuleret det – se på et andet menneske i badetøj uden at gøre det til andet end det, det er, nemlig et menneske, der bader, også når det drejer sig om børn. På den baggrund mener vi jo sådan set, at det er rigtig ærgerligt, hvis der stadig væk er et stort problem med, at der indføres kønsopdelt svømning. Det kan godt være, at det sker i den bedste mening, men det modarbejder jo sådan set intentionerne med integrationen og også det, at kvinder med anden etnisk baggrund bliver en del af samfundet. Men jeg vil også bakke ministeren op i holdningen til, at det jo sådan set er kommunalbestyrelsen, der lige nu har ansvaret for, hvordan man forvalter de kommunale Men jeg vil da også sige, at det er så grundlæggende en ting, at jeg også er rigtig glad for, at ministeren udtaler, at han gerne lige vil se på, om det er et reelt problem. Så på den baggrund kan vi ikke støtte forslaget, som det ligger nu, men vi siger tak for det, og vi ser også frem til at fortsætte med den her værdidebat. Tak.

godt kan forstå det, og at man må gøre noget ved det, men jeg er faktisk lidt fortvivlet over, at jeg allerede nu fornemmer, at det her igen igen sige. Det, jeg hørte ministeren sige, var jo sådan set, at vi skal finde ud af, om det er et reelt problem. Vi bliver også nødt til at tale med kommunerne om det, for der må være nogle grunde til, at de har valgt at gøre, som de gør, og hvad er det? Og er der så noget i de begrundelser, vi som som politikere her på Christiansborg kan kigge ind i? Jeg deler jo helt opfattelsen af, at vi, hvis vi hver gang der er en uhensigtsmæssighed ude i samfundet, skal lave en ny lov, så kommer til at lave for meget bureaukrati i vores land. Men jeg anerkender til fulde værdidebatten, og jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig debat. Kjærsgaard (DF): Jamen jeg mangler stadig væk et svar. For det er da rigtigt, at det er et skridt, hvis vi herinde skal begynde at lovgive. og måske også i den forrige periode igen stået ved pulten over for ministeren i den mundtlige spørgetid – hvem det så har været, og såmænd også den tidligere integrationsminister fru Inger Støjberg at der nu må ske noget. Hver evig eneste gang har ministrene udtalt sig meget positivt om det, jeg har sagt, og er endt med at sige, at de ikke kan gøre noget ved det, og på et eller andet tidspunkt må det her jo stoppe. Hvad har man forestillet sig at kommunerne skal gøre? Det må ministeren også meget gerne svare på, hvis det kan lade sig gøre, eller i hvert fald ordføreren.

hvis det er et meget stort problem og vi ser, at det er noget, der sker igen og igen, og at det er noget, der ligefrem hæmmer integrationen, så er det da absolut noget, vi skal tage hånd om. Igen vil jeg bare påpege om at lave en lov, hver gang der er en uhensigtsmæssighed. Altså, vi gør også os selv en bjørnetjeneste ved at regulere alt ned i mindste detalje fra Christiansborg. Der må også være noget sund fornuft ude i kommunerne, som skal råde. Kl. 18:24 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Så siger vi tak til fru Birgitte Vind. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger velkommen til hr. Mads Fuglede fra Venstre.

for ordet. Med dette beslutningsforslag rejser Dansk Folkeparti en vigtig og principiel problemstilling. Lad mig begynde med at sige, at vi i Venstre er af den klare opfattelse, at vi ikke praktiserer kønsopdeling i svømmehaller som udtryk for negativ social kontrol af kvinder. Vi er et samfund, der værdsætter ligestilling mellem kønnene, og der skal aldrig være noget forkert i, at fædre overværer deres døtres svømmeundervisning, som det fremgår af det eksempel, som Dansk Folkeparti henviser til i begrundelsen for beslutningsforslaget. Det er vigtigt for Venstre, at vi ikke tilpasser samfundet efter religiøse og kulturelle særhensyn, der modvirker integrationen og ligestillingen i samfundet, for det er ikke den måde, tingene fungerer på i Danmark. Der er hverken noget forkert eller risikofyldt i, at mænd og kvinder deltager i og overværer hinandens svømmeundervisning. Det betyder, at når man træder ind i en svømmehal i Danmark, kan man godt være sammen med mennesker af det andet køn, uden at der skal laves yderligere regler omkring det. Derfor er det vigtigt, at man lokalt holder fast ved vores grundlæggende værdier, når man konfronteres med krav om særhensyn, og det er afgørende, at man ikke behøver at gøre det på samme måde, men at man insisterer på, at når man er her i landet, er der nogle værdier, herunder ligestilling, som man underlægger sig. Når det kommer til beslutningsforslaget, ønsker Dansk Folkeparti, at regeringen fremsætter et lovforslag, der forbyder kønsopdeling i kommunale svømmehaller. Forslagsstillerne ønsker dermed, at det ikke længere skal være det enkelte byråd, der kan træffe beslutninger i denne type sager, men at det i stedet for skal være Folketinget, der gør dette. Og det er jo her, vi i Venstre får et problem med forslaget, for jeg tror ikke, det er den rette tilgang til at håndtere denne problemstilling. Det kommunale selvstyre er af afgørende betydning. Det udgør kernen i vores nærdemokrati, og det giver os som borgere mulighed for aktivt at deltage i udviklingen af vores lokalsamfund og institutioner. Vi vil derfor være meget forsigtige med at ty til central lovgivning, når vi står over for udfordringer, der forhåbentlig er fortrinsvis lokale udfordringer. Hvis vi fratager de enkelte byråd deres ansvar, tror jeg faktisk, vi gør integrationen og opgøret med social kontrol af kvinder en bjørnetjeneste. Derfor støtter Venstre op om ministerens varsomhed med at gribe til lovgivning på området. Der er brug for, at vi bliver klogere på problemets omfang, inden vi begynder at overveje næste skridt. det glæder mig, at ministeren vil sætte en proces i gang omkring dette, så vi kan se omfanget af problemet. Så i Venstre kan vi ikke støtte beslutningsforslaget, selv om vi deler forslagsstillernes holdning om, at kønsopdelte svømmehaller på ingen måde stemmer overens med vores værdier. det sådan lidt på samme måde, som jeg havde det i forhold til Socialdemokratiet, altså at Venstres byrådsmedlemmer jo heller ikke er de mest aktive, når den kamp skal foregå i kommunerne. Der er min klare holdning og mit råd til Venstre, at man tager fat i byrådsmedlemmerne. Hvis ikke man vil det her efter vores plan herinde, og hvis man faktisk mener, hvad man siger fra talerstolen det tvivler jeg faktisk ikke på at hr. Mads Fuglede gør – er der kun en ting at gøre, og det er at tage fat i kommunalbestyrelsesmedlemmerne og sige, at der handler de altså forkert, og også true dem lidt med, at hvis de bliver ved med at gøre det, jamen så ordner vi det herindefra.

Der er jo heldigvis mange gode Venstrefolk i det her land, og det her er ikke en ny debat. Sidste gang vi var inde over den her debat, var vi også i dialog med vores kommunale bagland omkring det. Så det er noget, vi tager alvorligt, også når vi synes, at vores kommunale bagland i deres fortolkning af

32 beslutningsforslag, som ikke rigtig kom igennem. Men mener man egentlig ikke, at det er gavnligt, at vi får de her debatter? For på et eller andet tidspunkt løsner problematikken sig måske. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har haft igennem ganske mange år i Folketinget.

jeg og mit parti er endt med at blive meget mere enige med fru Pia Kjærsgaard, efter vi har haft behandlingen af nogle af de mange beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti har fremsat. Det har været med til at flytte debatten, og det kan også godt være, at det sker her. Det kan være,

hvor meget Venstre skifter. Google er din ven, har jeg lært. Derfor har jeg jo lige googlet, hvad Venstre synes om det her. Der er en fin overskrift i Berlingske: »V om kønsopdelte svømmehaller: Svøm sammen - eller forlad landet«. Det var ordførerens formand, der var ude at udtale sig om det. Nu står ordføreren så og siger, at det her faktisk ikke er så principielt vigtigt, at det er Folketinget, der skal tage den; det må kommunerne at det ikke er alle Venstrefolk, der stemmer for det, men det er stadig væk kommunerne. Er det her ikke lidt ved at være en parodi, at Venstre er kommet ind på bagsæderne af de her ministerbiler? Jeg kender hr. Mads Fuglede som en meget, meget klar forkæmper for for danskhed, men jeg bliver irriteret på ordføreren, når jeg skal høre den her rundesang, fordi man er kommet i regering. Så lad os tage den helt principielt:

er der det næste spørgsmål. Nu er den her syltekrukke, som vi smider det i nu, at vi skal finde ud af, hvor stort problemet er. Så vil ordføreren ikke fortælle mig, hvor mange svømmehaller I skal finde i den her optælling?

Hvis man sætter en undersøgelse i gang og den undersøgelse viser, at der er et udbredt problem med, at kønsopdelt svømning bruges til at udøve negativ social kontrol af kvinder særlig med muslimsk baggrund, så skal vi ikke have ret mange hold med det, før jeg synes, at det er et stort problem. Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Mads Fuglede og går videre i ordførerrækken til fru Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne som ordfører. Tidsplanen her i Folketingssalen er rykket frem, og derfor kolliderer det med, at hr. Tak for ordet. Beslutningsforslaget, vi behandler i dag, handler om, at forslagsstillerne har et ønske om, at der fremsættes et lovforslag, der forbyder kønsopdeling i offentlige svømmehaller. Svømmehaller er for det meste kommunale. Det er derfor efter de gældende regler i de enkelte kommunalbestyrelser, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal være tidsrum, hvor det eksempelvis kun er piger og kvinder, der kan benytte svømmehallerne. I Moderaterne står vi på, at det er det rette sted, de her beslutningskompetencer ligger, da det må anses for at være en lokalpolitisk beslutning. Det skal vi som politikere i Folketinget ikke bestemme; det skal vi respektere. Moderaterne støtter derfor ikke forslaget. Tak.

den problemstilling, som det her beslutningsforslag kommer ud af, er, at der er en bekymring for, at social kontrol findes? Og hørte jeg så ordføreren sige, at social kontrol og bekæmpelse af social kontrol ikke er noget, vi skal blande os i i Folketinget, men at det er noget, de skal klare på kommunalt plan? Bagge Hansen (M): Det, ordføreren sagde, var, at det emne, det her beslutningsforslag handler om, er noget, der vedrører kommunalbestyrelserne derude.

18:34 Kim Edberg Andersen (NB): Da det er det tredje regeringsparti i rækken, kan man jo sige, at det er rart, at man så kan få fulgt op på tingene. For ministeren har lovet, at vi klarer det inden jul,

tidlig aften og siger: Jeg afløser lige en anden. For er man ordfører for et parti, må man altså også regne med, at der bliver stillet nogle spørgsmål i forhold til den sag, vi behandler. Jeg må bare sige, at det, jeg har hørt indtil nu, er, at man henviser til, at problemet ikke er så stort endnu. Der må jeg også sidde og tænke: Hvor stort skal det blive? Og der bliver jeg bare nødt til at henvise til en udlændingelovgivning fra 1983, hvor man i rigtig, rigtig mange år heller ikke regnede med, at problemet var særlig stort, indtil det blev så stort, at det fortsat er en kæmpe diskussion i Danmark, og at vi faktisk ikke rigtig har nogen klar holdning til, hvad vi gør ved det. I hvert fald er der mange partier, der ikke har det. Altså, jeg vil advare meget imod, at man bare siger, at problemet ikke er så stort.

ikke er noget problem eller noget stort problem. Det, jeg har sagt, er, at jeg gerne vil have afdækket, hvor problemet er, og hvor omfangsrigt det er, før vi begynder at tage stilling til, om det er noget, vi skal gå ind i fra Folketingets side. Spørgeren. Kl. 18:36 Pia Kjærsgaard (DF): Hvor omfangsrigt er det? Altså, det er omfangsrigt, og da specielt, når mange, der har været fremhævet her, partiledere og statsministre, har været ude at sige, at det her er rent skrækkeligt. Udlændingeministeren brugte det meste af sin tale på at sige, at det var helt uacceptabelt, at det var forfærdeligt, at man slet ikke kunne gå ind for det, at det var mod ligestilling og for social kontrol, og hvad ved jeg. Jamen så er det da omfangsrigt

Det, jeg siger – og det vil jeg gerne sige igen – er, at vi godt kunne tænke os at få afdækket, hvor stor problematikken er, og hvad det er, vi arbejder med. Vi håber, det er noget, man kan løse lokalt de steder i kommunerne, for generelt går vi fra Moderaternes side ikke ind for at lave lovgivning bare for at lave lovgivning. Vi ser gerne, at vi får mindre bureaukrati, og hvis der er nogle problemer ude i de pågældende kommuner, ser vi gerne, at det bliver taget dér og løst dér. Tak til fru Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi går videre i ordførerrækken til fru Sofie Lippert fra SF. Tak for det. Jeg har også fået æren af at være vikar i dag, da Anne Valentina Berthelsen desværre ikke kunne nå at være til stede. ligesom tidligere ordførere sige, at vi i SF også er imod kønsopdelte svømmehaller på baggrund af religiøse og kulturelle særkrav. Det er klart, at vi ønsker os et samfund, hvor det ikke er tabuiseret og potentielt udløsende for social kontrol, at eksempelvis kvinder fra etniske minoritetsmiljøer går i svømmehallen med det modsatte køn. Det er et udtryk for et forvrænget syn på krop, seksualitet og kvinders generelle ligestilling, og vi mener ikke, at løsningen på problemet er, at svømmehallerne lokalt arrangerer kønsopdelt svømning for at sikre, at kvinder underlagt den slags religiøse og kulturelle normer på trods af dette kan få adgang til svømmehallen. Men når det er sagt, er jeg nøjagtig lige så meget imod et forbud imod det. For det første mener jeg ikke, at man skal forbyde alt det, man ikke kan lide. For det andet er det uden tvivl det lokale selvstyres ansvar at styre de kommunale svømmehaller, og vi skal her fra Folketinget ikke tage lokaldemokratiet fra kommunerne. Vi skal ikke sidde på Christiansborg her i København og bestemme, hvordan man gør ting i kommunerne i de kommunale svømmehaller. For det tredje er forslaget meget generelt formuleret, og kønsopdelt svømning kan være aktuelt af andre årsager end religiøse og kulturelle særhensyn og i forlængelse af social kontrol. Det vil vi til gengæld gerne give plads til. Eksempelvis kan det jo være fint nok med tilbud om kønsopdelt svømning til kvinder, som lider af traumer forårsaget af seksuelle krænkelser og overgreb, og som derfor har behov for at svømme i et miljø, hvor mænd ikke er til stede. Fuldstændig Fuldstændig tilsvarende kan der være god grund til svømning kun for mænd. Derfor kan vi som sagt ikke støtte forslaget. Tak for ordet.

Så det er det, man kalder en stråmand fra ordføreren: at man ikke skal forbyde det, man ikke kan lide. Ellers vil jeg gerne gå hele googlesøgningen igennem med SF's ordfører, for det, som som Folketinget er til for, er jo, at vi står i egen ret og med vores holdninger, og så skal man forbyde det, man ikke kan lide. Jeg kunne godt tænke mig at høre, for jeg kunne ikke få sådan et helt klart svar fra regeringspartierne – SF er jo ikke bundet af

at sikre folk imod ting, der gør skade på dem. Det er derfor, vi mener, at nogle ting skal forbydes. Jeg mener ikke, at kønsopdelt svømning i sig selv er noget, der gør skade på nogen. Der kan ligge nogle ting bagved, og det er vigtigt, at de strukturelle ting, der ligger bagved, er noget, vi undersøger og arbejder med, men jeg mener ikke, at vi kommer til et punkt, hvor det er meningsfuldt at tage det værktøj i brug helt og konsekvent at forbyde, at lokale svømmehaller, kommunale svømmehaller, arrangerer svømning, hvor der af den ene eller anden årsag kun er det ene køn til stede. Jeg mener, vi skal bekæmpe den sociale kontrol, ikke bare den kønsopdelte svømning, som er et symptom på det. Værsgo til spørgeren. Kl. 18:42 Kim Edberg Andersen (NB): Ordføreren fortsætter bare med at sige, og det er selvfølgelig også highroad, at vi forbyder kun ting, hvor det går ud over nogen, hvorefter ordføreren siger, at social kontrol selvfølgelig går ud over nogen, men at det skal vi ikke forbyde. Så jeg bliver bare nødt til at sige, at det er lidt et spørgsmål om, hvordan man ser problemstillingen. Jeg køber fuldstændig ind på, at SF synes, at det her er en træls debat og det derfor er rart at skyde den til hjørne med kommunerne. med kommunerne. Såfremt regeringen kommer med et forslag, fordi de finder et hav af svømmehaller eller i hvert fald flere svømmehaller end dem, som de kan blive enige om er en god ting, vil SF så til den tid kunne stemme for, at det er noget, som vi rent principielt skal stemme for i Folketinget, og vil SF så være med til på på baggrund af det udmærkede forslag fra ministeren inden jul at sikre, at kønsopdelte svømmehaller skal være forbudt i Danmark? Jeg er selvfølgelig imod social kontrol. Jeg bilder mig bare ikke ind, at vi ved at afskaffe kønsopdelt svømning overhovedet på nogen måde har fået mindre social kontrol i Danmark. Det tror jeg er meget naivt. Som sagt mener jeg, at kønsopdelt svømning i nogle tilfælde, i hvert fald i de tilfælde, som er årsagen til, at Dansk Folkeparti har valgt at fremsætte det her forslag, jo er et symptom på social kontrol. Og ja, i SF er vi klar til at bekæmpe social kontrol, men fordi jeg ikke er af den overbevisning, at en afskaffelse af kønsopdelt svømning vil befri en eneste kvinde fra social kontrol, tror jeg ikke, at det er vejen, vi skal gå ned ad. Tak. Så er det fru Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti for en kort bemærkning. Kl. 18:44 Pia Kjærsgaard (DF): Der er noget, jeg har siddet og funderet over, og ordføreren kan måske hjælpe mig. Kan ordføreren hjælpe mig med at forstå, hvorfor der ikke er nogen kønsopdelte svømmehaller for mænd? Kl. 18:44 Den at ordføreren for forslagsstillerne har ret i, at i nogle af de tilfælde, hvor vi ser kønsopdelt svømning, handler det om kulturelle og religiøse særhensyn. I nogle tilfælde handler det måske om det, jeg peger på i min ordførertale, nemlig at der kan være andre årsager til, at kvinder ikke føler sig trygge ved at svømme sammen med mænd. Jeg skal ikke kunne svare på, hvorfor der ikke er mænd, der til deres lokale svømmehal har ytret ønske om en periode uden adgang for kvinder.

Det er i virkeligheden det, det handler om. Altså, der er en enorm frihed for mænd, men der er ikke nogen frihed for kvinder. Det er det, jeg synes vi skal gøre op med. Kl. 18:45 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo til ordføreren. Kl. 18:45 Sofie Lippert (SF): Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Jeg tror bare ikke på, at der er nogen kvinder, der bliver mere frie af, at vi afskaffer kønsopdelt svømning. Jeg tror ikke, at de kvinder, der måtte være underlagt social kontrol og få at vide, at de kun må møde op i svømmehaller, hvor der ingen mænd er, bliver mere frie af, at der nu til alle tider skal være mænd i svømmehallen. Tak til fru Sofie Lippert fra SF. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi kan byde velkommen til fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Som mor og politiker, men mest som kvinde, er jeg så meget imod kønsopdelt svømning og tonede ruder i svømmehallen. Det mener jeg, og derfor kunne det her jo sagtens være mine ord, men det er det faktisk ikke. Det var noget, statsministeren for nogle år tilbage skrev på sin facebookprofil, da den her debat blussede op, fordi Hovedstadens Svømmeklub arrangerede kønsopdelt svømning. Det var faktisk helt tilbage i 2016. en mange gange – bliver der talt rigtig meget om tingene hos Socialdemokratiet, men der er ikke så meget handling, eller hvad? Det kan jo være, at der sker noget nu, når ministeren lægger op til, at der skal nogle undersøgelser og nogle drøftelser i gang om kønsopdelt svømning. Det kan også være, at der ikke sker noget, og det ser vi jo så lidt igen i dag, hvor Folketinget behandler et forbud mod kønsopdeling i offentlige svømmehaller. Formålet med forslaget er, ifølge forslagsstillerne, at reducere praksisser med religiøse og kulturelle særkrav og modvirke parallelsamfund. I Danmarksdemokraterne er vi enige med forslagsstillerne, Dansk Folkeparti, i, at det her er den rigtige vej at gå, så tak til Dansk Folkeparti for at komme med det her forslag. For det er en vigtig og helt principiel debat. Det er bare helt og aldeles uacceptabelt, hvis forældre med muslimsk baggrund forbyder deres piger at gå i en svømmehal, hvor der er mænd og drenge. Vi ser, at selv til livreddere stilles der krav om, at de skal have et bestemt køn, og der har været eksempler på almindelige danske fædre, der nægtes adgang til at se deres døtre svømme i svømmehallen, fordi der er adgang forbudt for mænd. at seksualisere små piger i en grad, som jeg bare synes er ulækker. Det er fuldstændig absurd, at det foregår i Danmark. Det er ikke det Danmark, jeg kender, at piger og drenge opdeles på grund af religiøse hensyn. Det bør slet ikke foregå i Danmark. For os, der er vokset op i en kultur, hvor kvinder og mænd er ligestillede, hvor det er det mest naturlige i verden at stå i svømmehallen sammen med mænd og kvinder og piger og drenge, og hvor vi interagerer med hinanden, uden at kønnet spiller nogen særlig rolle, så er det jo fuldstændig uvirkeligt, at det her rent faktisk foregår. Det er bare ikke det samme udgangspunkt for mange mennesker med rødder i islam. Derfor er det også vigtigt, at vi her fra Folketingets side stiller krav til kommunerne om at sætte en stopper for særhensyn, der underminerer den ligestilling mellem mænd og kvinder, som vi har her i landet.

Jeg har i dag fået lov til at være vikar for min kollega Steffen Larsen, som desværre ikke havde mulighed for at være her til førstebehandlingen af beslutningsforslaget om forbud mod kønsopdeling i offentlige svømmehaller. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i visse områder af Danmark har problemer med parallelsamfund – områder, hvor dansk kultur og danske love kommer i anden række, og hvor særlig kvinder bliver undertrykt ud fra nogle forstokkede religiøse og kulturelle overbevisninger. Derfor skal vi selvfølgelig bekæmpe de her parallelsamfund, og det var også derfor, at Liberal Alliance som regeringsparti satte os i spidsen for at gennemføre nogle af de store elementer i indsatsen mod parallelsamfund tilbage i 2018. Nogle problemer er større end andre, og når vi her i Folketinget vedtager love, skal vi også have øje for, at noget lovgivning kan få nogle utilsigtede konsekvenser. Det må vi holde op imod de problemer, vi prøver at løse, som f.eks. kønsopdeling i svømmehaller. Nej, jeg bryder mig ikke om, at man opdeler svømmehaller ud fra køn på grund af religiøse hensyn, men jeg vil også være enormt ked af, at man fratager kommunerne, som jo driver langt størstedelen af vores offentlige svømmehaller i Danmark, deres selvbestemmelse på området. Jeg bryder mig heller ikke om, at vi risikerer at skabe et for rigidt system, så man f.eks. ikke kan tilbyde særlige arrangementer for mænd og kvinder ude i vores svømmehaller. For os i Liberal Alliance vejer de hensyn tungere, og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget.

Der er brugt store ord her fra talerstolen: at kønsopdelt svømmeundervisning er en vigtig og principiel problemstilling, at det er et stort problem, og endda, at det er et meget stort problem. Det er det ikke. Det er faktisk et meget lille problem i Danmark, og det er ikke en sag, vi behøver at tage os af i Folketinget. Det har jeg fuld tillid til at de klarer i kommunerne og i foreningslivet. Jeg ønsker en verden, hvor alle kan føle sig trygge og lige, uanset hvem de er sammen med, uanset hvilket køn de har, hvilken kønsidentitet de har, eller hvilken seksualitet det enkelte menneske har. Men der kan være tilfælde, hvor kvinder og piger, mænd eller drenge føler, at de har brug for at finde sammen og stå sammen og endda stå alene sammen. Det skal de have lov til. Der etableres i Danmark utallige kvindegrupper, hvor kvinder går sammen for at styrke hinanden og hjælpe hinanden. Der er grupper, hvor voldsramte kvinder går sammen for at finde videre i en meget, meget svær situation og ikke ønsker, at der er mænd i det rum. Der er mandegrupper, som drøfter maskulinitet eller børnepasning og ikke ønsker, at der er kvinder i rummet. Det skal nok gå. Det er ikke et stort problem, og det kan endda være en løsning. Så er der, ja, pigegrupper, hvor danske piger og piger med anden etnisk baggrund går sammen for netop at modvirke social kontrol, hvor de skaber fællesskaber og netværk. Det er godt for integrationen, og det virker mod social kontrol. Det har jeg selv erfaret, da jeg for 25 år siden var formand for Mellemfolkeligt Samvirke. Det kan hjælpe piger mod et liv i frihed og i lighed, og sker det i en svømmehal, er det ikke et stort problem. Der er ikke nogen, der skal tvinges til at deltage, hvis de ikke vil. Alle skal have mulighed for at få svømmeundervisning, vi skal have flest mulige børn med i foreningslivet. Det er det vigtige, så nej, det er ikke et stort problem. De skal nok gå alt sammen, de skal nok finde ud af det derude i kommunerne og i foreningslivet, også uden at vi blander os her i Folketinget. Så Radikale Venstre er imod beslutningsforslaget. Andersen (NB): Jeg blev nødt til at trykke ind hurtigt, for som vi fik afklaret tidligere, bliver jeg ofte ret træt, når Radikale er på talerstolen. Så jeg skyndte mig at trykke mig ind, dengang Radikale vidste, hvor stort problemet var. For så er det jo løst, og så kan ministeren lige få forklaret af De Radikale, hvor stort problemet er. Ministeren kan vurdere lynhurtigt, om det er for mange svømmehaller. Bum, så kan vi lovgive om det her. Så når vi det inden sommerferien på en god dag. At Radikale mener, at det ikke er et problem, at en dansk far ikke kan gå ned og se sin egen pige svømme i en dansk svømmehal, forstår jeg ikke. Jeg forstår godt, at Radikale siger det, for det har vi jo hørt i årtier. Der er ikke et problem overhovedet nogen steder. Det største problem er dybest set, at vi snakker udlændingepolitik i Folketingssalen. Jeg har hørt ordføreren sige, at det var pinligt, at vi gjorde det. Men vil ordføreren ikke lige forklare mig en ting?

Jeg tror, at det er et større problem, at der er piger og drenge – og det er ikke kun med anden etnisk baggrund, det kan skam også være piger og drenge, der er helt danske – som bøvler med ting i deres liv, og som derfor ikke deltager i foreningslivet. Det er et stort problem, og kan vi gøre noget for at fremme deltagelsen af piger og drenge i foreningslivet, så kan vi gøre en forskel for dem. Hvis det sker i grupper, og hvis der er brug for, at det sker i nogle grupper, hvor der måske kun er piger til stede i en periode, så de kan styrke hinanden og hjælpe hinanden, så kan det være godt for integrationen. Det skulle vi måske gøre oftere. Frem for at forbyde tørklæder eller forbyde kønsopdelt svømmeundervisning skulle vi måske fokusere på det, der virker godt for integrationen, som jo heldigvis bevæger sig støt og roligt fremad.

Som Radikale har gjort i 40 år, kører vi strudsemetoden, og alt er godt, og der er ingen problemer. Det er kun højrefløjen, der finder på, at de problemer er der. Men vi laver strudsen, og så løser vi alting, og så skal ham Kim fra Nordjylland slet ikke være bekymret. Radikale Venstre har styr på bussen som i de sidste 40 år. Men så forstår jeg bare ikke kriminalitetsstatistikkerne, jeg forstår ikke kvindeundertrykkelsen, og jeg forstår ikke alle de andre ordførere, der egentlig har anerkendt, at der er et problem. Men det er altid befriende, at Radikale Venstre går på talerstolen og fuldstændig kan viske tavlen ren og sige, at der ikke er nogen problemer i Danmark. Tak. Så er det fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne med en kort bemærkning. Kl. 18:55 Susie Jessen (DD): Tak. Jeg bider lidt mærke i, at ordføreren ikke mener, at det her er et problem. Jeg står her med sådan en medborgerskabsundersøgelse fra 2021, hvor der fokuseres på holdningen til kønsopdelt svømning. Der er 4.693 respondenter, og konklusionen er, at godt hver tredje kvinde med oprindelse i MENAPT-landene helst vil have, at deres datter kun svømmer med andre piger. Mener ordføreren, at det er et ligestillingsproblem? Christian Friis Bach (RV): Ja, det mener jeg bestemt det er, og jeg mener også, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at bryde den uheldige tendens. Det er jo ikke mange år siden, at der er i danske familier var meget, meget store ligestillingsproblemer, hvor pigerne fik en fik en fremtid som husmødre, og hvor drengene blev sendt ud for at arbejde. Det skal man gøre alt, hvad man kan, for at modvirke. Kan vi styrke nogle af de piger til at bryde ud af det mønster, som deres mødre pålægger dem, og kan vi gøre det ved at samle dem i grupper, hvor de føler sig trygge ved at tale om deres drømme og deres liv og skabe netværk og kontakter, så kan det jo være den rigtige måde at få dem videre på og få styrket ligestillingen i Danmark. Jeg er også rigtig glad for, at der er sket så meget på ligestillingsdagsordenen i Danmark igennem årene, og det er jo, fordi der har været folk, der har gjort en indsats for, at der rent faktisk skete noget på ligestillingsdagsordenen. Men det er lidt, som om venstrefløjen, hver eneste gang det handler om muslimske piger, gemmer sig – så tør man ikke at tage den her diskussion og sørge for, at der rent faktisk kommer nogle rammer, så de her piger kan bryde ud af det. Altså, jeg synes, det er helt vildt, at man ikke vil vil gøre en indsats for, at de her piger sådan bliver løsrevet fra deres fædres, brødres og fætres meget, meget stramme favntag. Det er præcis det, vi vil. Nu vil jeg så korrigere spørgeren – jeg ser ikke Radikale Venstre som et venstreorienteret parti, men som et socialliberalt parti placeret godt og solidt på midten i dansk politik. Vi ser, at der skal bruges alle redskaber for at fremme en god integration, og nogle gange kan det være, at vi samler piger eller kvinder i grupper, hvor de kan føle sig trygge og hjælpe hinanden med at komme videre og komme ud af den sociale kontrol, som de oplever. Det har vist sig at virke. Der er utallige eksempler på, at det virker, og sker det i en svømmehal, så lever vi nok med det. Så det her er ikke et stort problem, det er et meget lille problem. Måske kan det endda i nogle tilfælde være en løsning. Jeg sad faktisk lidt og tænkte på, da hr. Christian Friis Bach nævnte det her med, at nogen blev styret ind som husmødre, at jeg må være rigtig, rigtig godt integreret, for jeg kom faktisk herind som husmor. Jeg havde en lille stilling ved siden af, men jeg begyndte mit voksenliv som husmor. Det er jo sådan set gået meget godt, uden at jeg har deltaget i kønsopdelt svømmeundervisning eller noget i den stil. Nå, det var egentlig ikke det, jeg ville sige, men jeg kunne ikke lade være. være. Det, der egentlig gjorde, at jeg trykkede mig ind for en kommentar, var, at hr. Christian Friis Bach hele tiden siger, at det ikke er noget stort problem – det er ikke noget stort problem. Jeg læner mig fuldstændig op af hr. Kim Edberg Andersens bemærkninger. Det har Radikale Venstre altid sagt. Det sagde Radikale Venstre også, da udlændingeloven blev indført, hvor Radikale Venstre var en meget, meget stor faktor. Det er ikke noget stort problem, det klarer vi, das schaffen wir, det er ikke noget stort problem. Det må man jo bare konstatere at det er. Friis Bach (RV): Tak. Lad mig starte med at sige, at jeg har den største respekt for den karriere, fru Pia Kjærsgaard har skabt sig, og de resultater, hun har skabt. Det er ikke polemisk; det mener jeg helt alvorligt. Min pointe var bare, at der i danmarkshistorien har været utallige tilfælde af piger, der er blevet tvunget ind i bestemte kønsroller og i bestemte karrierer imod deres egen frie vilje. Det vil jeg sige hører til i min generation, og det hører endda også til blandt danske piger i den tid, vi er i i dag. Kan vi hjælpe nogle af dem med at finde andre piger eller unge kvinder, som de kan støtte sig op ad, for det ved man virker? Jeg har set mange eksempler på netværk mellem piger og kvinder, hvor de støtter hinanden i at bryde ud af nogle af de roller og mønstre, som de føler sig tvunget ind i, og skabe et bedre liv og en karriere for dem selv, og kan vi også hjælpe etniske piger med at gøre det samme ved at give dem kønsopdelt svømmeundervisning, så så ser jeg ikke det som et stort problem for Danmark. Det kan måske endda for nogle af de piger være en løsning.

I Nordjylland er vi sådan lidt løsningsorienterede, og det har jeg også forsøgt at stille spørgsmål efter i dag, altså for at være lidt løsningsorienteret. Jeg har spurgt hele regeringspaletten om, hvordan vi kunne løse det. Vi kom frem til, at der kom en løsning inden jul; at det ikke var ret mange

mænd og kvinder, forstår jeg; det handler om sociale fællesskaber og kvinder, der faktisk ikke har et problem med mænd på nogen som helst måde, men bare har lyst til at sidde og snakke i en svømmehal. Og Ibi-Pippi identificerer sig jo som en lesbisk kvinde, så han han må passe ind, for han har haft en sag tidligere, hvor han blev sat på et handicaptoilet. Så han kunne komme med rundt, hr. Christian Friis Bach, til det her ikkeeksisterende problem, hvor kvinder har lyst til at sidde og snakke med hinanden, og så kunne vi jo se, om det var et problem. har en fornemmelse af, at det ville blive et større problem, end vi lige regner med, hvis vi rammer de svømmehaller, som har valgt at dække vinduerne til, fordi man ikke må kigge ind, og at nægte en dansk far at se sin danske pige svømme sammen med andre piger. For de kunne ikke snakke, mens de svømmede, og tilsyneladende var det et stort problem, at han gerne ville være til stede. Se, det er det, der er problemet, hr. Christian Friis Bach. Og der er problemet med, at vi ikke får stemt et forslag som det her igennem, at det bliver en syltekrukke igen, Lars Løkke Rasmussen mener – har været ude i hårde og klare meldinger. Den ene sagde: Send dem hjem. Den anden sagde, at det var utilgiveligt. Og Folketinget siger: Vi trækker tiden ud, for vi vil ikke rigtig gøre noget ved det. Det er det, der er sørgeligt, for det er et problem. Social kontrol er et kæmpe problem. Det er et importeret problem, vi har fået, og som har fået lov til at udvikle sig i skyggen af, at dem, der sidder herinde i Folketinget, har gjort absolut ingenting. Så vil jeg godt rose fru Pia Kjærsgaard, for hun har om nogen gjort noget. Hun har om nogen fået flyttet debatten. Hun har fået skabt resultater, som selv hr. Christian Friis Bach må anerkende; når han lige løftede blikket fra sit strudsehul, måtte selv han anerkende, at fru Pia Kjærsgaard har sat fingeren på et ømt punkt, løst nogle problemer. Og det håber jeg da at ministeren vil gøre inden jul, som jeg fik en lovning på, altså at det her bliver løst inden jul;

Og så har vi en pligt som Folketing til at stå bag det her med, at ligestilling er vigtigt, og at social kontrol er forfærdeligt, i stedet for at gemme os og være så berøringsangste over for en kultur, der er kommet hertil; tænk nu, hvis vi støder dem, for de er jo ofre, når de kommer. De er ikke ofre, hvis de tvinger deres børn til kun at måtte svømme med andre piger. Så er de bare kommet hertil og vil implementere et system, som de påstår de er flygtet fra, på danskerne. Det skal vi have stoppet. Det er et kæmpe problem. Så derfor kommer Nye Borgerlige naturligvis til at bakke op om det her, og vi er løsningsorienterede. Jeg tror stadig væk, at det der med at tage fru Ibi-Pippi med rundt sammen med hr. Christian Friis Bach, sådan at han lige får øjnene op for problemstillingen – ville være nyttigt, sådan at vi for fremtiden bliver fri for at have de her diskussioner herinde om, om der er et problem – noget, som vi ellers kun har hørt fra Moderaterne og Radikale Venstre. Tak. Kl. 19:05 Den fg. formand (Erling Tak til hr. Kim Edberg Andersen for at nævne mit navn en del gange i sin tale her. Jeg vil til ordføreren med skam bekende, at jeg engang har spillet fodbold i Buerup IF. Vi var kun drenge på holdet, og når vi så var inde i omklædningsrummet bagefter, ville jeg være blevet meget pinlig berørt, hvis der var kommet kvinder ind i omklædningsrummet. Jeg skal bare lige forstå hr. Kim Edberg Andersens argument sådan i sin helhed. Vil hr. Kim Edberg Andersen også insistere på, at kvinder skal have ret til at komme ind i omklædningsrummet ved samtlige drengefodboldhold i Danmark? var det ikke noget, jeg tænkte over, hvis min mor ville komme ind i et omklædningsrum. Efter jeg blev gammel nok til at forstå, hvad problemstillingen kunne være, ville jeg nok synes, det var rart nok, at der var piger i omklædningsrummet. Det er jo bare virkeligheden. Friis Bach siger, at det er en problemstilling, at der kommer kvinder ind i et omklædningsrum. Det er det jo kun, hvis det er en seksualiseret ting. Problemstillingen, vi har med det her med svømning, er jo ikke, at det er piger, der svømmer på holdet, eller mænd, der svømmer på holdet. Det er det, at vi skal lukke et helt rum af for forældrene, hvis de er mænd, og at det kun er mor. Hvis jeg var enlig far til en pige, måtte jeg stå udenfor og ikke se min datter svømme. Det er jo det, hr. Christian Friis Bach argumenterer for. Det

Hvis der nu kom en del mødre, ikke bare hr. Kim Edberg Andersens mor i hr. Kim Edberg Andersens tid på et fodboldhold, ind i rummet, men også en række andre kvinder, er det så noget, hr. Kim Edberg Andersen vil insistere på skal kunne ske for ethvert drengefodboldhold, eller skal træneren have lov til at bede mødre og fædre om måske at blive uden for omklædningsrummet og give de drenge, der måtte være lidt generte, mulighed for at klæde om, uden at der er kvinder til stede i rummet? Andersen (NB): Jeg regner da ikke med, at de svømmer nøgne rundt inde i svømmehallen. Det regner jeg da ikke med, hr. Christian Friis Bach. Og jeg synes da, det er fuldstændig i orden, at man kan kønsopdele selve omklædingen. Det synes jeg er fint. Hvis vi går tilbage til min Ibi-Pippi-reference, vil jeg sige, at jeg faktisk også synes, han skulle bruge mandeomklædningsrummet, men der ved jeg da, at venstrefløjen lige om lidt kommer til at overfalde mig, fordi den sociale konstruktion går forud for det. Men held og lykke med det; den kamp skal jeg nok vinde i sidste ende. Jeg har det fint med, at man klæder om, og at man der, hvor der er nøgenhed, kan have kønsopdeling. Jeg håber bestemt ikke, hr. Christian Friis Bach siger, at vi alle sammen skal til at svømme nøgne rundt, for at hr. Christian Friis Bach kommer frem til sit utopia.

om det er hans indtryk, at de unge drenge, der spiller på fodboldbanen, har noget imod, at der kommer piger og ser på dem. på noget tidspunkt har forvist mødre fra sidelinjen til en lilleputkamp, fordi det var nødvendigt, overhovedet ikke, og heller ikke fædre, hvis det var pigerne, der var ude at spille – det kan jeg ikke mindes. Det har aldrig sådan rigtig været nødvendigt oppe, hvor jeg bor. Men det kan godt være, at det er, fordi vi har en tendens til at integrere mennesker i hr. Christian Friis Bachs utopi gerne vil. For virkeligheden er jo, at det kun er, når man seksualiserer pigebørn og siger: Du er et seksuelt væsen, og derfor skal du kun svømme sammen med kvinder; derfor må mænd ikke have adgang, og vi skal have dækket vinduerne til, for gud forbyde, at der flyver en solsortehan forbi. Det er det, der er problemet, og det er jo problemstillingen, som jeg er helt sikker på at fru Susie Jessen er det virker skørt, at De Radikale hele tiden sammenligner med ting, som bare overhovedet ikke har noget med ligestillingsudfordringer at gøre. Vi har også snakket om tørklæder i salen, hvor hr. Christian Friis Bach begyndte at snakke om, at hans skjorte skulle sidde nede i bukserne, da han var dreng.

Jeg beklager næsten, at jeg kommer til at sidde og grine her i Folketingssalen, men jeg kan bare ikke lade være. Det er jo virkelig befriende, at hr. Kim Edberg Andersen håndterer hr. Christian Friis Bach på den måde, for der er simpelt hen ikke anden mulighed. Man kan ikke tage det alvorligt. Og jeg har altid betragtet hr. Christian Friis Bach som en kompetent og veluddannet person, men der må jeg bare sige, at i den her debat er jeg altså totalt stået af. Jeg må sige, at jeg blev nødt til i mit bryst og i mit hjerte at begynde at grine lidt, for ellers kunne jeg simpelt hen ikke holde det ud. Og jeg lagde mærke til, at ministeren, og ministeren sidder lidt i skjul derovre, faktisk gjorde det samme, så det synes jeg egentlig er ret dejligt på sådan en lidt tidlig sommeraften. Tak for talen. Den var super god. Tak for det. Jeg tror, grunden til, at man griner, er – og jeg er ikke så klog, jeg er oppe fra Nordjylland – at det er meget logisk. Vi kan alle sammen se problemstillingen. Så kan vi være bygget op på nogle dogmer, men jeg er faktisk sikker på, at hr. Christian hvis jeg fanger ham ude bagved, og når jeg har givet ham den krammer, jeg har lovet ham, så er enig med mig. Både med hensyn til den diskrimination af piger og den her form for islamisering er hr. Christian Friis Bach nok også med slukkede kameraer og ingen, der skriver ned, hvad han siger, enig i det. Altså, det er jo en påstand, men jeg er sikker på, at der inde bag hr. Christian Friis Bachs hårde ydre er en fornuftig, blød mand alligevel. Spørgeren frafalder. Så siger vi mange tak. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Så kan vi gå videre til ordføreren for forslagsstillerne, og det er fru Pia Kjærsgaard.

Tak. Så er vi tilbage ved alvoren. Jeg vil sige i forhold til den her debat, at vi jo i Danmark har haft en årelang tradition for, at svømning foregår blandet mellem kønnene. Men med den islamiske indvandring har man nu flere steder indført kønsopdelt svømning, det vil sige, så piger og kvinder kan svømme sammen. Og ikke nok med det: Svømmehallen er lukket af, så man ikke udefra kan kigge ind i svømmehallen. Forældrene af det modsatte køn til børn, der svømmer, kan, må ikke overvære svømningen, og livredderne skal ligeledes være af samme køn som dem, der svømmer. Det er ganske simpelt en forkert vej at gå, at vi ad den vej sniger religion ind i det offentlige rum og dermed tillader islam at definere og forandre vores kultur. Og nej, det er ikke bedre, at piger og kvinder lærer at svømme, frem for at de lærer, at her i landet er der ligestilling. For er man her i landet, er det dem, der kommer udefra, der skal integrere sig, og ikke os som land, der skal tillade, at en udefrakommende religion og kultur skal forandre vores land og vores frisind. Præcis derfor ønsker vi, at vi fra Folketinget indfører et forbud mod, at man rundt om i kommunerne tillader, at de offentlige svømmehaller bliver kønsopdelt. Og hvorfor er det så Folketinget, der skal træffe den beslutning, og ikke en kommunal opgave? Det er der jo rigtig mange i den her debat der har indvendt. fordi når opgaven ligger ude i kommunerne, vil man i de kommuner, som har en stor repræsentation af folk fra muslimske lande, selvfølgelig tage initiativer til, at lige netop de kommuner opretter kønsopdelt svømning. For kommunerne varetager individuelt selvfølgelig de borgeres interesser og ønsker, som borgerne lokalt ønsker. Og jeg kan heller ikke nære mig for at tænke, at danske politikere – socialdemokrater, Venstre, sågar Konservative, mange politikere – også tager hensyn til, i deres kommune bor der rigtig mange muslimer, og man vil rigtig gerne have deres stemmer. Altså, jeg tror, at det her, der sker, er meget på beregning, ikke mindst i takt med at man jo som borger her i landet kan stemme uden at være statsborger, hvorfor det, man stemmer for, hvorfor det, man stemmer for, ikke nødvendigvis er i Danmarks interesser. Med hensynet til svømmehaller følger alle mulige andre islamiske hensyn såsom halalkød i kommunens institutioner, kommunal fejring af eid, muslimske friskoler, moskéer med minareter osv. osv. Alt Alt i alt er det en direkte vej til en kommunal støtte til parallelsamfund, hvis vi fortsat lader disse opgaver og beslutninger ligge ude hos kommunerne. For desto mere der ude i kommunerne bliver taget disse særhensyn, desto mere er folk, der ønsker disse forhold, tilbøjelige til at flytte derud, og omvendt vil flere fraflytte, altså dem, der ikke ønsker disse særhensyn. Danmark bliver mere og mere opdelt, mere og mere ghettoiseret. Og nej, det her forslag handler ikke om, at vi som parti vil forbyde al form for kønsopdelt idræt. For selvfølgelig skal kvinder alene kunne konkurrere i f.eks. svømning. Men den helt store forskel er jo bare, at mens kvinder konkurrerer med hinanden i bassinet, styrer man ikke, hvem der må overvære det på baggrund af kønnene. Og det er præcis det, man gør, når man lukker en svømmehal for det modsatte køn, fordi nogle mener, at der ikke må være mænd og drenge til stede, og at de heller ikke må se kvinderne, mens de er i vandet. man lokalt ikke kunne beslutte så store ting, som umiddelbart kan virke som lokale forhold, som kønsopdeling kan virke som, men som reelt er medvirkende til, at samfundet forandres i en negativ retning. Så vil jeg godt sige tak til de partier, der ser ud til ved sidstebehandlingen at støtte det her forslag. Det er Konservative, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Det er faktisk mere, jeg kan tælle til, end når jeg før har fremsat de her forslag, og det er jeg jo selvfølgelig meget, meget opmuntret af. Det siger sig selv. Det siger mig også, at jo mere man fortsætter denne debat, jo mere vind får man i sejlene, og heldigvis for det, også selv om det skal tage nogle år, for det ved vi godt at det gør i de her debatter. Men jeg synes egentlig, det har været en god debat, når nu det er, som det er, og jeg vil godt sige tak til alle ordførere, også dem, der ikke kan støtte forslaget, for at have deltaget i debatten. Det er jo folkestyre og demokrati i al sin gode opvisning. Tak. Kl. 19:16 Den fg. formand (Erling Bonnesen): Tak Tak for det, og tak til fru Pia Kjærsgaard. Jeg vil da også afsløre, at jeg også havde et muntert øjeblik i vores dialog før, og finder det jo dejligt, at vi trods faktisk store politiske uenigheder i denne sag stadig væk kan bevare en god stemning i Folketingssalen. Jeg vil gerne høre, om fru Pia Kjærsgaard, der, som vi også berørte, jo har haft en meget imponerende karriere, på tidspunkter i sit liv har haft gavn af kun at være sammen med andre piger eller kvinder og i den slags grupperinger formået at finde styrke i forhold til fru Pia Kjærsgaards videre Kjærsgaard (DF): Ork ja. Der er masser af den slags, og det er da vidunderligt: mødregrupper; kvindegrupper; kvinder, der svømmer sammen; kvinder, der gør gymnastik sammen. Det har jo bare ikke spor med det at gøre. Altså, jeg forstår ikke, at hr. Christian Friis Bach ikke forstår, at det ikke har spor med det at gøre. Det her drejer sig om kultur, og det drejer sig om religiøsitet. Det er jo det, det her handler om. Så må jeg så bare – jeg ved godt, at det ikke er mig, der skal spørge her fra talerstolen, men når nu vi har den her gode debat – spørge: Er det ikke fuldstændig akavet, at en far, en dansk far, ikke må komme ind at se sin 9-årige datter svømme? Der er lukket af for ham, fordi han er mand. Det er jo sygt, og det er en helt, helt anden debat end den, hr. Christian Friis Bach hele tiden forsøger at henvise til. Det er fuldstændig den samme debat. Der findes situationer og rum, hvor piger kan finde styrke ved kun at være sammen med hinanden og kvinder kan finde styrke ved at støtte hinanden. Derfor Vil fru Pia Kjærsgaard også insistere på, at en far til en pige, der opholder sig på et kvindekrisecenter, skal have lov til at kunne komme ind at overvære, hvad der foregår? man netop i enhver sportslig begivenhed, hvor der er rum, hvor piger eller kvinder er alene sammen, skal insistere på, at mænd til hver en tid kan deltage? nu synes jeg, mit humør synker igen. Nu synes jeg, det begynder at blive træls. Vi kan ikke dele det her, og jeg håber ikke, at hr. Christian Friis Bach i virkeligheden mener det, han står og siger, men det må jeg jo ligesom tro på. At sammenligne med kvindekrisecentre, hvor kvinder,

Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 17. maj 2023, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.